Medlemmer af Folketinget Charlotte Broman Mølbæk (SF) m.fl. har meddelt mig, at de ønsker at trække folketingsbeslutning nr. B 158 om at indføre en handicappolitisk handleplan tilbage. Ønsker nogen at optage dette beslutningsforslag?

Der stemmes om samtykke til behandling af dagsordenens punkt 37. Der skal tre fjerdedeles flertal til sådan et samtykke, jævnfør forretningsordenens § 42. Afstemningen starter.

Samtykke hertil er givet. --- Det første punkt på dagsordenen er: 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 30 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik om sultkatastrofen i Gaza. Af Trine Pertou Mach (EL) og Søren Søndergaard Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse. Der foreligger tre forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 90 af Gunvor Wibroe (S), vi skal understøtte tjenesten (V) og Jeppe Søe (M). Afstemningen starter.

Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse. Der foreligger to forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 88 af Jens Joel (S), Kim Valentin (V), Karin Liltorp (M) og Samira Nawa (RV). Afstemningen starter.

Det næste punkt på dagsordenen er: 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 132: Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2026 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2027. (Konsekvenser af aftale om reform af personskat af 14.

og afstemningen starter. Afstemningen slutter. For stemte 94 Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 21) 3. behandling af lovforslag nr. L 177:

og afstemningen starter. Afstemningen slutter. For stemte 94 Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 21) 3. behandling af lovforslag nr.

Villa Fonseca (UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er enstemmigt vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 14) 3. behandling af lovforslag nr. L 158: Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden

Forhandlingen handler som sagt i første omgang om de stillede ændringsforslag, og der er så ingen, der ønsker at udtale sig om ændringsforslagene,

I årevis har vi hørt om udenlandske læger, tandlæger og andre sundhedspersoner, som ikke kunne arbejde i Danmark, fordi der var rigtig lang sagsbehandlingstid på godkendelse af deres uddannelse, selv om vi manglede dem i sundhedsvæsenet. I en ny aftale handler 16 punkter i høj grad om lige præcis det, og det er rigtig godt. Derfor er vi i SF også glade for aftalen, som i øvrigt også sætter en stopper for udvisning af faglærte social- og sundhedshjælpere ansat i en hårdt presset ældrepleje. Men jeg står her ikke kun for at rose aftalen. Ud over de 16 punkter om udenlandsk arbejdskraft til sundhedsvæsenet har der nemlig også sneget sig lidt af en skovsnegl ind, for lovforslaget indebærer også, at vi går fra en meddelelsesproces til en ansøgningsproces, også for danskuddannet sundhedspersonale, i forhold til autorisation. Og konkret betyder det en stor stigning i gebyret for at få autorisationen for sundhedspersonale. I SF havde vi forstået bestemmelsen, som at de faktiske omkostninger for sagsbehandlingen af udenlandsk sundhedspersonales autorisation ville blive tillagt gebyret for ansøgning om autorisation, hvilket jo i virkeligheden er helt rimeligt. At gebyret også rammer danske uddannelser, er set med SF's øjne en forkert og utilsigtet virkning. Det kan ikke koste meget at udstede autorisation til en bestået dansk uddannelse, og det er ærlig talt et elendigt signal til de mange, som vi har så hårdt brug for i det danske sundhedsvæsen. Flere partier har ikke været opmærksomme på det, ingen faglige organisationer har bemærket det i deres høringssvar, før bekendtgørelsen kom ud, og desværre vil ministeren ikke være med til at ændre lige præcis den bestemmelse. Når vi alligevel stemmer for forslaget, er det af hensyn til de 16 gode initiativer, men vi kommer til at kæmpe for at få fjernet den forhøjelse, der kommer til at gælde i forhold til autorisation af dansk sundhedspersonale. Det sidste ord er derfor ikke sagt i den her sag. Tak for ordet. Tak for det. Vi siger tak til fru Kirsten Normann Andersen fra Socialistisk Folkeparti. Er der flere, der ønsker ordet? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 09:14 Afstemning Formanden (Søren Gade): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter.

Vi står i en kritisk situation med stigende forsyningsvanskeligheder for lægemidler på globalt plan. Årsagen til, at vi i Danmark faktisk har haft relativt færre tilfælde af kritiske forsyningsvanskeligheder indtil nu, nu, er sandsynligvis, at vi i Danmark har haft opretholdt medicinlagre. Derfor er jeg også meget forundret over, at Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om lidt agter at stemme imod lovforslaget og i betænkningen har opfordret til, at jeg skulle trække lovforslaget tilbage. Jeg vil gerne understrege, at hvis vi ikke får vedtaget lovforslaget nu her, her, er konsekvensen, at der ikke længere er lagre af kritiske lægemidler i Danmark, når det midlertidige lager udløber hen over sommeren. Det mener jeg ganske enkelt ikke er ansvarligt, og det kan indebære en stor risiko for patientsikkerheden, hvilket jeg som minister sammen med et flertal ikke kan stå inde for. Jeg mener derfor også, at det er uholdbart at vente. Vi bliver nødt til at handle nu, så vi ikke står og mangler kritiske lægemidler om bare få måneder. af det her lovforslag har vi haft et grundigt arbejde, hvor vi naturligvis også har haft overvejet forskellige modeller for, hvordan vi kan etablere lagre af kritiske lægemidler. Vi har i øvrigt også foretaget en lang række ændringer på baggrund af høringsprocessen, jeg mener også, vi nu har fundet en god og balanceret model, som giver virksomhederne forudsigelighed, men også fleksibilitet til at etablere lageret på en effektiv måde, hvor vi undgår medicinsvind. Selvfølgelig er det vigtigt, at vi følger effekten af lovforslaget og ordningen tæt. Det er også derfor, at vi har stillet et ændringsforslag til lovforslaget om at gennemføre en evaluering af ordningen efter 2 år, og vi vil desuden også gøre status efter 1 år. efter 1 år. Det her lovforslag med den foreslåede lagerpligt vil selvfølgelig ikke afbøde samtlige forsyningsvanskeligheder. Det har vi heller ikke på noget tidspunkt er essensen af det her, er, at det vil kunne afbøde eller dække behovet i kortere mangelperioder og dermed også give landets Lægemiddelstyrelse mulighed for og tid til at kunne iværksætte tiltag, så vi f.eks. kan sikre, at en patient kan få et andet lægemiddel, indtil forsyningen er genoprettet. Med lovforslaget her får virksomhederne også pligt til at indberette deres lagerbeholdninger af kritiske lægemidler til Lægemiddelstyrelsen. Det vil supplere oplysninger om lagerholdninger på apoteker og hos grossister, så Lægemiddelstyrelsen får et samlet overblik, og det vil give Lægemiddelstyrelsen bedre mulighed for at forudsige forsyningsvanskeligheder og iværksætte tiltag til at forebygge og afbøde konsekvenserne. Jeg anerkender, at udfordringerne med lægemiddelforsyningen er komplekse. Det ser vi rundt i hele verden, det ser vi i Europa, men vi ser det i langt mildere grad i Danmark end i mange af de andre europæiske lande. Der findes ikke nogen nemme løsninger. Det er heller ikke nogen nem løsning bare at sige, at så læner vi os tilbage, stemmer imod lovforslaget og lader tiden gå, og så må vi tage det på et senere tidspunkt. For hvad er konsekvensen af det? Jamen det er, at vi så i Danmark ikke længere har nogen medicinlagre af kritiske lægemidler. De foreslåede tiltag i det her lovforslag kan selvfølgelig ikke stå alene. Det har jeg også oplyst både udvalgsmedlemmerne og udvalget om. Vi har taget og har gennemført en lang række øvrige tiltag, og vi arbejder i øvrigt også på yderligere tiltag for at håndtere forsyningsvanskelighederne. Bl.a. har vi så sent som i lørdags indgået en økonomiaftale med regionerne, hvor vi foruden at give et markant løft til sundhedsvæsenet også har lavet en aftale om nu at udvikle en it-løsning, så lægen kan se, om der er forsyningssvigt dermed vil lægen ved leveringssvigt få mulighed for at ordinere et andet lægemiddel, hvis det er muligt. Det vil også kunne bidrage til at sikre, at landets patienter kan få udleveret et relevant lægemiddel og aflaste læger og apoteker. Vi ser også på, hvordan apoteket kan få øget fleksibilitet ved udlevering af medicin, bl.a. i tilfælde af leveringssvigt. Vi gør derfor mange ting på en gang. Men jeg nødt til at understrege her i dag, at lovforslaget er en vigtig forudsætning for, at vi i Danmark kan sikre, at patienterne ikke bare kan se frem til nu i stigende omfang at gå forgæves på apoteket efter – og jeg understreger – livsvigtig medicin, og derfor begriber jeg heller ikke, at partierne Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet virkelig ønsker at gamble med det. På den baggrund vil jeg også opfordre jer til at genoverveje jeres opbakning til lovforslaget, så vi på den måde i Folketinget i fællesskab kan tage ansvar for på en balanceret måde at sikre forsyningen af lægemidler til patienter nu og fremover. Tak for det. Der er foreløbig to indtegnet for korte bemærkninger. Først er det hr. Stinus Lindgreen fra Radikale Venstre. Værsgo. Kl. 09:21 Stinus Lindgreen (RV): Tak for ordet. Og tak for talen og for de mange breve, ministeren har sendt til os ordførere undervejs. Jeg anerkender fuldt ud, at det her er et komplekst område, som ministeren også nævner, og også, at det er nødvendigt at gøre noget. Der, hvor der er en uenighed, er, hvorvidt det haster så meget, at vi skal gennemføre en lov nu, som rigtig mange eksperter peger på risikerer at gøre situationen værre. Vi har heller ikke fået dokumentation for, at det – som ministeren siger – sandsynligvis er på grund af lagrene. Vi ved det ikke. Vi ved, at der har været anledning til at have lagrene, men hvorvidt det er kritisk eller ej, har vi heller ikke fået dokumentation for. Så der er en række ting her, som ikke underbygger, hvad ministeren står og siger. Det, vi har foreslået, er jo ikke at gøre ingenting. Jeg tror, at ministeren lidt nonchalant sagde, at vi bare læner os tilbage og gør ingenting. Det er ikke det, vi har sagt. Det, vi har sagt, er: Vent, til vi mødes igen til efteråret, og så lad os få eksperter ind. Der er rigtig mange, der har skrevet, at det her er et nødvendigt lovforslag, men som gør det forkert. jeg er alvorligt bekymret for, at hvis man gennemfører det her, risikerer vi at stå med en dårligere forsyning og med højere priser til skade for patientsikkerheden i Danmark. præcis det samme, nemlig sørger for at tage ansvar for at etablere medicinlagre. Men hvorfor ikke bare vente? som Radikale og nogle andre partier synes vi skal. Men hvad er konsekvensen af jeres synspunkt? det vil jo være, at vi ikke har nogen lagre længere, til vinter og i tiden fremover, i forhold til at afbøde forsyningsvanskelighederne. Er det virkelig det, I vil? Hvorfor er det, at I ikke vil være med til at tage ansvar for, at vi spænder et sikkerhedsnet under patienterne, så vi bedst muligt sikrer, at de kan få den kritiske medicin, som de har behov for? Stinus Lindgreen (RV): Jeg vil hjertens gerne tage ansvar for en lov, som jeg synes giver mening, og hvor jeg er tryg i maven ved, at man faktisk gør det rigtige, og det er ikke tilfældet her. Hvis ministeren synes, at det er så vigtigt, hvorfor har man så ventet til allersidste øjeblik? Vi vidste jo, at dispensationen fra EU ville løbe ud; det var ikke en overraskelse. Man kunne have startet den her proces for måneder siden i stedet for og have fået svar på de spørgsmål. Man kunne også have inddraget det udvalg, der sidder under Lægemiddelstyrelsen og arbejder med kritiske lægemidler. Det har man ikke gjort. Der er en række aktører, der ikke er blevet hørt, og der er en række bekymringspunkter, der ikke er blevet besvaret, heller ikke i de svar, jeg har fået fra ministeren i den her omgang. Derfor er jeg alvorligt bekymret for, at konsekvenserne af den her lov er utilsigtede og negative. Men vi er også startet for måneder siden. Altså, jeg kan ikke gøre for, at det virker, som om der er nogle partier her i Folketinget, for hvem det først lige er gået op i sidste øjeblik, hvad det er, vi sidder med i hånden. Det her lovforslag har undergået en grundig proces; det har været i offentlig høring, og jeg har sågar også sørget for at tilrette lovforslaget på en række afgørende punkter, fordi jeg netop også har lyttet til de bekymringer, der var i høringssvarene. Og det er derfor, jeg synes, at vi nu står med et samlet godt og balanceret lovforslag, som tager ansvar for at sikre, at vi kan få og sikre kritisk medicin til patienterne. Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi i Danmarksdemokraterne rigtig gerne være med til at løse de her udfordringer. Det er egentlig derfor, at vi om lidt også vil stemme imod det her forslag. For vi er faktisk usikre på, hvad det har for en effekt, og hvad det har af konsekvenser. Når vi har spurgt til, hvad erfaringerne har været for de lande, som allerede har gennemført det, så har vi ikke fået noget svar på det. Der er erfaringer, som man kunne trække ind, og der er forløb, hvor man kunne have gjort det bedre, i stedet for at man hastede det her igennem. Derfor opfordrer vi klar til, at man tager sig tid til at finde de rigtige løsninger og få os alle sammen overbevist om, at det er de rigtige ting, vi gør. det er meget spændende, at Danmarksdemokraterne gerne være med, men de vil bare ikke tage ansvar. Men det er selvfølgelig også en position, man kan indtage, og det eneste, man kan være sikker på, er, at hvis alle vi andre fulgte Danmarksdemokraterne og lige om lidt trykkede på den røde knap, røde knap, så ville konsekvensen være, at vi i Danmark ikke havde lagre til vinter og til tiden fremover i forhold til at afbøde forsyningsvanskeligheder i forbindelse med kritisk medicin til patienterne. Det kan jeg ikke tage ansvar for. Det er i øvrigt også til risiko for patientsikkerheden. Jeg synes, det er en lille smule arrogant, når ministeren siger, at vi ikke vil tage ansvar. Vi vil rigtig gerne tage ansvar. Men hvis vi ikke får nogle ordentlige svar på de spørgsmål, vi stiller, så er det altså svært at bakke op om. Så derfor må jeg henvise til, at vi ikke har fået ordentlige svar på de spørgsmål, vi har stillet. Vi ved det ikke. Vi har ikke fået ordentlige svar i forhold til de bekymringer, der er kommet fra mange sider, og når vi ikke har fået det, kan vi selvfølgelig ikke stemme ja til det her forslag. sige, at vi har sørget for at svare på alle de spørgsmål, der er blevet stillet. Jeg har sågar også i går oversendt supplerende information til bl.a. Danmarksdemokraternes ordfører i forhold til at imødegå nogle af de bekymringspunkter, der har været. Det er også derfor, at jeg vender tilbage Hvad nu, hvis vi andre også gjorde som Danmarksdemokraterne og stemte imod? Ja, hvad ville konsekvensen så være? Jamen det ville jo bare betyde, at så er der ikke længere noget lager i Danmark i forhold til kritiske lægemidler, når det midlertidige lager udløber hen over sommeren. Det ønsker vi ikke at tage ansvar for, og vi mener heller ikke, at det er ansvarligt. Kl. 09:26 Formanden (Søren Gade): Hr. Per Larsen, Det Konservative Folkeparti. Værsgo. Tak til ministeren for talen. Det er utrolig vigtigt, at der er den medicin til rådighed, som patienterne har behov for. Derfor skal vi selvfølgelig også sørge for at tage masser af initiativer i anvendelse i forhold til at sikre, at eksempelvis lægerne ved, hvad apotekerne

det siger næsten sig selv, at når man så forlanger, at 200-250 virksomheder skal have lagre af medicin til rådighed til 8 ugers forbrug, giver det altså nogle væsentlig højere priser på medicin fremover. Så jeg skal bare lige spørge ministeren: Er det ikke rigtigt forstået, at der står i lovforslaget, at der er en meromkostning på i størrelsesordenen 65-95 mio. kr., som havner ude hos patienterne? Den sidste konklusion kan man ikke nødvendigvis drage. Det er jo i sidste ende virksomhedernes afgørelse, i forhold til hvordan de vil sikre finansieringen af etableringen af lagrene. Men det er simpelt hen ikke korrekt at sige, at det her lovforslag vil betyde, at der nu kommer markant højere priser på medicin. jo slet ikke overens med de økonomiske konsekvenser, som der er af det her lovforslag – og tak til hr. Per Larsen for at minde om, at vi i Danmark har nogle af de laveste priser på medicin. Det skal vi blive vedblive med at sikre, men vi skal også sørge for at tage ansvar for, at vi i en tid med global usikkerhed i forhold til forsyningssikkerheden, når det gælder kritiske lægemidler, også sørger for, at patienterne har størst mulig vished for, at de kan få den medicin, de har brug for. Det er helt sikkert, at når man nu pålægger grossisterne at ligge inde med medicin til 8 ugers forbrug, som de risikerer ikke at kunne få solgt, fordi vi har det her auktionssystem, hvor man byder ind for 14 dage ad gangen, så kommer der selvfølgelig en stor meromkostning, fordi der vil være spild. Der vil være medicin, som overskrider udløbsdatoen, og som så bare skal kasseres. Så der kommer en stor efterregning til patienterne, og det synes jeg simpelt hen ikke er i orden. Løhde): Det heller ikke korrekt, at der som en konsekvens af det her lovforslag vil blive stærkt stigende priser. Jeg har i øvrigt også som følge af høringen undtaget alle parallelimportørerne i forhold til at sikre, at vi ikke der vil få utilsigtede konsekvenser af opbygningen af et lager. Jeg vil også minde om, at det her lovforslag indebærer, at der skal være til op til 8 uger. Der står ikke, at der skal være til 8 uger, men at det skal være til op til 8 uger, der sikrer, at vi har en fleksibilitet i forhold til lovforslaget og de krav, vi stiller til virksomhederne. Vi har jo sørget for netop at tilpasse lovforslaget, så vi sikrer en

Nu er det jo sådan, at vi skal mødes her i Folketinget den 25. juni for at godkende et valgresultat. Så jeg vil godt høre ministeren, om ikke det var en idé at tage sagen tilbage i udvalget og så prøve at finde en bedre løsning end det, der er indstillet, og så tage afstemningen den 25. juni. Kl. For det første har vi nu haft en grundig proces med partierne, og jeg beklager, at det ikke er lykkedes os at sikre en bredere opbakning til noget så centralt og vigtigt for patientsikkerheden, som er tilfældet her. Jeg har fra udvalgets medlemmer ikke hørt andre konkrete forslag til, hvordan vi kan sikre, at vi fortsat har lagre i Danmark. Det har ikke på noget tidspunkt været fremsat. Og det er derfor, at jeg også i dag siger, det her er det bedste balancerede forslag, hvor vi i øvrigt har justeret på en række punkter undervejs, i forhold til at vi har lyttet til de indvendinger og bekymringer, som har været rejst. Jeg lytter mig til, at det er væsentlige bekymringer, som kommer fra en række ordførere. Så jeg kan ikke forstå, at ministeren ikke ønsker at bruge den mulighed og prøve at finde en bedre løsning end det, der er skitseret nu. jeg er godt klar over, at der er et vist arbejdspres op til den her sidste afstemningsdag, men det betyder jo ikke, at alle de lovforslag, vi får forelagt i dag, er den bedste løsning. Så jeg synes egentlig, at man skulle være lidt mere imødekommende i forhold til at komme et skridt videre og finde de allerbedste løsninger. Men det nytter jo ikke noget, når alternativet til at behandle lovforslaget her i dag er at gøre, som Enhedslisten og andre partier foreslår, nemlig at trække lovforslaget tilbage og så beskæftige sig med det her engang til efteråret. hvad er konsekvensen af det? Det er, at Danmark ikke længere har lagre af kritisk medicin, og det er det, vi ikke ønsker at tage ansvar for i regeringspartierne og andre partier her i Folketinget.

de andre undersøgelser, der er lavet, om, hvordan det her virker, har man undersøgt det, tror jeg det var, men vil ministeren ikke bare lige forklare mig, som ikke har siddet til udvalgsmøde:

De indledende bemærkninger fra ordføreren må stå for egen regning; de er i hvert fald ikke udtryk for, hvad jeg har sagt her fra talerstolen. Altså, jeg konstaterer jo, at en af grundene til, at vi i Danmark har haft væsentlig færre problemer i forhold til forsyningssikkerheden, jo bl.a. er, at vi har sørget for at opretholde medicinlagre i forhold til at sikre os imod kritiske forsyningsvanskeligheder. Det er jo derfor, vi nu tager konsekvensen: Når de lagre ikke længere kan forlænges som følge af EU's kriserammebestemmelser for statsstøtteforanstaltninger, er vi jo nødt til at være nogen, der tager ansvar for at sikre, at vi så får etableret lagrene på anden vis. Det fik vi så ikke et svar på, altså hvad erfaringerne var i udlandet; og det er jo sådan meget typisk, når man skal skælde ud og så ikke selv har leveret, at man gør det på den måde. Jeg har et andet spørgsmål, for jeg vil gerne følge op på hr. Per Larsen.

Er det, fordi Venstre er blevet sådan helt socialistisk og så siger: Alle virksomheder er sådan et eller andet feel good-noget, det har ikke noget med en bundlinje at gøre. For ellers hænger det jo sådan sammen, at hvis man påfører virksomheder udgifter, så ryger de videre til forbrugeren. Jeg er meget opmærksom på, at det her lovforslag selvfølgelig medfører nogle udgifter for virksomhederne, som også kan føre til højere medicinpriser – det har jeg sagt åbent og ærligt. Men det er fuldstændig overdrevet at sige, at det her kommer til at føre til en stærk stigning i medicinpriserne; det er der simpelt hen ingen dækning for. Danmarksdemokraternes side spørger til, hvor vi kan kigge hen til nogle erfaringer, så kan jeg sagtens tage ud i Europa og kigge, men hvorfor ikke bare kigge på erfaringerne fra os selv? De viser, at grunden til, at vi i Danmark

Jeg kan forstå på ministeren, at hun ikke mener, at det vil medføre højere priser, men måske kan ministeren så redegøre for, hvad de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet på

For det første tror jeg, at ordføreren skulle lytte efter, hvad jeg svarede den foregående ordfører, nemlig at der selvfølgelig er nogle udgifter for virksomhederne, som kan føre til højere medicinpriser – det har jeg lige sagt, og det har vi ikke lagt skjul på i lovforslaget her. Det er bare fuldstændig overdrevet at sige som den konservative ordfører, at det fører til stærkt stigende medicinpriser. undskyld mig, 65-90 mio. kr. Vi bruger i omegnen af 8 mia. kr. alene i forhold til tilskudsmedicin i Danmark, så jeg anbefaler bare lige, at man får proportionerne med. Til syvende og sidst handler det her om, hvorvidt man ønsker at tage ansvar for at sikre, at vi i Danmark også har lagre af kritisk medicin til gavn for patienterne. Det kunne godt være, at det ikke kun var mig, der skulle høre efter, men også ministeren, for spørgsmålet gik på, hvad de omkostninger dækker De omkostninger dækker over, at virksomhederne skal til at etablere nogle lagre. Det har vi lagt åbent frem med lovforslaget her. Der er lavet et overslag i forhold til lovforslagets økonomiske konsekvenser, men at drage den følgeslutning, at det så fører til stærkt stigende medicinpriser, er der simpelt hen ikke dækning for. hr. Lars Boje Mathiesen, uden for grupperne. Kl. Har regeringen nogen tiltag på vej, som så skal modvirke de der stigende priser, som så bliver lagt ud på borgerne? Venstre har jo et motto om, at det ikke må være dyrere at være dansker, men nu bliver det så dyrere at være dansker med regeringens politik. Så hvad gør man konkret for, at det her ikke kommer til at ramme borgerne, at de skal til at betale mere for deres medicin? Jeg vil gøre hr. Lars Boje Mathiesen opmærksom på, at det faktisk ikke er ordføreren, vi har på talerstolen. Det er ministeren. Jeg giver nu ordet til ministeren. Kl. 09:36 Indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde): Vi har i Danmark nogle af de laveste priser på medicin. Det er rigtig godt, det er rigtig vigtigt, og det skal vi vedblive med at sikre. Vi har så sent som i lørdags indgået aftale med Danske Regioner omkring en række initiativer, der også skal sikre, at vi fortsat også kan få endnu lavere priser på medicin. Så jeg kan blot henvise ordføreren til eksempelvis at læse økonomiaftalen, hvor vi nu eksempelvis giver Amgros mulighed for Lars Boje Mathiesen. Kl. 09:36 Lars Boje Mathiesen (UFG): Det forstår jeg godt, men det var ikke et svar på mit spørgsmål. Her har vi en konkret afgiftsstigning, en konkret forøgelse af medicinpriserne, og så spørger jeg ministeren, om man kan pege på, hvor det specifikt og præcist bliver modregnet. Mener man, at det her bliver modregnet specifikt i den regionsaftale, som man har lavet? Det sidste kan jeg bekræfte – og mere endda. Lovforslagets økonomiske konsekvenser her vedrører 65-90 mio. kr. Regionerne har lige fået et kæmpestort milliardløft i forhold til deres sundhedsudgifter og dermed også til dækning af medicinudgifterne. Men det var et konkret svar, jeg kom med, for ordføreren spurgte mig: Hvad vil man gøre for fortsat at sikre lave medicinpriser i Danmark? Så er det jeg henviser til, at vi har taget en række initiativer, og vi kommer til at tage flere. Vi er så sent som i lørdags blevet enige med landets regioner om nye initiativer hertil. Fru Kirsten Normann Andersen, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Kl. 09:37 Kirsten Normann Andersen (SF): Tak for det. Det er jo rigtigt, at det er industrien, der ligesom fastsætter priserne, og hvis man så pålægger dem nye opgaver, vil det nødvendigvis nok det er jo lige præcis det, som bekymringerne går på. 85-90 mio. kr. kan synes af lidt, men hvis det er i forhold til regionernes økonomi, synes jeg måske ikke, at det er lidt lidt. Regionerne har i forvejen rigtig store udgifter til stigende medicinpriser for patienter. Derfor er jeg lidt optaget af det ændringsforslag, som ministeren også har stillet – og tak for det – hvor der også er mulighed for et pitstop her og i løbet af det første år. Hvis det her betyder store

For det første tror jeg ikke, at man skal tillægge dette lovforslag den betydning, at hvis vi kommer til at se stigninger i medicinudgifterne, er det på grund det her lovforslag. Undskyld mig, men det ville simpelt hen være en useriøs følgeslutning at lave. At regionerne bliver kompenseret, så vi senest med regionsaftalen, hvor de fik et milliardløft. Det er det største løft af sundhedsvæsenet i 14 år, plus et ekstra løft i indeværende år på 600 mio. kr. til regionerne. Derudover har vi jo et helt almindeligt system og princip for, at hvis vores lovforslag her i Folketinget betyder stigende udgifter, f.eks. for landets regioner eller kommuner, indgår det jo, at de bliver dut-kompenseret, som det så smukt og mundret hedder. Nu var det jo en konsekvens af høje medicinpriser i den seneste budgetperiode, at regionerne havde kæmpestore ekstraudgifter til medicin på over en milliard kroner. De penge går jo altså fra mere personale ude på sygehusene; et eller andet sted skal pengene jo findes. Derfor er det også interessant, når man laver et lovforslag, der kan have økonomiske afledte konsekvenser for regionernes økonomi, fordi de skal give tilskud til patienter, om ministeren så også giver en garanti for, at det får vi lejlighed til at drøfte, hvis det skulle vise sig at være tilfældet. Jeg synes, at vi skal se på det hele, når vi evaluerer lovforslaget. Det er jeg helt åben omkring. Jeg står ikke her og siger, at alt er perfekt. Jeg står blot og påpeger, at hvis vi følger mindretallets forslag om om bare at stemme imod det her forslag og så se på det senere, så er der en konsekvens. Det er man da nødt til at forholde sig til her i Folketinget. Konsekvensen er, at der ikke længere vil være lagre af kritisk medicin i Danmark, og det forstår jeg simpelt hen ikke at mindretallet ikke vil være med til at tage ansvar for, ikke mindst af hensyn til patientsikkerheden. Vi kommer til fortsat at tage en lang række initiativer til at sikre patienterne. Tak for det. Lægemiddelstyrelsen har jo alene peget på ti sager siden 2020, hvor der har været kritiske forhold i forhold til medicin, der har manglet. Det er selvfølgelig ti

og sundhedsministeren (Sophie Løhde): Jeg tænker for det første, at de forslag, som har været rejst af Anton Pottegård – det har jeg i øvrigt også svaret til ordføreren så sent som i går med supplerende oplysninger – arbejder vi med, eller også er de allerede indeholdt i lovforslaget, og vi kommer til at tage yderligere forslag Men det er jo et interessant spørgsmål, ordføreren stiller, altså hvorfor vi ikke har oplevet endnu større problemer i Danmark i forhold til mangel på kritisk medicin. Jamen det er jo, fordi vi har haft medicinlagre i Danmark, og nu mener Liberal Alliance, at vi ikke længere skal have medicinlagre i Danmark; lovforslaget skal bare trækkes tilbage, og så må vi se tiden an og se, om det går. Jeg vil gerne minde om, at vi nu i de her perioder haft større problemer med mangel på medicin og forsyningsvanskeligheder, end vi havde på det værste tidspunkt under covid-19. Hvordan kan man så mene, at det at gøre mindre er et ansvarligt svar i forhold til landets patienter, der har behov for at have sikkerhed for, at de kan få deres medicin?

Jeg havde egentlig ikke planlagt at holde en tale, men jeg blev ansporet af ministerens kommentarer fra talerstolen her. For når man sidder i salen eller sidder og lytter med, at vi partier, som er imod loven, ikke vil tage ansvar og er ligeglade med patientsikkerheden eller ikke er interesseret i kritiske lægemidler. Det er simpelt hen ikke korrekt, og det ved ministeren udmærket godt, for jeg har jo både skrevet og talt med ministeren om det her en del gange på det seneste. Det, der er i det, er, at hvis den her lov falder, er det ikke fuldstændig anarki; så går vi tilbage til sådan, som det var før corona. Det ville være konsekvensen. Det var noget, vi oprettede under corona. Det var noget, vi fik lov til at forlænge, men det kan vi nu ikke længere få lov til fra EU's side. Det har vi i længere tid vidst ville ske. Hvad kan vi så gøre? Det, der er bekymringen og grunden til, at vi ikke bare alle sammen klapper hælene i og stemmer for, er, at en række personer – og det er både producenter, grossister og uafhængige forskere – siger til os, at de simpelt hen ikke kan gennemskue konsekvenserne. Vi risikerer at gøre situationen værre; vi risikerer at det bliver dyrere, og vi risikerer at komme til at mangle lægemidler på det danske marked, hvis vi gør det her, og det kan jeg ikke stå på mål for. Det, vi ikke har sagt, er, at man bare skal læne sig tilbage og ikke gøre noget. Det, vi har opfordret ministeren til til – og vi skulle have gjort det før; det havde været fantastisk at gøre det her i løbet af foråret – er at vente til efteråret og tage en høring med alle de folk, der ved noget om det her; alle relevante parter. Vi har eksempelvis et Råd for Forsyningssikkerhed og Lægemidler under Lægemiddelstyrelsen. Hvor mange gange Hvor mange gange har de været hørt om det her lovforslag? Præcis nul gange. Det giver jo ingen mening. Vi har folk siddende, der ved noget om det her område. De er ikke blevet spurgt. Det bekymrer mig rigtig, rigtig meget. Det bekymrer mig rigtig, rigtig meget, at det ikke kun er producenter, men også uafhængige forskere, der siger, at vi risikerer at gøre situationen værre. Vores anbefaling er fortsat, at det her altså er noget, vi skal gøre noget ved. Det er nødvendigt, at vi gør noget. Det er hastværket i det, vi ikke er enige i. Vi risikerer at lave en lov, der gør det sværere. Ministeren har ganske rigtigt – og det vil jeg godt kvittere for – lavet en markant bedre lov end det første udkast, der kom, og som blev kritiseret vidt og bredt, også af undertegnede, da det blev fremsat her tidligere på året. Det er et bedre lovforslag, der ligger nu, men det har ikke fjernet alle de bekymringspunkter, der er – langtfra. Derfor er min opfordring stadig væk, at vi venter; og hvad vil der så ske? vil ministeren spørge. Vil vi mangle lægemidler? Sandsynligvis ikke. De fleste kritiske situationer, der har været, har været et skib, der sad på tværs af Suezkanalen, eller et jordskælv eller en ildebrand. Altså noget, vi ikke kan forudse alligevel. Det er det, vi skal huske. Det her område er så ekstremt komplekst. Der skal små ting til. Jeg har selv i mit tidligere virke haft en situation med et jordskælv i en eller anden lille del af Indien, der ødelagde en fabrik, og så kunne man pludselig ikke producere piller i 2 uger. Det kan ske, og det vil det her lovforslag ikke ændre på. Tværtimod vil det sandsynligvis gøre det sværere at opbygge lagre af kritiske lægemidler. Det bekymrer mig voldsomt meget, at man ikke er åben for den kritik, der har været. Jeg synes, det er en arrogant måde at feje det til side på, som om ingen andre har forstået konsekvenserne af det her. Det er simpelt hen ikke korrekt.

det ville være klogere at vente og lytte til de folk, der ved noget om det her, og så få input fra både grossister og producenter og uafhængige eksperter og se på, hvad vi kan gøre for at løfte det her område bedre og have øje på det EU-spor, som kører lige nu, så vi ikke kommer til at stå i en værre situation i Danmark. Det er vores opfordring. Det er ikke at læne sig tilbage og gøre ingenting. Det er at gøre det rigtige; det er min opfordring. Om vi så kan nå det, som det foreslås, inden den 25., er nok tvivlsomt. er jeg fuldstændig åben for at tage det tilbage i udvalget og stemme igen den 25. Jeg ved ikke, om vi kan nå at lave et bedre forslag på den korte tid. Jeg synes, det ville være bedre for patientsikkerheden og for vores lægemidler i Danmark, at vi ventede til efter sommer. Men det er jo ikke kun op til mig; det er jo også op til ministeren. han forklarer, hvad det her egentlig handler om. For modsat ministeren er ordføreren jo virkelig saglig og kommer med alle de bekymringer, der jo har været rejst i forbindelse med det her lovforslag. Det vil jeg sådan set bare kvittere for, for jeg har den opfattelse, som ordføreren også om i sin ordførertale, at det da var noget af en arrogance, som ministeren kom med i sin tale. Tak. er der ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til hr. Stinus Lindgreen fra Radikale Venstre. Jeg skal spørge, om der er flere, der ønsker at udtale sig om lovforslaget.

Det næste punkt på dagsordenen er: 20) 3. behandling af lovforslag nr. L 180: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Ny opholdsordning Forhandlingen drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 09:50 Afstemning Formanden (Søren Gade): Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nr. 1-31 af udlændinge- og integrationsministeren som vedtaget. (Søren Gade): Forhandlingen drejer sig derefter om lovforslaget som helhed. Ønsker nogen at udtale sig om lovforslaget? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 09:51 Afstemning Formanden (Søren Gade): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter.

Tak for det. Jeg går på talerstolen her igen under tredjebehandlingen, fordi vi sent i går aftes modtog endnu et ændringsforslag fra ministeren uden for betænkning endnu en person, der nu fem minutter i tolv foreslås fjernet fra listen, fordi man har fundet ud af, at han ikke lever op til de aftalte krav. Det er mildest talt ikke betryggende, og samtidig kunne jeg så læse i flere medier i går, at ministeren udtalte til citat: Der er ikke nogen fejl i vores sagsbehandling. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for et parallelt univers, ministeren lever i. Og det er her, hvor jeg som ordfører på området med indsigt i sagerne simpelt hen ikke begriber, hvordan ministeren kan udtale således. Hvordan kan ministeren sige, at der ikke er fejl i sagsbehandlingen, når han som minister for området er velbekendt med de mange sagsbehandlingsfejl, der hver gang bliver opdaget, når vi behandler indfødsretsmeddelelser? Ministeren har selv indrømmet flere af de her fejl i folketingssvar til både udvalget og til mig. Under andenbehandlingen for blot 1 uge siden gjorde jeg ministeren opmærksom på nogle af de her fejl, eksempelvis at ministeriet fejlagtigt har optaget personer på lovforslaget, der burde have været behandlet i Indfødsretsudvalget, men hvor ministeriet simpelt hen har optaget dem på lovforslaget uden om udvalgets kendskab, og selv om personen ikke lever op til de aftalte krav. Jeg er derudover blevet bekendt med, at der er optaget endnu en person på lovforslaget, der ellers har en karensgivende bøde på over 3.000 kr., selv om bøder af den størrelsesorden i cirkulæret og indfødsretsaftalen burde udelukke personen fra at få dansk statsborgerskab. Med andre ord er der lige så mange huller i sagsbehandlingen på indfødsretsområdet som i en schweizisk ost. Der bliver ikke administreret efter reglerne, og sagsbehandlere har ved forskellige lejligheder selvstændigt taget beslutninger om ikke at overholde de aftalte krav, og alligevel insisterer ministeren på, at trykpressen skal køre videre. Vi er på baggrund af de seneste oplysninger om, at der er personer også på det her lovforslag, der ikke er behandlet efter cirkulæreskrivelsen, og som er optaget i strid med indfødsretsaftalen, nødt til at bede ministeren om at få lovforslaget tilbage i udvalget, så vi kan få belyst de fejl, som jeg godt kunne frygte er systematiske. til at kræve en fornyet udvalgsbehandling. Vi vil ikke give statsborgerskaber til kriminelle, og det håber jeg heller ikke at regeringen og Folketinget vil. For hvis en person for flere måneder siden er idømt en karensgivende bøde, men ministeriet ikke foreslår ham fjernet fra lovforslaget, hvilke andre forseelser er da tilsyneladende utilgængelige for Indfødsretskontorets medarbejdere? Ja, sagen blæser i vinden. Vi håber på ministerens velvillighed. Vi taler om tildeling af over 3.000 statsborgerskaber, dvs. den dyrebareste gave, et folketingsflertal overhovedet kan give – mennesker, som vi skriver ind i vores nationale testamente, tildeler stemmeret, adgang til socialsikringsydelser og beskyttelse under Danmarks diplomatiske paraply. Man betragtes fremadrettet som danskere og er altså Danmarks ansvar. Derfor er det af så stor betydning, at vi forvalter dette ansvar med den nødvendige omhyggelighed. Tak for ordet. det. Der er foreløbig en kort bemærkning, og det er fra hr. Anders Kronborg, Socialdemokratiet. Værsgo. Kl. 09:55 Anders Kronborg (S): Tak for det. Vil ordføreren venligst bekræfte, at der 2 år efter det vedtagne lovforslag er et supplerende kriminalitetstjek, der tjekker, om de personer, der er på lovforslaget, har begået kriminalitet? Det er fuldstændig rigtigt, at der burde være et supplerende kriminalitetstjek, og derfor er det så mærkværdigt, at der alligevel, hver gang vi behandler lovforslag om indfødsrets meddelelse her i salen, er kriminelle, som slipper igennem det supplerende kriminalitetstjek. jeg har efterhånden en liste så lang med eksempler bare på det her lovforslag af personer, som er optaget på lovforslaget i første omgang, og som burde være sorteret fra både ved det første og ved det supplerende kriminalitetstjek, men som alligevel ender på lovforslaget. Det vidner jo om, at der overhovedet ikke er styr Anders Kronborg. Kl. 09:56 Anders Kronborg (S): Men der er jo eksempler på, at også folk, der er på det vedtagne lovforslag, inden grundlovsceremonien laver en overtrædelse – det kan f.eks. være en hastighedsovertrædelse – og så bliver de pillet af Jeg synes, det er meget, meget væsentligt, at ordføreren bekræfter, at 2 år efter vedtagelsen er der et supplerende kriminalitetstjek, der tjekker, om de her borgere har overholdt loven. Vil ordføreren venligst bekræfte det fra Danmarks fornemste talerstol? det vil jeg gerne bekræfte, men det ændrer jo ikke på, at der er folk, der slipper igennem, og hvis de folk først bliver opdaget, lad os sige efter 2 år, så kan vi ikke tage statsborgerskabet fra dem, bl.a. fordi vi er medlemmer af en konvention, der hedder statsborgerretskonventionen, og som forbyder os at tage statsborgerskabet fra folk, selv hvis de er dømt for meget grove personfarlige forbrydelser; det kunne være voldtægt, det kunne være bandekriminalitet eller noget helt tredje. Man skal nærmest have begået et terrorangreb i Danmark, før vi kan tage statsborgerskabet fra folk, og det synes vi er dybt forrykt. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger til hr. Mikkel Bjørn, så vi siger tak til hr. Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Jeg giver nu ordet til hr. Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten. Jeg har fået at vide, at hvis man beder om afstemning af ændringsforslag, skal man gå på talerstolen. Det gør jeg så nu, fordi vores retsordfører har ønsket, at det ændringsforslag, der ligger, kommer til afstemning. Så nu er der mulighed for at forberede sig lidt på det. Så synes jeg i øvrigt, det er ret vildt, at man får stemmelister ud kl. 21 om aftenen til sådan et møde, som der er 92 punkter på. Altså, jeg synes, at der er nogle, der burde revurdere det og se på, om ikke arbejdsvilkårene kunne blive en tand bedre for folketingsmedlemmer og også for de ansatte og vores ansatte. Tak for det. Der ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1. Det er modtaget. Jeg skal spørge, om der er flere, der ønsker ordet til forhandlingen om ændringsforslaget? Det er der ikke. Derfor er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet, og vi går til afstemning. Vi stemmer nu om ændringsforslag nr. 1 af udlændinge- og integrationsministeren. Afstemningen starter.

Gade): Forhandlingerne drejer sig herefter om lovforslaget som helhed. Ønsker nogen at udtale sig om lovforslaget? Det gør hr. Mikkel Bjørn, Dansk Jeg vil gerne have, at ministeren går på talerstolen og klargør, om vi kan få lovforslaget tilbage i udvalget. Der er ikke styr på sagsbehandlingen. Der er personer optaget på lovforslaget, som ikke burde være det. Der er alle forudsætninger for, at vi burde have sådan et lovforslag tilbage i udvalget, så vi kan sikre, at de folk, der står på lovforslaget, er blevet behandlet i overensstemmelse med indfødsretsaftalen. Tak. Sekretæren spørger mig, om jeg begærer afbrydelse af tredje behandling, og ja, jeg begærer lovforslaget tilbage i udvalget, så vi kan behandle lovforslaget i overensstemmelse med den aftale, der er på området. Tak. er nu af hr. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti, stillet forslag om, at behandlingen af L 177 standses, og at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling. Forhandlingen om afbrydelse foregår således, at en repræsentant fra hver af grupperne kan udtale sig for eller imod en afbrydelse. Taletiden er 1 minut. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning om det stillede forslag om afbrydelse.

vi stemmer om, er afbrydelse af tredje behandling af lovforslaget, og afstemningen

Jeg vil høre, om der er flere, der ønsker ordet

(Ordfører) Mikkel Bjørn (DF): Det er godt, at formaliteterne er i orden. Hør nu her; når regeringen og en række partier her i dag ikke vil være med til at sende et lovforslag tilbage til udvalget, som åbenlyst ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med den aftale, der ligger på området, så må man jo konstatere, at aftalen tilsyneladende ikke betyder det store for regeringen og partierne herinde i Folketinget, altså at man simpelt hen er ligeglade med, om de personer, der optages som danske statsborgere, er blevet behandlet i overensstemmelse med de aftaler og de regler, der er på området. Det synes jeg ikke er betryggende. Det synes jeg ikke det er. Jeg må sige, at jeg mildest talt er forundret over, at regeringen og partier her i Folketinget vil give statsborgerskab til mennesker, som er potentielt dømte kriminelle. Nu nævnte jeg selv under andenbehandlingen, at der er optaget en person på lovforslaget, og jeg har spurgt ministeren ind til, om den person er identisk med en taxachauffør, der tilbage i 2021 voldtog en kvindelig taxakunde. Det vil ministeren ikke svare på. Hvordan kan vi have tiltro til, at det her lovforslag ikke omfatter mennesker, som efter alle normale standarder burde være udelukket, men som alligevel optages, fordi der ikke er styr sagsbehandlingen. Jeg forstår det ikke. Det må jo sige, men der er jo ikke så meget gør ved det. Tak for ordet.

andet sted, at ordentligheden lige skal indfinde sig. Hr. Mikkel Bjørn er jo også formand for Folketingets Indfødsretsudvalg. Det her lovforslag har vi haft til behandling i Folketingets Indfødsretsudvalg. Vi besluttede sådan set i fællesskab at udskyde betænkningsafgivelsen til meget tidligt i sidste uge, nemlig en tirsdag. Jeg husker ikke, at der var særlig mange af Folketingets partier til det møde. Jeg kan selvfølgelig tage fejl. Jeg kan huske, at formanden var til stede. Vi fik også bibragt den viden, at der var nogle partier, der først til anden behandling ville offentliggøre, hvad de ville stemme i forhold til ændringsforslagene. Det glædede jeg mig til at høre. Det parti, som først ville offentliggøre det til andenbehandlingen, var ikke oppe for at motivere, tale for det eller noget som helst. De trykkede bare på knappen Så jeg synes et eller andet sted, at når hr. Mikkel Bjørn sådan slynger en svada ud til de partier, der passer arbejdet i Indfødsretsudvalget, er det en kende for groft, også når hr. Mikkel Bjørn er formand for Indfødsretsudvalget.

er, at det her lovforslag ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med den aftale og de regler, der er på området. Det er derfor, jeg tager ordet i dag. Kl. 10:10 Første næstformand som ikke kan behandles nu her. Alt er jo oplyst. Alt er kommet fra ministeriet, og det er fast i praksis, at de her kvalitetstjek i forhold til kriminalitet kommer helt op til lovforslagets vedtagelse, så man sikrer, at der ikke er nogen kriminelle, og man tager jo i øvrigt også et kriminalitetstjek 2 år efter. Så man sikrer, at man ligesom får fanget så meget som muligt, og forhåbentlig alt, op. som har fået en karensgivende bøde, men som alligevel er optaget på lovforslaget. Så er det jo, fordi der er nogle personer, der simpelt hen falder igennem et hul i systemet. Hvis vi først opdager det efter 2 år, hvad der jo ikke er en lille sandsynlighed for, men efterhånden en stor sandsynlighed for, for, så kan vi jo aldrig nogen sinde tage statsborgerskabet fra de mennesker. Det er vi ikke trygge ved i Dansk Folkeparti. Det kan jeg så forstå at der er en række andre partier, der er, men det er vi ikke. har blot et enkelt spørgsmål til hr. Mikkel Bjørn. Kan hr. Mikkel Bjørn bekræfte, at Dansk Folkeparti ikke er et aftaleparti, og at der i dag ikke har været et aftaleparti på talerstolen og hævde, at der er noget, der er brudt ved aftalen, ved at vi går videre med behandlingen? Kl. 10:11 Første

Jeg sad nede bagved, hvor vi løsgængere sidder, og fik sådan et flashback til dengang for et par år siden, da vi havde en lang række lovforslag, der blev behandlet under coronaen, hvor der var partier, som ønskede at få en ekstra behandling, der adresserede, at der var nogle ting dér, som efter deres opfattelse krævede yderligere behandling. Nu har vi en formand for et udvalg, som tydeligvis har store bekymringer ved et lovforslag, som skal igennem Folketinget. Jeg ville ønske, at der var en respekt i forhold til at sende sådan noget tilbage medmindre der fra Folketingets side er en overbevisning om, at hr. Mikkel Bjørn går på talerstolen for bevidst at obstruere lovbehandlingen; for at være kontrær og være polemisk. Det er absolut ikke min opfattelse, at ønsket om at få det genbehandlet ligger deri, og den argumentation holder efter min opfattelse har bare et håb og et ønske om, at et Folketing vil anerkende det, når en formand for et udvalg har et ønske om at få behandlet en sag, og at vi udviser lidt større respekt de så sende det tilbage. Og det kan godt betyde, at det konflikter lidt med en weekend på et folkemøde, og det kan godt være, at sommerferien må rykkes lidt. Men her taler vi om at give statsborgerskab – måske den vigtigste beslutning, vi overhovedet træffer i det danske Folketing. Der er min opfordring, at Folketinget viser lidt større respekt.

Tak for ordet. Jeg kan jo høre, at der er nogle, der sådan godt kunne tænke sig, at vi gik på talerstolen, og det vil jeg da gerne gøre. Det er faktisk lidt mærkeligt at skulle stå her i dag og skulle forsvare, at vi fra Konservatives side egentlig kræver, at den politiske aftale, som vi sammen har indgået, bliver overholdt. Det er meget mærkeligt, vi, fordi vi værner om vores fælles politiske aftale, bliver truet med at blive smidt ud af aftalekredsen. Men vi står fast, for vi vil ikke finde os i, at regeringen ikke overholder vores aftaler, og vi vil ikke acceptere, at der muligvis bliver givet dansk statsborgerskab til dømte kriminelle, som ikke vil Danmark. Det er jo også det, der står i vores fælles aftale. I 2021 blev vi enige om, at udlændinge, som har begået så grov kriminalitet, at de er blevet idømt betinget eller ubetinget fængsel, ikke skal have mulighed for at få dansk statsborgerskab. Det er et sundt og rimeligt udgangspunkt for at passe godt på Danmark. Samfundet skal selvfølgelig ikke åbne sig for dem, der ikke følger vores regler. Hvis man ikke gider at overholde loven, gider man heller ikke Danmark, og så skal man ikke have dansk pas. Det blev vi enige om i 2021. Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor partierne, der er med i aftalen, har skiftet holdning, for i dag – 3 år efter – bliver aftalen stadig væk ikke overholdt. Automatiske sletninger i Kriminalregisteret betyder, at vi reelt set ikke ved, om der er tidligere dømte på listen, som der om lidt skal stemmes om. Det er jo fuldstændig uholdbart. Regeringen har lovet, at den ville rette op på det, så vi kunne sikre, at man ikke ved en fejl får at givet statsborgerskab til kriminelle, som slet ikke har fortjent det. Vi har givet tid og plads til, at regeringen kunne rette op på det, men det er ikke sket. Tværtimod har der været den ene efter den anden skandalesag i ministeriet: Manglende kriminalitetstjek, forbigået beskæftigelseskrav og forsvundne dokumenter. Og informationen bliver stadig slettet raskvæk i Kriminalregisteret, så vi ikke kan tjekke, om potentielle statsborgere er dømt for grov kriminalitet. Derfor ved vi reelt ikke, om der er stik imod vores politiske aftale, kan være kriminelle på listen her i dag. Derfor stemmer vi gult i dag. Vi vil gerne give statsborgerskab til alle ansøgere, som har gjort sig umage, mødt vores krav og bevist, at de gerne vil Danmark, men vi bliver samtidig nødt til at sende et signal til regeringen: Vi vil ikke stemme for, før I har løst problemerne og kan garantere, at der ikke er tidligere dømte på listen over kommende statsborgere. Det står i vores aftale, at kriminelle skal udelukkes fra at få dansk statsborgerskab. Vi nægter at lade stå til, når det handler om det danske statsborgerskab. Vi vil ikke acceptere, at man bare ser bort fra en politisk aftale, der er så vigtig som den her. Derfor værner vi om aftalen ved at stemme gult i dag. dag. Hvis I vil smide os ud af aftalekredsen, fordi vi insisterer på, at kriminelle udlændinge ikke skal have dansk statsborgerskab, synes jeg, det siger mere om jer, end det gør om os. Vi ønsker nemlig at værne om den politiske aftale, som i dag ikke bliver overholdt. Kriminelle skal ikke have dansk statsborgerskab, og derfor stemmer vi som nævnt gult. Mener Det Konservative Folkeparti, at Danmark skal overholde internationale konventioner – ja eller nej? Det Konservative Folkeparti mener, at vi skal overholde konventionerne. Men jeg vil også sige, at jeg jo også synes, regeringen skal leve op til den aftale, regeringen har lavet i deres regeringsgrundlag, hvor regeringen jo netop har skrevet ind, at man vil udfordre konventionerne og se, hvor langt man kan gå. gå. Det ved ordføreren lige så godt som jeg at vi faktisk har presset på for, for det er ikke ret lang tid siden, at vi havde en sag, som vi netop kunne bruge som et eksempel på det at prøve på at udfordre konventionerne, men det skete bare ikke. Så regeringen lever overhovedet ikke op til det, den selv har skrevet i regeringsgrundlaget. Vil ordføreren for Det Konservative Folkeparti anerkende, at hvis jeg i forhold til det her lovforslag trykker på den røde knap, bryder vi internationale konventioner i forhold til et par cpr-numre, der er på lovforslaget – ja eller nej? Jeg vil ikke blande mig i, hvad ordføreren har tænkt sig at stemme, men jeg kan konstatere, at regeringen ikke lever op til det, som regeringen selv har aftalt med sig selv, netop i forhold til konventionerne. Der er faktisk borgere på det her lovforslag, som er det, som jeg vil betegne som seriekriminelle, og jeg synes ikke, at det kan være rigtigt, at vi ikke passer på Danmark ved ligesom at sige: Jamen er du blevet dømt, betinget eller ubetinget, skal du ikke have ret til at få det danske statsborgerskab. Og det er netop sådan nogle sager, man kan bruge til at udfordre konventionerne. Det er jo fuldstændig rigtigt, at der er nogle folk på det her lovforslag, som hverken ordføreren eller jeg overhovedet bryder os om. Men ordføreren og jeg er jo i samme båd, for vi er begge to medlemmer af partier, som har sagt, at indtil vi kan ændre konventionerne, skal landet ledes, og så skal vi leve op til de internationale konventioner, der gælder. Og så kan ordføreren være møghamrende irriteret over, at regeringen endnu ikke har fået udpeget den ambassadør, vi har sagt vi ville udpege, og det er fair nok. Men uanset hvad er både konventionerne muligvis bliver forandret, skal leve op til dem. Så kan ordføreren ikke forklare, hvordan det kan være, at ordføreren står på talerstolen og prøver at bilde befolkningen ind, at Det Konservative Folkeparti både går ind for konventionerne, fordi man gerne vil være regeringsduelig og alt det der, og samtidig påstår, at man bare kan tage de her mennesker af lovforslaget? Det hænger jo ikke sammen. Det er jo sådan, at vi har lavet en politisk aftale, som netop går ud på, at vi ikke vil give statsborgerskab til kriminelle udlændinge. Regeringen har lavet et regeringsgrundlag, hvor man har lovet befolkningen, at man vil udfordre konventionerne, og der er ikke sket noget som helst i forhold til det. Det synes jeg ikke er i orden. Der har været flere groteske sager, hvor man har mulighed for at tage de her sager. Jeg har selv presset ministeren for at tage de her sager og udfordre konventionerne, men der sker absolut intet. statsborgerskaber rasler ned. Vi er jo nogle af dem, der går forrest i Europa i forhold til at få styr på det her. Men det, ordføreren siger, giver jo ikke mening, for selv hvis vi havde udpeget den ambassadør, på dag to vi var kommet i regering, er der vel ingen, der havde regnet med, at de konventioner var blevet ændret i løbet af halvandet år. Derfor giver det, ordføreren står og siger, ikke mening. Spørgsmålet er det samme: Mener Det Konservative Folkeparti, at man både kan tage de mennesker af lovforslaget, som ordføreren siger skal væk, og leve op til konventionerne i den form, de har nu? Jeg får næsten lyst til at stille spørgsmålet tilbage, nemlig om ordføreren mener, at vi skal give statsborgerskab til kriminelle udlændinge, seriekriminelle, som har begået grov kriminalitet, og om ordføreren også mener, at det er i orden, at regeringen ikke engang lever op til sit eget regeringsgrundlag og det, man har lovet befolkningen man ligesom ville arbejde for. For der sker intet nu her halvandet år inde i regeringsperioden. Absolut intet på det her område er der sket! Tak til Konservative for en fin tale og for at sige fra i den her vigtige tid. Jeg er nødt til at kommentere på den retoriske manøvre, som Socialdemokratiet bedriver her. Der er intet konventionsmæssigt, der forpligter folk til at stemme ja i dag – som i intet. Man bryder ingen konventioner ved at stemme rødt. Så jeg ved ikke, hvad det er, hr. Anders Kronborg helt præcist mener skulle være konventionsstridigt. Men grundloven står altså over

jeg da anbefale hr. Anders Kronborg at gå på talerstolen og redegøre for, hvad det er, han mener, når han siger, at vi bryder konventionerne ved at stemme nej. For jeg tror ikke, at du kan finde en juraekspert her i Danmark, der vil påstå det. Det er jeg egentlig enig i. Jeg synes også, at det ville klæde den socialdemokratiske ordfører at komme på talerstolen og redegøre for, hvorfor man vil stemme, som man stemmer. Og egentlig ville det også klæde ministeren at komme på talerstolen og eventuelt redegøre for, om ministeren kan garantere Folketinget og danskerne, at der absolut ingen kriminelle er på det her lovforslag, som man om lidt har tænkt sig at stemme igennem. Det synes jeg da ville være på sin plads. Af respekt for mine kollegaers tid vil jeg ikke gå på talerstolen, men jeg har dog lyst til at komme med den enkelte bemærkning, at jeg ikke tror, at hr. Anders Kronborg aner, hvad han mener. Han har fået et talepapir med med et trylleord, der hedder konventioner, men naturligvis er der ikke noget i konventionerne, der siger, at man ikke må kigge et lovforslag grundigt igennem, og at man ikke må have en grundig sagsbehandling ovre i ministeriet, som sørger for, at man får kigget ordentligt på, om der er kriminelle, der står på lovforslaget. Selvfølgelig har det ingenting med konventioner at gøre, når vi beder om, at der er en ordentlig sagsbehandling, som sikrer, at man ikke sidder kl. 21 om aftenen og finder ud af: Hov, der var lige en mere, der også var lovovertræder, som vi lige skal have ud. Sagen er jo bare, at det sejler ovre i ministeriet, og det er nødt til at holde op med at sejle, når det handler om noget, der er så vigtigt som statsborgerskab.

Det her er interessant. Der er lavet en politisk aftale, som handler om, at kriminelle udlændinge ikke skal have dansk statsborgerskab. Nu hører vi så fra Socialdemokratiets ordfører, at hvis man stemmer rødttil spørgsmålet om at give statsborgerskab til potentielle kriminelle, vil det være konventionsstridigt. Så jeg kunne godt tænke mig at få ordføreren på talerstolen til enten at bekræfte eller afkræfte, at det i forhold til den politiske aftale, man har lavet, betyder, at det er konventionsstridigt. Vi har lavet en politisk aftale, som netop går ud på, at ingen kriminelle skal have dansk statsborgerskab. Så har vi også lavet en aftale om, at der skal kigges på de her slettefrister i Kriminalregisteret, som betyder, at vi rent faktisk, fordi det ikke er blevet løst, ikke ved, om der er kriminelle på det her lovforslag, som skal stemmes igennem lige om lidt. Det er derfor, at vi sætter foden ned og siger: Vi ønsker ikke at give kriminelle udlændinge dansk statsborgerskab, og derfor stemmer vi gult i dag, da vi ikke kan få garanti for, at der ikke er kriminelle på det her lovforslag. (UFG): Tak. Det kunne være dejligt, hvis ministeren gik op og redegjorde for, hvad der er op og ned i den her sag. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ordføreren for Konservative: Er det vigtigere at give statsborgerskab til nogle lovlydige, eller er det vigtigere at sikre, at kriminelle ikke får dansk statsborgerskab? For når man stemmer gult, betyder det jo, at man vægter, at det er vigtigere, at der er nogle, der kan få statsborgerskab, mens man at der desværre kommer nogle kriminelle med. Ellers skulle man jo stemme rødt og sige: Nej, der er ikke nogen, der får statsborgerskab, før vi har fuldstændig styr på det her, og ja, desværre går det ud over nogle, men det er bedre end at give kriminelle statsborgerskab. jo faktisk for at tage nogle af den her liste. De forslag, der har været, om at fjerne kriminelle fra listen har vi stemt for. I dag vælger vi så at stemme gult for at gøre opmærksom på, at vi ikke ønsker at give kriminelle dansk statsborgerskab, og ligesom også for at sætte foden ned, i forhold til at regeringen, ministeren, ikke lever op til den politiske aftale, som vi har lavet. Kl. 10:28 Kristian Bøgsted (DD): Tak for en rigtig fin tale. Jeg vil egentlig bare høre, om ordføreren ikke kan bekræfte, at vi er nogle partier hernede i salen, der igennem i hvert fald det sidste år adskillige gange har opfordret ministeren til at lave en skriftlig redegørelse for de skandalefejl, der har været – er der styr på det, og hvordan er der rettet op på det? – og samtidig også har opfordret ministeren til at foretage en grundig gennemgang af sit ministerium for at se, om der skulle ligge andre fejl og lure derovre netop for at undgå sådan nogle situationer her, også i betragtning af at vi så sent som i går aftes fik endnu et forslag. Kl. 10:28 Brigitte Klintskov Jerkel (KF): Det kan jeg bekræfte at vi flere gange har bedt om. Både i samråd og i § 20-spørgsmål har vi bedt ministeren redegøre gøre for, hvad man har tænkt sig at foretage sig i forhold til de her skandaler, der har været i Indfødsretskontoret.

Tak for det, og tak til ordføreren. Jeg er jo ikke en af de der udvalgte ordførere, der har fået lov til at følge med i det her, men jeg er noget overrasket og kunne godt tænke mig, at høre ordføreren fra Konservative: Er det rigtigt forstået, at Det Konservative Folkeparti er blevet truet med at blive smidt ud af aftalen, såfremt de ikke stemmer ja, fordi der tilsyneladende i regeringspartierne er en forståelse af, at man har lavet en eller anden politisk studehandel, der gør, at man kortslutter lovgivningsprocessen herinde? Hvis ikke man stemmer ja, på trods af at man faktuelt kan se, at der er kriminelle, som er blevet pillet af er det så sådan, at Konservative kan bekræfte mig i, at aftalen går på, at man stemmer kriminelle igennem, for det har man lavet en aftale om, og hvis ikke man gør det og man bare stemmer gult og derved tilkendegiver, at man ved, der er både gode og dårlige ting i den her kæmpe samlelov, så bliver man smidt ud? Er det korrekt forstået? Ja, det er fuldstændig korrekt, at vi har fået at vide, at hvis vi stemmer gult til det her lovforslag, så vil vi blive smidt ud af indfødsretsaftalen. Ministeren har sagt til mig, at det er sådan, det er. Jeg håber virkelig, at der er nogle danskere, der lige fanger, hvad det egentlig er, der sker lige nu. Fra regeringens side mener man åbenbart, at man skal tvinge folk til at stemme for statsborgerskaber Den anden ting, jeg har, er mere en replik. For jeg synes da, at hr. Anders Kronborg skal stille sig op på talerstolen og forklare sådan en simpel nordjyde som mig, hvad det er for en konvention, man bryder, hvis man vælger ikke at ville give kriminelle statsborgerskab i Danmark. Jeg er enig med hr. Mikkel Bjørn. Vi er rimelig sikre på, at det er grundloven, der siger noget om det, men det ville klæde hr. Anders Kronborg ikke bare at sidde og bralre op om konventioner, men at stille sig op og stå på mål for det, han sidder og siger i Folketingssalen. sådan set meget enig i. Jeg synes også, at det ville klæde ordføreren. Ordføreren har jo selv opfordret mig til at gå på talerstolen, så jeg synes også, det ville klæde ordføreren og egentlig også ministeren at komme på talerstolen og ligesom redegøre for det her lovforslag og for, om danskerne kan være sikre på, at ministeren kan garantere dem, at der ikke er nogen kriminelle på det her lovforslag. Jeg synes også, at det ville klæde ministeren at komme på talerstolen og ligesom redegøre for det her. Nu har jeg i hvert fald gjort det på opfordring, så nu kan jeg give opfordringen videre, og så håber jeg at se ministeren og og den socialdemokratiske ordfører på talerstolen. Man har jo selv været med til faktisk, at opsætte nogle ekstremt stramme regler for at opnå statsborgerskab. Så er det så lykkedes nogle mennesker at leve op til de krav, Konservative selv har været med til at sætte, og de er nu på det her lovforslag. Så jeg vil bare spørge ordføreren: Er det her et udtryk for, at ordføreren ikke har tillid til den behandling, vi har lavet i Indfødsretsudvalget, af sagerne, eller er det et udtryk for, at man ikke har tillid til de mennesker, der arbejder i Indfødsretskontoret, som sender sagerne over til os? Alle de her skandalesager, der har været i Indfødsretskontoret i den tid, som jeg har været ordfører på området, gør, at vi har en bekymring om, at det her måske kun er toppen af isbjerget. Vi har også lavet en aftale om, at der netop skal kigges på de her slettefrister i forhold til Kriminalregisteret. Det er heller ikke blevet løst, og det har vi spurgt ind til flere gange. Der sker heller ikke noget på det område. Det er jo noget af det, der også kan være med til at betrygge os, nemlig at hvis det rent faktisk er muligt at tjekke tilbage i tiden, om en person har begået noget kriminelt, kan vi ligesom få styr på, om der rent faktisk er kriminelle, som søger om dansk statsborgerskab. Men der sker intet, og det gør os utrygge. Jeg har også flere gange både i samråd og med § 20-spørgsmål og ved samtaler med ministeren spurgt ind til, hvad ministeren vil gøre for at genskabe det her tillidsforhold, så vi kan have tillid til, at man administrerer efter den politiske aftale, som vi har indgået i forhold til indfødsret. For det er jo ikke det, der er foregået, når der pludselig dukker sager op med manglende kriminalitetstjek,

Ordføreren er jo udmærket godt klar over, hvor mange skrappe krav der er sat op for at opnå dansk statsborgerskab. Det er praktisk talt umuligt. Og jeg må bare sige, at jeg synes, det er så uordentligt, til de mennesker, som arbejder i Indfødsretskontoret, men særligt i forhold til de mennesker, som er optaget på det her lovforslag, at Konservative ikke engang vil stemme for, når ansøgerne lever op til nogle krav, Konservative selv har været med til at sætte. Jeg synes ærlig talt, det er langt ude. Jamen nu forventer jeg heller ikke, at Enhedslisten er enig med Det Konservative Folkeparti, men jeg synes rent faktisk, at det er meget uordentligt, at man ikke lever op til den politiske aftale, som vi har indgået for 3 år siden, hvor vi netop lavede en aftale om, at der også skulle kigges på slettefristerne i Kriminalregisteret – og så er der bare intet sket. På trods af at vi har spurgt ind til det flere gange, sker der intet på det område. Tak for det. Jeg må sige, at jeg er noget forundret over at høre socialdemokratiske medlemmer af Folketinget i dag stå og sige, at der skulle være konventioner, der pålægger os, at vi skal stemme noget bestemt til et forslag, der vil tildele i tusindvis af statsborgerskaber. Og ville det ikke være godt, hvis ministeren gik på talerstolen og under ministeransvar redegjorde for, hvad det er for nogle konventioner, og hvordan de virker, for det er vi åbenbart meget uenige om i det her rum. Så måske ville det være en rigtig god anledning for landets ansvarlige minister at redegøre for det synspunkt oppe fra Folketingets talerstol. Jeg er egentlig ikke interesseret i at høre, med al respekt, hverken hr. Anders Kronborg eller hr. Frederik Vad. Jeg vil høre en, der kan stå på den talerstol under ministeransvar og redegøre for de her ting. Er ordføreren ikke enig i det? det vil jeg meget gerne bakke ordføreren op i og videreformidle til ministeren, nemlig at der er op til flere opfordringer nu her i salen til, at ministeren går på talerstolen og redegør for det her – så det vil jeg opfordre ham til at gøre. Tak for det. Så er vi enige om det. Så vil jeg bare spørge: Er det ikke korrekt, at når Indfødsretsudvalget foretager sin behandling af lovforslaget, er det jo ikke alle sager, man kigger ned i. Altså, der er vel ikke nogen indfødsretsordfører, der kan gå på talerstolen i dag og sige: Vi har vendt alle sager. ikke tankevækkende at vide, at selv med den grundige kontrol, som jeg tror fru Brigitte Klintskov Jerkel udfører, og som jeg ved, at vores egen ordfører hr. Mikkel Bjørn udfører, så er udvalget jo ikke igennem en særlig stor del af de her sager? Er det ikke meget lidt betryggende? Det er fuldstændig korrekt, at det jo netop ikke er alle sager, vi sidder og behandler i Indfødsretsudvalget. Vi kunne jo godt tænke os fra konservativ side, at man også havde en mere individuel sagsbehandling, men det har så ikke været muligt, at det kunne lade sig gøre, i hvert fald på nuværende tidspunkt, men det er jo slet, slet ikke alle sager, vi ser. Det er jo kun en lille brøkdel Fru Helene Liliendahl Brydensholt. Kl. 10:36 Helene Liliendahl Brydensholt (ALT): Tak. Jeg går meget op i, at vi bruger sproget korrekt, og ordføreren står gentagne gange og kalder alle de her personer, som ordføreren omtaler, for kriminelle udlændinge. Vi hører det også fra andre ordførere, og ordførerens partileder var også at omtale personkredsen som kriminelle udlændinge. Men vil ordføreren ikke give mig ret i, at det, Konservative især var ude at kritisere i går, handler om mennesker, som tidligere har begået noget kriminelt? Eller mener ordføreren, at man for evigt skal stemples som kriminel, hvis man tidligere i sit liv har begået noget kriminelt? Dertil vil jeg gerne høre ordføreren om noget. Ordføreren siger i sin tale noget i retning af, at hvis man ikke overholder loven, altså begår noget kriminelt, så vil man ikke Danmark. Mener ordføreren, at det gælder alle? Kl. jeg synes ikke, at den er så meget længere, end at hvis man har begået noget kriminelt og man er blevet idømt betinget eller ubetinget fængselsstraf, så skal man ikke have dansk statsborgerskab. Det er det, vi ligesom værner om i forhold til de politiske aftaler, som vi har indgået. Ordføreren svarede ikke på mit andet spørgsmål. Mener ordføreren, som hun sagde i sin tale, at hvis man ikke overholder loven, så vil man ikke Danmark? Mener ordføreren det? Og vil det så også gælde os, der sidder herinde i Folketinget, altså at hvis der er nogen herinde i Folketinget, der ikke har overholdt loven, så vil man ikke Danmark? Jeg ser sådan på det, at det er vigtigt, at man, når man søger om et dansk statsborgerskab, lever op til de krav, som vi har aftalt i den politiske aftale. Og hvis man gentagne gange laver kriminalitet og bliver idømt betinget eller ubetinget fængsel bøder over 3.000 kr., så synes jeg, at der ligesom tegner sig et billede af, at man ikke har lyst til at overholde de regler og det værdigrundlag, det bygger på i Danmark. Det synes jeg ikke er i orden, og så synes jeg faktisk ikke, at man skal belønnes med det rødbedefarvede pas. Tak for det. Selv om jeg sådan set har respekt for, at ordføreren stiller sig op her, vil jeg også bare lige gøre det klart, at det her jo ikke handler om, at man bliver smidt ud af en aftale. Det her handler jo om, at man er med i en aftale, som man ikke overholder på nogen som helst måde. Det synes jeg sådan set er en uskik.

jeg ud fra – i forhold til hvad det så er, der er blevet aftalt. Så ordføreren ved jo udmærket godt, at det er blevet aftalt, at der skal kigges på de her slettefrister i Kriminalregisteret, og ordføreren ved så også godt, at der ikke er sket noget i forhold til det. set ret glade for at være med i sådan en aftale, og den her aftale er jo enormt vigtig, og det her udvalg, som vi også er medlem af, er enormt vigtigt, fordi man netop har noget indflydelse på det, når man giver statsborgerskab de her borgere, som sådan set har fortjent det, fordi de har været igennem den store mølle her. Så min sidste kommentar er, at man får bare nul indflydelse, når man melder sig ud af en aftale nu. Det skal man bare være klar på. jeg er helt enig med ordføreren i, at det er noget af det vigtigste arbejde, vi sidder og laver i Indfødsretsudvalget i forhold til de sager, vi behandler, og det danske pas er også noget af det dyrebareste, vi kan give. Jeg vil så sige, at vi ikke melder os ud af nogen aftale. Det har vi ikke på noget tidspunkt sagt. Men vi er til gengæld blevet truet med at blive smidt ud af indfødsretsaftalen, hvis vi stemmer gult, hvor ministeren så åbenbart vil styre og bestemme, hvad Det Konservative Folkeparti skal stemme. Det passer nok meget godt sådan timingsmæssigt. Jeg vil egentlig bare spørge lidt ind til noget. Jeg kan forstå på ordføreren, at Det Konservative Folkeparti føler sig dårligt behandlet. Man har spurgt og spurgt og har ikke kunnet få svar og ikke kunnet få indflydelse.

Spørgeren. Kl. 10:41 Thomas Skriver Jensen (S): Man har indgået en politisk aftale, men går så alligevel ned og stemmer gult og stemmer dermed ikke med de andre aftaleparter. Og ordføreren har stået og sagt, at Det Konservative Folkeparti føler sig dårligt behandlet. Man har ikke tænkt sig at stemme efter

og for os er det altafgørende, at der ikke er kriminelle udlændinge, der får dansk statsborgerskab. Det værner vi om, og vi værner om, at vi gerne vil have, at ministeren lever op til den aftale, vi har lavet, og netop også får gjort noget ved de her slettefrister.

Inden ministeren kommer til, vil jeg sige, at vi ikke slukker for A'et, men man må meget gerne tage en kop kaffe, være i nærheden, og så skal jeg selvfølgelig nok sørge for, at man også får tid til at komme tilbage til afstemningen. Så vil jeg give ordet til ministeren. Tak for det, og tak for anledningen til også at komme herop; nu var der flere, der var så venlige at opfordre til det, og så tænkte jeg, at det måske var på sin plads. Jeg vil først sige lidt om, hvordan man giver statsborgerskab i Danmark. Det foregår først og fremmest på den måde, at vi fra Udlændinge- og Integrationsministeriet laver et cirkulære, hvor der er nogle objektive krav, man skal leve op til for at kunne få et dansk statsborgerskab. Det handler bl.a. om, at man ikke må have begået kriminalitet, der giver betinget eller ubetinget fængselsstraf. Det handler om, at man skal have været i beskæftigelse 3½ ud af 4 år. Det handler om, at man skal bestå en indfødsretsprøve, og at man i sidste ende skal deltage i en statsborgerskabsceremoni. De reguleringer og de regler, der er i forhold til at få et statsborgerskab, er aftalt i den aftalekreds, som blev lavet først i 2018 og senere i 2021, hvori mit eget parti, Venstre, Liberal Alliance og Konservative Der har man altså sat sig sammen og forsøgt at sige: Hvad skal der til, for at man objektivt kan få et dansk statsborgerskab? Derudover er der en del, som får dansk statsborgerskab ved dispensation fra Folketingets Indfødsretsudvalg, og her gælder det altså typisk, at folk, der eksempelvis er for unge til at have været beskæftiget i alle de år, som beskæftigelseskravet tilsiger, vil have mulighed for at kunne søge dispensation, og i mange tilfælde vil de også få dispensation inde i Folketingets Indfødsretsudvalg. Omvendt vil folk, der søger dispensation for eksempelvis kriminalitet, typisk i mindre grad få tildelt et statsborgerskab i Indfødsretsudvalget. Så vi har altså lavet en aftale mellem en række partier i Folketinget, som siger: Hvad skal der til, for at man kan få statsborgerskab? Den aftale har gjort, at vi har strammet kriterierne væsentligt. Resultatet af det er, at hvor der for 15 eller 20 år siden var en meget, meget stor overvægt, der havde baggrund i Mellemøsten der havde baggrund i Mellemøsten og i Nordafrika, på lovforslagene om indfødsret, så er der nu en meget stor overvægt, der har baggrund i europæiske lande og andre vestlige lande, og dermed afspejler indfødsretslovforslaget jo den befolkning, der er i Danmark. De fleste udlændinge, som bor i Danmark, er jo eksempelvis arbejdstagere, som kommer fra andre europæiske lande, og som er her på arbejdsopholdstilladelse, og hvis vi ser på de seneste lovforslag, der har været, har de tre største nationaliteter af borgere fra andre lande, som har fået tildelt statsborgerskab via lovforslaget, været briter som den største, tyskere som den næststørste og polakker som den tredjestørste gruppe. Så det er jo altså et billede på, at der med den her aftale er sket en positiv forandring, der har gjort, at dem, der får statsborgerskab i Danmark, også i højere grad minder om de udlændinge, som er i Danmark, og det synes jeg er værd at være begejstret for. Så har jeg set, at De Konservative har været ude i pressen at kritisere den her aftale, som man selv er med i. Jeg har noteret mig, at partiformanden, fru Mona Juul, har været ude, men altså ikke har fundet anledning til at komme herned i Folketingssalen og forsvare det, men har sendt sin ordfører til debatten. Det er jo, som det er, men derfor kan debatten jo være god nok alligevel. Jeg synes, det er ærgerligt, at man fra Det Konservative Folkepartis side med skiftende forklaringer har stemt gult til de her lovforslag. Da vi havde førstebehandlingen hernede i salen, var forklaringen, at der ikke var tjekket godt nok op på beskæftigelseskrav og kriminalitetskrav. Nu handler det i hvert Nu handler det i hvert fald ifølge partiformand fru Mona Juul om, at man mener, at der ikke er blevet lavet et godt nok arbejde i forhold til den opgørelse af kriminalitetsregisteret, som man lovede i sin tid, i 2018, og som altså er en meget, meget svær opgave, hvor jo også den daværende regering, hvori De Konservative indgik, erkendte, allerede 2 uger efter at man havde lavet aftalen, at det altså var en meget, meget svær ordning at etablere. Den daværende justitsminister var også konservativ, og det er jo den pågældende tidligere partiformand, som i det interne regeringsarbejde må have givet det indtryk, at man kunne finde en løsning i forhold til kriminalitetsregisteret, hvad De Konservative så nu kritiserer ikke har kunnet lade sig gøre, men det blev altså erkendt, 2 uger efter at man lavede aftalen, af den regering, som De Konservative indgik i. Noget af det, man også har kritiseret, er en sag, som er 10 år gammel, hvor der er bortkommet et dokument fra en somalisk statsborger, som på det groveste har mishandlet bl.a. sine egne børn, og den sag er problematisk, men det er også problematisk, når man fra De Konservatives siger, at det er noget, der er sket i den tid, jeg har siddet, eller i den tid, min forgænger har siddet som minister for udlændinge og integration. For sagen er jo, at i 2016 blev den type af dokumenter indleveret i politikredsene, i en politikreds, som den daværende konservative formand jo altså havde ansvar for som justitsminister. Så det kan jo lige såvel være, at den fejl er sket under ansvar af en konservativ partiformand, som det kan være, mens jeg har siddet som udlændingeminister, eller mens min forgænger har siddet som det. Kl. 10:48 Så kan man spørge: Kan man stemme gult, når man er med i en aftalekreds? Kan man så stemme gult til alle de lovforslag, som bliver udmøntet aftalekredsen? Det er jo det væsentlige spørgsmål her. Vi er fem partier i aftalekredsen. Fire af partierne er af den overbevisning, at man ikke kan stemme gult til alle de lovforslag, som en aftale munder ud i. Det synes jeg faktisk er en vigtig ting. Hvis man laver en infrastrukturaftale, hvis man er med til at forhandle og måske endda få nogle infrastrukturdele, som man selv har ønsket sig meget – nogle veje eller jernbaner, som har været ens partis mærkesager – kan man så efterfølgende gå ned i Folketingssalen og stemme og hver eneste jernbane vel vidende, at hvis man er et stort nok parti, vil de gule stemmer betyde, at lovforslagene potentielt ikke bliver vedtaget? Det synes jeg er et principielt spørgsmål, som er vigtigt, for hvis det var mit eget parti, der stemte gult til de aftaler, vi er med i, ville det jo, i og med at vi har 50 mandater i Folketinget, betyde, at en række af de aftaler ikke ville blive stemt igennem. I det tilfælde, som der er med det her lovforslag, ville det potentielt betyde, at de ca. 2.000 mennesker, som er på lovforslaget, ikke ville få statsborgerskab alligevel, selv om de lever op til de kriterier – i hvert fald dem, der er kommet ind på de objektive kriterier – der står i cirkulæreskrivelsen. Alligevel vil vi altså ved at stemme gult risikere, at de ikke får statsborgerskab og i princippet skal starte processen forfra, hvor der er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 23 måneder. Jeg synes ikke det er en rimelig måde at behandle eksempelvis en amerikaner på, som bor i et dansk lokalsamfund, har børn, måske er gift med en dansker, har boet her i 10 eller 15 år, og som på et tidspunkt kommer frem til, at vedkommende gerne vil have et dansk statsborgerskab, og vedkommende søger, lever op til kriterierne, går op til prøven, bliver tjekket fire gange for kriminalitet og bliver tjekket for beskæftigelse, hvis vedkommende så alligevel skal sige: Okay, fordi der var et parti, der stemte gult, kommer de ikke til at give mig et statsborgerskab; nu skal jeg starte forfra med en lang sagsbehandlingsproces. Det synes jeg ikke er en rimelig måde at behandle folk på. Jeg synes helt principielt, det må være sådan, at når man indgår en aftale, hvad Det Konservative Folkeparti har gjort, og har fået en række indrømmelser i den aftale, hvad der var åbenlyst for alle, der var med i det forløb, så kan man ikke bagefter lade være med at stemme for de dele, som aftalen går ud på. Og det er jo for indfødsretsområdet det her cirka halvårlige lovforslag, hvoraf der fremgår af en række personer, som bliver tildelt dansk indfødsret. Det synes jeg på linje med de fire partier, som sidder i aftalekredsen ud over Det Konservative Folkeparti, ikke er en rimelig måde at drive parlamentarisk arbejde på. Hvis man indgår en aftale, er det arv og gæld. Så har man selvfølgelig selv fået noget igennem, men man må også acceptere, at der er nogle andre ting, som man ikke har fået igennem, og derfor bliver man nødt til at stemme for det hele. Ellers tror jeg ikke, at der er meget fidus i at lave aftaler herinde. Så vil jeg sige i forhold til de såkaldte skandaler, at der jo ikke er kommet nogen såkaldte skandaler, siden vi sidste gang behandlede et lovforslag om indfødsrets meddelelse. Som jeg er orienteret, var der et problem med manglende supplerende kriminalitetstjek, som blev optaget i foråret 2023, og som Indfødsretsudvalget blevet orienteret om den 2. maj, og som der efterfølgende blev tjekket op på og orienteret til Folketinget Så var der et manglende tjek af fire sager om beskæftigelseskravet, som blev opdaget i sommeren 2023, og som Indfødsretsudvalget blev orienteret om den 14. september 2023. Alle de fire sager er også vurderet, og i en enkelt af dem kan vi indlede en frakendelsessag. Så er der sagen om de bortkomne dokumenter, som jo altså er en 10 år gammel sag. De blev indleveret tilbage i 2016, så vidt jeg husker – så det er en 8 år gammel sag. Og så er der udfordringen fra L 61, som handler om, at der var en ansøger, som har fået en dom for vold imod en medarbejder i Dansk Folkeparti, og som altså efterfølgende blev pillet af lovforslaget i 2023. Det er de såkaldte skandaler, der er tale om. Vi har ministeriets og Indfødsretskontorets side gjort alt, hvad vi kunne for at rette op på dem, og jeg mener ikke, at man med nogen rimelighed kan sige, at nogen af dem er opstået siden sidste gang, vi behandlede et lovforslag om indfødsrets meddelelse, eller at der har været nogen som helst ændring i status på de her sager siden da. Så når alt kommer til alt, er det aftalepartiernes opfattelse, at en del af det at være med i en aftale også er, at man stemmer for de dele, som aftalen handler om, og det synes jeg egentlig er et ret sundt princip for det arbejde, som vi bedriver her i Folketinget. Jeg tror ikke, jeg har meget mere at sige til det. Men jeg glæder mig til debatten her. Tak til ministeren. Der er i hvert fald nogle korte bemærkninger indtil videre. Den første er til fru Brigitte Klintskov Jerkel. Værsgo. Kl. 10:53 Brigitte Klintskov Jerkel (KF): Tak. Nu er det jo ikke så unormalt, at det, når man behandler indfødsretsmeddelelse, selvfølgelig er ordføreren, der er her og går på talerstolen, og ikke partiformanden, som jo ikke er ordfører på det område. Ministeren taler om det her med at leve op til den politiske aftale. egentlig vende det lidt rundt og så sige, at det jo rent faktisk er ministeren, der ikke lever op til den politiske aftale, som vi har indgået. Her 3 år efter aftalen blev indgået, har ministeren jo stadig væk ikke gjort noget ved de her slettefrister, der er i Kriminalregisteret. Derfor vil jeg gerne høre ministeren, om ministeren i dag kan garantere Folketinget og danskerne, at der ikke er én eneste kriminel på det lovforslag, som regeringen om lidt vil stemme igennem her i Folketingssalen. helt rigtigt, at det som regel er ordføreren, der står i Folketingssalen. Det var også derfor, det undrede mig, at det var den konservative partiformand, der var i Jyllands-Posten, for hvis man har så stor interesse for det, kan man da møde op. Men nu kan jeg se, fru Mona Juul er kommet, det var dejligt, så kan hun også være med i debatten. Men jeg vil sige, hvad angår slettefristerne, overholder jeg den aftale ved løbende at arbejde for det, ved løbende at orientere aftalekredsen. Vi er i gang med at kigge på bl.a. fingeraftryksregisteret, og om der er mulighed for der at finde en løsning på den her problematik. Men det er en meget svær problematik, som jo blev sat i gang, som blev godkendt af den daværende regering, hvor den konservative partiformand var justitsminister, og som man efterfølgende, meget hurtigt efter, forsøgte at trække i land på. Så det har fra starten af ikke været nogen meget nem sag. I forhold til om jeg kan love, at der ikke er nogen kriminelle, vil jeg sige, at nej, det kan jeg ikke, og det er derfor, vi har et supplerende kriminalitetstjek 2 år efter. år efter. Hvis man eksempelvis har begået kriminalitet i dag, eller dagen før man er til grundlovsceremoni, vil der efterfølgende være et kriminalitetstjek, sådan at hvis man er blevet dømt, vil man alligevel kunne tages af, og der vil kunne indledes en sag om svig imod den pågældende. Hvis nu ministeren levede op til den politiske aftale, vi havde lavet om de her slettefrister i Kriminalregisteret, ville man jo netop der kunne se, om der var kriminelle på lovforslaget, som i dag får statsborgerskab. Så jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren: Hvornår har ministeren tænkt sig at leve op til den politiske aftale, som vi har lavet i forhold til de her slettefrister, der er i Kriminalregisteret, som gør det umuligt at tjekke, om der er kriminelle, som får statsborgerskab? Kl. vi lever op til den aftale på den måde, at vi selvfølgelig arbejder for at finde en løsning og vi løbende orienterer aftalepartierne om det her. Det er en svær problematik, hvad den daværende regering, som De Konservative indgik i, også allerede erkendte, 2 uger efter man havde lavet aftalen, altså at det her var meget, meget at finde en løsning på. Mend et betyder ikke, at vi skal stoppe med at prøve at finde en løsning, det arbejder vi ihærdigt på. Og jeg mener, det er helt rimeligt, at alle former for kriminalitet bliver inkluderet i den bedømmelse, der er af den enkelte.

men det er jo ikke i Det Konservative Folkeparti, man er i tvivl om, hvad reglen er, det er jo i Socialdemokratiet. Jeg kan altså ikke se ministerens formand sidde her i salen, hvilket man vel rettelig burde, hvis man havde lavet en aftale, hvor man skal stemme for, at kriminelle kan få dansk statsborgerskab, fordi man har lavet en eller anden Så man burde måske oppe fra talerstolen kigge til venstre i stedet for til højre i salen og så få ryddet op i egen butik først. Men jeg vil gerne høre ministeren om noget andet. Hvordan kan det være, at man er så bekymret for at udsætte det her og sende det tilbage til udvalget?

man var blevet i tvivl om, om vedkommende skulle have statsborgerskab? Og er problemstillingen så ikke, at ministeren udmærket godt ved, at han ikke har styr på butikken, så hvis vi udsætter det her i 3 uger, vil man komme til at finde man endnu flere? Er det ikke bare sådan, at man i regeringen er bekymret for at blive taget med bukserne nede og skulle fortælle danskerne, at man ikke har styr på butikken? hvis det var min partiformand, der havde været i Jyllands-Posten og tale om indfødsret, havde det selvfølgelig været relevant at stille det spørgsmål, som hr. Kim Edberg Andersen stiller, men det er det jo ikke. Det er jo Konservatives partiformand, som har været i Jyllands-Posten og tale om det. Så vil jeg i forhold til udsættelse bare sige, at grunden til, at vi kommer sent med et ændringsforslag, er, at der er en person, som vi sent er blevet orienteret om har begået noget, der er karensbetingende i forhold til at få statsborgerskab. Det ville være blevet opdaget alligevel i forbindelse med det supplerende kriminalitetstjek, som bliver udført 2 år efter. Det er også det, jeg har forsøgt at forklare til nogle af de andre ordførere. Det skyldes jo, at vi netop ved, at der kan være blevet begået kriminalitet, som der efterfølgende falder dom for, men som det selvfølgelig tager noget tid at få igennem domstolsvæsenet. Så det er jo bedre, at vi kan få ham af forslaget nu, end at vi skulle vente 2 år til det supplerende kriminalitetstjek for så at indlede en civilsag. Det er den samme svada som sidste gang, hvor Dansk Folkeparti blev nødt til at gøre opmærksom på, at der var en, der var på listen, som var blevet dømt for vold imod en fra Dansk Folkeparti. Der stod man og kom med den samme svada og sagde: Hovsa, den var godt nok lige smuttet. Der er så åbenbart ikke kommet mere styr på butikken siden. Men jeg kan da se, at hr. Anders Kronborg ikke har tænkt sig at gå op og forklare, hvilke konventioner man bryder ved at stemme gult i Folketingssalen. Vil ministeren ikke lige forklare mig, hvilke konventioner det er, man bryder i Folketingssalen, hvis man ved en afstemning om et lovforslag vælger at sige, at man gerne vil have det gennemarbejdet og derfor stemmer gult?

på lempeligere vilkår, end der ellers ville have været. Jeg tror, det er det, som ordføreren fra Socialdemokratiet har henvist til i den her sammenhæng. Så vil jeg bare sige, at der helt er nogle efterladenskaber fra tidligere, som vi i de her sager bliver nødt til at tage på os, bl.a. den fejlagtige sagsbehandling af statsløse, som blev foretaget i 00'erne. Der bliver vi i dag nødt til at rette ind efter de aftaler, som senere er blevet lavet om håndteringen af de sager. Nu har man ikke hørt en ordfører forklare partiets politik, og jeg synes også, det er for dårligt, at statsministeren ikke er til stede i dag, men at hun har sendt sin minister, når hun nu ellers selv går rundt og påstår, at hun har en stram udlændingepolitik. der er en lang række ting, der blev aftalt i indfødsretsaftalen, som ikke er blevet implementeret. Der har ikke været tilstrækkelig mange kriminalitetstjek, der er problemer med at kontrollere beskæftigelseskravet, der har været en fuldstændig absurd sag, hvor en børnemishandler fra Somalia ikke kan blive frataget sit statsborgerskab, fordi hans sagsmappe er blevet smidt væk, og reglerne for, hvordan man skal kontrollere kriminalitet, er ikke blevet implementeret på grund af et teknisk problem i Kriminalregisteret, Så aftalen er simpelt hen ikke overholdt. Og det går jo to veje; det er ikke kun os, der skal overholde en aftale om at stemme for nogle ting, det er også regeringen, der skal levere det, som er aftalt, for at man kan kræve af os, at vi lever op til vores del af aftalen. Jeg vil også meget gerne høre, hvilke konventioner det er, som

ligesom det heller ikke er rigtigt, hvad angår de fire personer, som der ikke har været et tilstrækkeligt beskæftigelseskravtjek på, for det har vi jo efterfølgende lavet; vi har endda indledt en sag imod den ene af dem i forhold til frakendelse. Så det er jo ikke rigtigt. Hr. Rasmus Jarlov kan være undskyldt, i og med at hr. Rasmus Jarlov ikke er ordfører på området, men ikke desto mindre kommer man ned i Folketingssalen og stiller nogle spørgsmål om noget, som der er givet en skriftlig orientering om til Folketingets Indfødsretsudvalg, og som der flere gange er blevet redegjort for på samråd. Jeg har været i, tror jeg, seks eller syv samråd om de her sager, og der har været rigelig tid til at stille spørgsmål, men hr. Rasmus Jarlov har jo så ikke været til stede på de pågældende samråd. Det skal han være undskyldt, men hvis man var mødt op, havde man jo fået svarene allerede dengang. bare ikke tilfredse med de svar, der er givet, og vi er ikke tilfredse med, at de elementer omkring bl.a. slettefrister, som ordføreren, der kender sagen en særdeles godt, har rejst, ikke bliver overholdt Men jeg spørger lige igen omkring konventionerne, for det var en central påstand både fra hr. Anders Kronborg og hr. Frederik Vad, at vi skulle bryde nogle konventioner, når vi kræver her, at sagerne skal kigges ordentligt igennem, for at være sikker på, at der ikke er kriminelle på listen. Hvad er det for konventioner, der forbyder os her i Folketinget at kræve en bedre sagsbehandling, således at vi skulle være tvunget til at stemme for her i dag, selv om vi ikke føler, at tingene er undersøgt ordentligt? jeg tror ikke, at der er nogen konventioner, der siger, at man ikke må sagsbehandle ordentligt, men det er jo det, vi er uenige om i aftalekredsen, hvor der er fire partier, der siger, at det er foregået ordentligt, og så er der ét parti i aftalekredsen, der påstår, at det ikke er foregået ordentligt. Det kan jo være på grund af forskellige holdninger til, hvordan man opfatter situationen, men i sig selv er det selvfølgelig sådan, at hvis man eksempelvis piller statsløse ud og stopper med at give statsborgerskab til statsløse, især dem, som er blevet fejlsagsbehandlet tilbage i 00'erne, da fru Birthe Rønn Hornbech var minister, så vil det selvfølgelig udgøre et problem. Næste korte bemærkning er til hr. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti. Kl. 11:03 Mikkel Bjørn (DF): Tak for det. Når ministeren taler, lyder det meget, som om det igen er den der historiefortælling, som ministeren er så god til, nemlig at alle skandalerne var nogle, der lå i fortiden, og at det nu er rettet op, og nu er himlen blå.

hvor ministeren havde glemt at meddele Indfødsretsudvalget, at det faktisk var en sag, vi skulle behandle. Hvordan kan sådan en fejl opstå? Jeg har netop i dag nævnt for ministeren, at der er en person på lovforslaget, som jeg lige er blevet bekendt med har en karensgivende bøde på over 3.000 kr., som han ikke lige har fået. Hvordan kan sådan en person komme på lovforslaget, når karensgivende bøder på over 3.000 kr. burde udelukke folk fra at komme på? Så er der alle de fejl med kriminalitetstjek i forhold til folk, der har domme, der ligger mere end 10 år tilbage, hvor vi ikke aner, hvad folk kan være dømt for – voldtægt, bandekriminalitet osv. integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek): Først og fremmest vil jeg sige, at der jo er en grund til, at vi laver fire kriminalitetstjek i løbet af en proces, fra folk første gang ansøger om at få statsborgerskab, til de endelig ikke bliver tjekket mere, altså 2 år efter de får tildelt statsborgerskab. Det er jo, fordi der kan være fejl i sagsbehandlingen, det sker jo på alle områder, men vi tilstræber selvfølgelig, at der ikke sker sagsbehandlingsfejl. sagsbehandlingsfejl. Hvis man tjekker noget fire gange, er der jo mindre sandsynlighed for, at der vil ske de samme fejl. Der kan også være folk, der er på det her lovforslag, som i dag eller lige nu, inden vi har stemt for det, begår kriminalitet, som de efterfølgende bliver dømt for i byretten, hvad der så naturligt vil lede til, at man indleder en frakendelsessag for svig på de pågældende. Det er jo det, systemet skal løse, ved at man fire gange tjekker folks kriminalitet, altså for netop at være sikker på, at folk, der er kriminelle og ikke har oplyst om det, ikke kommer på lovforslaget. Når ministeren nu er blevet bekendt med fejl også på det her lovforslag, hvorfor må vi så ikke få lovforslaget tilbage i udvalget, så vi kan behandle det ordentligt og sørge for, at de personer, der får dansk statsborgerskab, er blevet behandlet i overensstemmelse med den aftale, der ligger på området? Det ville vel være det ordentlige at gøre, altså sikre, at de love, vi vedtager her i Folketinget, er blevet behandlet grundigt, i dybden og i overensstemmelse med de aftaler, der er. ikke er tildelt statsborgerskab, før man har været til en grundlovsceremoni. Folk bliver ikke tildelt statsborgerskab, når vi trykker på knappen lige om lidt. Man bliver tildelt statsborgerskab, når man har været nede at trykke sin borgmester i hånden, hvad der jo typisk vil ske for de her personer tidligt på efteråret, i hvert fald på den anden side af sommerferien. Derfor er der rigelig tid til også at undersøge de forhold, som hr. Mikkel Bjørn taler om. næste korte bemærkning er til fru Mona Juul, Det Konservative Folkeparti. Kl. 11:06 Mona Juul (KF): Tak for det, og tak til ministeren for den fine omtale. Sidste år udtalte ministeren i en skriftlig kommentar – for det kan jeg næsten forstå at det helst skal være – til Jyllands-Posten: »Det er rigtigt, at vi endnu ikke har kunnet finde en måde at gennemføre det, der blev aftalt under den daværende minister tilbage i 2018«. Det siger integrationsminister Kaare Dybvad Bek så i en skriftlig kommentar. Det er udtalt til Politiken, det er gengivet i Jyllands-Posten, og det er gengivet alle mulige steder. Der stemte Konservative gult. Hvad har ændret sig siden dengang? For det, jeg registrerer, er, at ministeren stadig væk ikke har løst noget og stadig væk ikke har fået svaret på noget, og at Konservative stadig væk stemmer gult. er ikke rigtigt, at jeg ikke har svaret på noget. Jeg har også sendt skriftlige redegørelser. Jeg har sådan set respekt for, at fru Mona Juul ikke har siddet i det udvalg, men så synes jeg da, at fru Mona Juuls ordfører skulle have orienteret sin partiformand om de sager i stedet for at sende fru Mona Juul nøgen ned til den her debat. Og så vil jeg sige, i forhold til hvorfor man har stemt gult, har været vidt forskellige begrundelser, og det har jo varieret fra gang til gang. For mig har er det nærmest virket, om man bare har villet stemme gult for både at kunne være med i aftalen og kræve ting og for så efterfølgende at kunne stå hernede og kritisere aftalen og mene, at det skulle være strammere. Det er sådan set det, jeg mener er en uholdbar parlamentarisk praksis for et parti, som jo i meget, meget lange dele af danmarkshistorien har været i regering, og som jo bl.a. også var i regering på det konkrete tidspunkt, hvor man i regeringen sagde, at man kunne lave det her kriminalitetstjek, der går længere tilbage end det, Kriminalregisteret oplyser. Det var faktisk den konservative partiformand dengang, der var justitsminister,

muligt andet end den minister, der sidder lige nu og har ansvaret. Så lad os tage alt det der bavl og pladder væk, og lad os høre: Hvad er det, ministeren har tænkt sig at gøre for at sikre, at Danmark ikke giver statsborgerskab til kriminelle udlændinge? Det kan jeg da godt forstå er et behageligt synspunkt, altså at man ikke vil tage ansvar for, at det var ens egne partifæller, der indførte det her, og at man, fra man vedtager det i 2018, ryger ud af regeringen i sommeren 2019, faktisk ikke gør noget som helst selv, men at man faktisk, 2 uger efter at man har vedtaget det, går ud og trækker i land på det. Det kan jeg godt forstå at man gerne vil glemme, men jeg arbejder ihærdigt videre for at sikre, at vi finder en løsning på det her. Men jeg kan love, at det, som de konservative politikere dengang lovede Folketinget og aftalekredsen, er meget svært at opnå, men vi gør, vi kan, bl.a. i forhold til fingeraftryksregisteret. Tak for det. Jamen så havde vi endnu en minister på talerstolen, der siger, at fordi man ikke er enig med regeringen, betyder det, at man ikke vil tage ansvar. Det er sådan blevet en klassisk strofe fra regeringens side efterhånden.

Der er vi nogle, der måske ikke mener, at det ikke er en hel redegørelse, der kommet. Men hvorfor er det, at ministeren gang på gang med de fejl, der bliver opdaget – så sent som i dag har hr. Mikkel Bjørn påpeget noget, og adskillige gange er der blevet påpeget noget – først får kendskab til ting i sidste øjeblik, inden vi skal i gang? Hvorfor er det, ministeren bliver ved med ikke at ville lave en grundig gennemgang af sit ministerium og ikke vil sige, om man har styr på alle de fejl, der er begået, og om der skulle ligge nogle andre fejl? Og lad nu være med at komme med en historiefortælling om, at det er alle mulige andres skyld. Hvorfor vil ministeren ikke gennemgå det hele nu Kl. 11:09 Udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek): Jeg vil sige, at vi har oversendt skriftlige redegørelser; vi har siddet i adskillige samråd, hvor hr. Kristian Bøgsted endda har været til stede på en stor del af dem. Så jeg synes, der har været rigelig tid til at få de oplysninger. Men det handler jo nok mere om, at man ikke er tilfreds med de oplysninger, og at man synes, det skulle være anderledes, end det er. Vi kan godt lave et samlet dokument, hvor alle de enkelte redegørelser, der er sendt, indgår i et bundt, og så sende det, men det ændrer ikke ved, at det har været sendt over til Folketinget, og at der har været orienteret om det. Det er ikke nogle andres skyld. Jeg tager selvfølgelig ansvar for de fejl, der er sket, men det er også sådan, at når der sker fejl i et ministerium, hvad der jo løbende gør i forskellige ministerier, så er det eneste rigtige at gøre jo at rette op på de fejl, og det er jo det, vi har gjort i de her sager, bl.a. om supplerende kriminalitetstjek, hvor vi har gennemgået det hele, også i forbindelse med beskæftigelseskrav, hvor der var fire ansøgere, der ikke levet op til det. Vi rejser

Men når vi efter min mening har haft så mange fejl på så forholdsvis kort tid, hvorfor laver man så ikke en grundig gennemgang og siger: Skulle der måske ligge flere ting, som vi skal have rettet op på? Nu har vi opdaget de fejl her. Så lad os da få gennemgået og se, om der skulle ligge noget mere, som vi skal have rettet op på. Hvorfor vil man ikke det? Vi gennemgår løbende vores arbejdsprocesser i Indfødsretsudvalget. Hver eneste gang der er indfødsrets meddelelse, får vi heldigvis – og jeg er glad for at være i Folketinget, hvor der er rigtig mange medlemmer, bl.a. hr. Mikkel Bjørn, som tager sit parlamentariske ansvar og sin parlamentariske pligt meget alvorligt en byge af spørgsmål, som får os til at gå ind at kigge nærmere på nogle af de processer, der er. Og i langt, langt de fleste tilfælde kan vi heldigvis svare fuldstændig rent, at reglerne bliver overholdt. Det synes jeg er den bedste måde til at sørge for, at tingene også er i orden. Næste korte bemærkning er til hr. Peter Kofod, Dansk Folkeparti. Kl. 11:11 Peter Kofod (DF): Tak for det, og tak til ministeren for at gå på talerstolen. Jeg kan ikke forstå, at vi har så travlt. Jeg kan simpelt hen ikke forstå, når den konservative ordfører har stået på talerstolen og sagt, at det godt kan være, at der er kriminelle mennesker på det lovforslag, det ved vi ikke. Det bekræfter ministeren jo så også i den her runde, altså at det godt kan være, at der er nogle. Det er også blevet bekræftet i dag, at selv om vi har meget arbejdsomme indfødsretsordførere, er det ikke muligt at komme alle sager igennem – det har det i hvert fald ikke været med det her lovforslag. Det er også, fordi der er rigtig mange på det her lovforslag, der har søgt om statsborgerskab, og som flertallet om et øjeblik formentlig vil give dansk indfødsret. Jeg kan ikke forstå, hvad problemet er ved at sende den her sag tilbage til udvalget, så man kan grave videre. Ministeren fremsender sent i går et ændringsforslag, for så havde man lige fundet ud af, at der var en, der ikke lige levede op til kravene. Det gik ikke rigtigt, så der måtte man lige hive noget ud. Hvad er problemet, minister, i at sætte hastigheden en lille smule ned, for vi er vel enige om, at det er ekstremt vidtgående at give folk dansk statsborgerskab? Det betyder jo, at man bliver en del af familien; det betyder, at man får nøglen til Danmark,

Vi stemmer for, og så skal folk som udgangspunkt, altså det store flertal, deltage i en grundlovsceremoni i deres kommune, og det er først dér, man får statsborgerskabet. Og der har vi jo heldigvis tid til også at lave et kriminalitetstjek og sørge for, hvis der skulle være nogen, som i mellemtiden har begået noget kriminelt, at de så bliver opdaget. Så til det her med at have travlt. Altså, jeg kender godt Dansk Folkepartis indstilling til indfødsret. Jeg ved, at man ønsker et loft på 250 mennesker om året, der får indfødsret. Og jeg må bare sige: Jeg går ikke ind for det. jeg synes, det er en forkert måde, at folk, der er gift med danskere, har børn i Danmark, har boet her 10-15 år, som kommer fra Storbritannien eller Tyskland eller andre lande, med den nuværende kø på 7.000 mennesker potentielt skal vente 28 år, før de kan få statsborgerskab. Det synes jeg ikke er en rimelig afbalancering mellem en kontrol af, hvem der kommer ind, og en adgang til at blive dansk statsborger, hvis man eksempelvis er gift med en dansker. Kl. 11:14 Tredje næstformand (Karsten Hønge): Spørgeren. Kl. 11:14 Peter Kofod (DF): Fair nok. Der er altså ikke noget breaking news i, at Dansk Folkeparti og regeringen er uenige om, hvem der skal have dansk statsborgerskab, og hvor mange vi skal give dansk statsborgerskab – men lad det ligge. Jeg vil gerne spørge ind til det, der handler om konventioner, for det brugte bl.a. hr. Anders Kronborg som omdrejningspunkt i sin argumentation for, hvorfor man skulle stemme for det her lovforslag. Jeg vil bare bede ministeren om at bekræfte, at der vel ikke – det håber jeg ikke der er – er nogen konvention eller nogen international binding, der tvinger mig som folkevalgt, som folketingsmedlem, til at trykke på den grønne knap ud over min egen samvittighed og i øvrigt grundlovens rammer. Nej, det er klart, at de internationale konventioner jo ikke binder den enkelte person, men som land har vi tilsluttet os nogle konventioner. Hvis vores Folketing løbende bliver ved med at stemme imod de konventioner, eksempelvis ved at nægte statsløse at få statsborgerskab eller andre ting, så vil det på et tidspunkt komme til, at vi enten skal træde ud af dem, eller at vi skal stoppe med at træffe de beslutninger. Det er klart, at det forstår jeg godt Dansk Folkeparti ikke føler sig ansvarlig for, men det synes jeg som regering man skal være ansvarlig for. Næste korte bemærkning er til hr. Lars Boje Mathiesen, uden for grupperne. Kl. 11:15 Lars Boje Mathiesen (UFG): Jeg beklager på forhånd, at jeg heller ikke sidder i udvalget. Men jeg er lidt nysgerrig på det med konventionerne, hvor ministeren siger, at så skal man reelt set på sigt blive ved med at stemme for de her statsborgerskaber, for ellers må man træde ud af konventionen. Hvordan stemmer det så med den politiske aftale, man har lavet, med, at man ikke må begå kriminalitet? Betyder det så også, at dem, som er indbefattet af den her statsløsekonvention, skal kunne få statsborgerskab, selv om de har begået kriminalitet? Kl. Ja, altså, det er en del af den aftale, at hvis du eksempelvis er statsløs, er der nogle typer kriminalitet, hvor du, selv om du har begået en af dem, alligevel kan få statsborgerskab på lempelige vilkår. Og det er jo det, som alle partier undtagen Dansk Folkeparti og så hr. Lars Boje Mathiesen som løsgænger her i Folketinget læner sig op ad; det er det, som De Konservative støtter, det er det, som Danmarksdemokraterne støtter, det er det, som alle partier undtagen Dansk Folkeparti og hr. Lars Boje Mathiesen læner sig op ad. Det betyder jo altså, at hvis man hvis man vil stemme på et parti, som vil ud af konventionerne, er det jo dem nede i jeres ende, man skal stemme på, men hvis man stemmer på et parti, der ikke sidder dernede, vil man jo reelt bakke op om, at de her konventioner bliver ved med at være hvert fald indtil vi får gjort dem anderledes, og det tager selvfølgelig noget tid. Men man kommer til at bakke op om konventionerne, hvis man stemmer på nogle af de andre borgerlige partier end de to, jeg har nævnt. Kl. 11:16 Tredje næstformand (Karsten Hønge): Spørgeren. Kl. 11:16 Lars Boje Mathiesen (UFG): Ja, det er fuldstændig korrekt, at hvis man vil stemme på nogen, som sætter danskernes tryghed og Danmarks sikkerhed over nogle forældede konventioner, så skal man stemme på mig. Det er jeg fuldstændig enig Dernæst vil jeg godt sige, at det jo så reelt set udhuler meget af den politiske aftale. Altså, hvis du er omfattet af statsløsekonventionen, hvilket en lang række palæstinenser, som vi ved er meget, meget kriminelle, gør, så er den politiske aftale, man har lavet – og hvor mange partier har slået sig op på at sige, at man nu har lavet en politisk aftale, som gør, at kriminelle ikke kan få statsborgerskab – jo fuldstændig hullet som en si, for som ministeren siger, vil vi faktisk være forpligtet til at give dem statsborgerskab. Er det korrekt forstået? Kl. Det er korrekt forstået, for så vidt angår den gruppe af statsløse palæstinensere, som bor i Danmark. Og som det også har været oppe på flere samråd, er det jo sådan, at Dansk Folkeparti – og så gælder det også hr. Lars Boje Mathiesen – er det eneste parti i Folketinget, som ønsker at træde ud af statsløsekonventionen, og som dermed også ønsker at sige, at statsløse palæstinensere skal have statsborgerskab på samme vilkår som alle andre. Det er der ikke nogen af de andre partier, som ellers markedsfører sig på en stram udlændingepolitik, der mener. Næste korte bemærkning er til hr. Anders Kronborg, Socialdemokratiet. Kl. 11:17 Anders Kronborg (S): Jeg bliver nævnt lidt i debatten, så jeg tager ved lære af hr. Rasmus Jarlov om, at for at speede det op kan man tage ordet her. Det, jeg godt kunne tænke mig lige at spørge ministeren om, er, om ministeren ikke vil bekræfte, at der er nogle statsløse på det her lovforslag, som er blevet fejlvejledt i 2003, vel at mærke, dengang hvor Det Konservative Folkeparti også være en del er regeringen. Hvis de ikke optages på lovforslaget, er der nogle folkeretlige udfordringer, og der er også nogle ting, der ikke er opfyldt i forhold til børnekonventionen og statsløsekonventionen. Jo, der er to personer på det her lovforslag, som har begået så meget kriminalitet, at man inden for den normale ramme ikke ville kunne optage dem på statsborgerskabslovforslaget, men som man, fordi der var en sagsbehandlingsfejl tilbage i 2003, alligevel er forpligtet til at optage. Det er altså ikke småting, der indgår i deres register. Jeg har ikke mere at tilføje.

Det næste punkt på dagsordenen er: 23) 3. behandling af lovforslag nr. L 175: Forslag til lov om anlæg af ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum i Københavns Kommune. Af social- og boligministeren

Det næste punkt på dagsordenen er: 24) 3. behandling af lovforslag nr. L 176: Forslag til lov om fravigelse af begrænsninger for anvendelsen af dele af arealerne i det almene boligområde Tingbjerg-Utterslevhuse i Københavns Kommune. Af social- og boligministeren Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 13:35 Afstemning Formanden (Søren Gade): Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter.

Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 09:14 Afstemning Formanden (Søren Gade): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter.

Det næste punkt på dagsordenen er: 26) 3. behandling af lovforslag nr. L 188: Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om opkrævning af underholdsbidrag. (Ændring af reglerne Ønsker nogen at udtale sig? Forhandlingen er åbnet. Det drejer sig i første omgang om det stillede ændringsforslag. Jeg kan se, at fru Charlotte Broman Møller ønsker ordet.

Tak for det, formand. Grunden til, at jeg kommer til at grine en smule, er, at vi er vi er i parti sammen, og alligevel bliver mit efternavn konsekvent udtalt som »Møller« i stedet for »Mølbæk«, men alt er godt.

Vi havde en større debat om det ved anden behandlingen, og vi havde det selvfølgelig også ved førstebehandlingen, men jeg tager ordet igen, fordi vi netop mener, at det her lovforslag om yderligere muligheder for magtanvendelse er en rigtig, rigtig stor udfordring. Der er store udfordringer med det, og vi mener ikke, at det her lovforslag på nogen måde er ordentligt gennemarbejdet. Der er rigtig mange punkter, hvor man udvider, og hvor man ikke har afgrænset Der har været en udvalgsbehandling, som har været alt for presset, og der har været frister, der er blevet overskredet. Så udover at der kan være uenighed om indholdet i lovforslaget, har vi i dag også en følelse i maven af, at det her er noget sjusk, vi lovgivningsmæssigt har fået lavet, og det er vi rigtig ærgerlige over. Vi har svært ved at forstå, hvorfor det skal hastes igennem på den her måde, og hvorfor vi ikke kunne gå grundigere til værks sammen med alle organisationerne og eksperterne til det, vi har haft tradition for i Danmark, hvor vi hele tiden har bevæget os i en anden retning hen imod mindre magt og mere pædagogik. Det har også mødt rigtig stor kritik rigtig mange steder, vidt og bredt. Sidst vi diskuterede det, blev det mange gange over for undertegnede italesat, at der manglede tillid til de ansatte ude på bostederne. Men hvis der mangler tillid til de ansatte, hvorfor afskaffer vi så ikke bare alle regler om magtanvendelse, altså når det nu er så fint, at man selv kan vælge det derude? Det synes vi jo også er meget, meget vidtgående. Der er en grund til, at vi har regler om magtanvendelse, nemlig fordi vi vil have nogle rammer omkring nogle borgere, være trygge, og hvor man bruger pædagogikken for at forebygge nogle af de her mange forskellige situationer, som kan betyde konflikter og utryghed ude på bostederne. Jeg har desuden fået rigtig mange henvendelser fra pædagoger, som er ansat på forskellige bosteder, og som faktisk har været meget opbakkende i forhold til vores kritik af det her lovforslag. De mener ikke, at de har brug for en masse ekstra ekstra muligheder for at udøve magtanvendelse. De behøver ikke at skulle gøre det, når der er grænseoverskridende og konfliktskabende adfærd. De har i forvejen de muligheder, der er behov for. Tværtimod er der nogle andre ting, de rigtig gerne vil have at vi lytter til, og det kommer jeg ind på lidt senere. Med nogle af de her nye beføjelser, som kommer med lovforslaget, er der en udfordring i forhold til forråelsen. Jeg citerer fra et debatindlæg fra Institut for Menneskerettigheder, Ældre Sagen og Danske Handicaporganisationer: »For de nye beføjelser vil skabe større risiko for en forråelse, fordi det bliver sværere at opdage svigt, overgreb og problematiske forhold.« Hvis man så har fulgt en lille smule med i nyhederne, kan man jo se, at virkeligheden alt for tit er ret bekymrende. Der er desværre et ungt menneske, som ikke er her mere, og der er flere historier om borgere, som ikke bliver passet ordentligt på på nogle af de her bosteder, hvor der er alvorlige omsorgssvigt, og hvor eksperter går ud og råber vagt i gevær. Jeg har i lang tid forsøgt at få svar på begrundelsen for, hvorfor man vil udvide mulighederne for at anvende magt ude på bostederne, men jeg har ikke kunnet få svar. Jeg har ikke fået noget grundlag, noget viden eller nogen ekspertundersøgelse af de forskellige områder. Jeg har til gengæld fået en hulens masse anekdoter, og jeg tror også, at alle os, der har arbejdet på det pædagogiske område, kan fortælle en masse andre anekdoter, der viser muligheder for at løse problemer og forebygge problemer uden at anvende magt. Det farligste ville jo være, hvis vi begyndte at lave lovgivning, der udelukkende er baseret på anekdoter og ikke på stærk faglig viden og grundige undersøgelser. Så måske er analysen bag lige præcis den her udvidelse af lovforslaget forkert. Den flytter nemlig problemet over på den irriterende beboer på et bostedet. Det er beboeren, der skal fjernes, det er beboeren, der skal låses inde, det er beboeren, der skal gøres noget ved, og som skal låses ude fra fællesarealerne, eller man kan tage ved og fjerne i stedet for at tænke på, hvem det egentlig er, der har ansvaret for, at de beboere, der er på bostedet, har det godt. Der er jo ingen, der vågner op hver dag og tænker: I dag vil jeg rigtig ud og lave ballade. Men når man har det rigtig svært og ikke er placeret det rigtige sted, eventuelt ikke får den rigtige støtte, når der eventuelt ikke er personale nok eller ikke uddannet personale, vil der ske en lang række flere konfliktskabende problemer. Og det er noget af det, som det pædagogiske personale igennem længere tid har fortalt os har været problemet. Det her lovforslag er sovset ind i en aftale, nemlig det, der hedder rammeaftalen for handicapområdet, hvor hele overskriften og bagtæppet i virkeligheden er, at vi skal reducere den økonomiske ramme. Er det det, der ligger til grund for det her lovforslag? Og hvordan vil man sikre kvalitet og trygge rammer, når man ikke har tænkt sig at betale for uddannet arbejdskraft? Hvordan skal vi sikre, at de her bosteder netop er trygge og gode at være i, og at vi ikke bliver ved med at få de her horrible sager i aviserne, og ikke mindst, at der er mennesker, der mister livet, og at der er voksne og forældre, som står i sorg og er uforstående over for, hvad søren der er sket. Vi har nogle alvorlige sager omkring omsorgssvigt, og så bør vi gå en helt anden vej end mere magt: lytte til personalet, lytte til handicaporganisationerne, Institut for Menneskerettigheder, og lad os prøve at investere i stedet for og i uddannet personale, så vi netop kan sikre, at pædagogikken kan komme til at leve derude, frem for at man skal bruge endnu mere magt. Jeg skal bare høre, om ordføreren kan bekræfte, at dette ikke er en hastebehandling, men en helt normal lovbehandling, som vi på vanlig Ja, inden for rammerne af, hvad der er vedtaget. Bortset fra at ministeren har oversendt 40 ændringsforslag efter førstebehandlingen. Det vil sige, du har et helt andet lovforslag i sidste ende, som ikke har fået tre behandlinger. Og det er samtidig med, at mange af de svar, vi har fået, anmodninger om teknisk bistand, har været forsinket, og de er meget tit kommet, aftenen før vi skal behandle dem. Så selve behandle dem. Så selve processen, i maven på det her, har det været meget forjaget og forhastet. Desuden fremsætter ministeren selv i talen, at da det er et meget omfattende og komplekst lovforslag, har det ikke være muligt at fremsætte det tidligere. Jeg synes, det er lidt paradoksalt, at man fra ministerens side synes, at det er fint, at man overskrider egne frister, og så skal vi andre bare løbe efter, så hurtigt vi kan, fordi man ikke har gjort arbejdet grundigt nok fra starten af. Det var et utrolig langt svar på noget, som jeg hørte mig til det var et ja til, at man godt kunne bekræfte, at det var foregået på vanlig vis i forhold til lovbehandlingen. En anden ting, jeg lytter mig til ordføreren siger, er, at der ikke er lyttet til personalet. Hvad har SF af konkrete forslag til, hvor vi kan gå ind og understøtte personalet på nogle af de ting, som de har peget på de mangler værktøjer til, som vi netop kommer med nogle af svarene på i det her lovforslag? Eksempelvis kan man i udvalgsarbejdet se, at vi støtter op om forslaget omkring stofselerne, hvor man ikke skal dokumentere det, hver gang man spænder en stofsele og spænder den op igen. Sådan nogle ting synes vi er ret væsentlige. Men noget af det, personalet faktisk siger,

(S): Tak. Jeg bliver en lillebitte smule forvirret af ordførerens tale. I den sidste debat hævdede ordføreren jo, at det var anekdotisk at tage faglige hverdagsproblemstillinger ind til at underbygge en lovgivning. Nu henviser ordføreren til det, ordføreren har hørt fra pædagoger derude. Jeg antager så, at når ordføreren hører noget, er det ikke er anekdotisk, men når andre ordførere gør det, så er det anekdotisk. Men lad det ligge. På hvilken baggrund kan ordføreren drage den konklusion, at ved at vedtage det her lovforslag, vil det bidrage til større forråelse? For forråelse kommer jo oftest af afmægtighed, manglende faglighed eller andre ting. Så kan ordføreren ikke sige et par ord om, hvorfor det er med en en til en-faktor, at den her lovgivning vil ændre på forråelsesfaktoren derude? Jo, men som jeg sagde i min tale, bør det ikke være anekdoter, der skal være grundlag for det, når vi laver så omfattende lovgivning. Og det gælder i øvrigt også egne anekdoter. Når jeg nævner de eksempler, jeg har hørt, eller det, jeg selv har oplevet, handler det om at sige, at der er forskellige billeder på det her. Og det er der, jeg ville have ønsket, at vi var gået ind i en meget mere grundig proces netop med fagpersonerne på området, med eksperter og handicaporganisationer osv., have arbejdet os dybere ind i lovforslaget og have afgrænset de mange forskellige punkter. Lige nu har man lavet sådan nogle kæmpestore fodboldbaner, hvor man bare kan give den gas, og det synes vi ikke er særlig gunstigt. Det handler jo om, at der ikke er nok uddannet arbejdskraft ude på mange af bostederne. Der er rigtig mange af dem, der er ansat derude, der ikke har en uddannelse. Og man har svært ved at få ansat nok derude. Det er jo et andet problem, som også er med til at føre til forråelse, og det har vi jo set – der er set – der er faktisk et anbringelsessted, der er blevet politianmeldt af ministeren, netop fordi man har taget fat i de her unge mennesker ret så groft. Kl. Men siger ordføreren dermed, at vi herinde i Folketinget ikke kan have tillid til, at de fagligt dygtige medarbejdere, vi så har derude, ikke kan sondre imellem at vi ændrer loven omkring magtanvendelse, og at de så pr. automatik bare kan give sig til at bruge mere magt? Har ordføreren ikke tillid til, at det stadig væk vil være fagligheden, der råder derude? Så har jeg bare lige et kort spørgsmål til ordføreren, hvor jeg tænker, at ordføreren kan komme en faglig begrundelse: de børn, der bor på bosteder, og som lige nu kan sidde og indtage narkotika fuldstændig frit i dagligstuerne, så fortsætte med det nu, hvis vi ikke skal tage det fra dem? Kl. Men det har vi aldrig sagt at vi var imod, så der er vi sådan set på linje. Det synes jeg også at jeg har uddybet ved flere andre lejligheder. Og så kan jeg faktisk ikke lige huske, hvad ordføreren ellers fik spurgt ind til af forskellige elementer i det her. Det beklager jeg. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Tak til fru Charlotte Broman Mølbæk fra Socialistisk Folkeparti. Den næste, der har bedt om ordet, er fru Rosa Lund fra Enhedslisten. Lund (EL): Tak for ordet. Jeg synes virkelig, at alle jer her skal tænke jer godt om, når I trykker på knapperne. Jeg er meget bekymret for, at jer, der stemmer for det her lovforslag, om 5-10 år skal ud at sige undskyld for, at I har stemt for det her lovforslag. Radikale Venstre indgik jo en folkeskolereform, som de 10 år efter var ude at sige undskyld for at de havde indgået. Jeg er ret sikker på, at det her er den samme situation. Vi kan jo konstatere, at et flertal herinde er parate til at indføre en ekstremt indgribende lovgivning over for landets mest sårbare borgere helt hen over hovedet på dem, og det synes jeg er meget bekymrende. Vi er jo politikere, som er blevet gjort opmærksom på konsekvenserne af det her lovforslag. Det er f.eks. foreningen Lev grupperingen #enmillionstemmer, som er kommet med det ene vidnesbyrd efter det andet, der viser, at det her lovforslag ikke er vejen frem. her lovforslag, og Institut for Menneskerettigheder har også været ude at pointere, at mere magtanvendelse ikke er vejen frem. Nogle af de skrækkelige situationer, vi har set på vores botilbud inden for de sidste 10 år, er jo nogle situationer, vi har set, samtidig med at magtanvendelsen er steget. Nu står vi så med et lovforslag, hvor man siger, at løsningen på de her skrækkelige situationer bare er mere magtanvendelse. Det giver i Enhedslistens optik absolut ingen mening. Det virker, som om man er mere interesseret i at udstille sårbare borgere i det her land. Det er i hvert fald det, man gør med det her lovforslag; man sætter dem i en rigtig dårlig situation. Det er ikke så lang tid siden, at der var en af de største demonstrationer på handicapområdet, vi har set i rigtig mange år. Det var lige herude på Slotspladsen. Hvad demonstrerede de imod? Det var bl.a. det her lovforslag. jeg synes virkelig, at I skal tænke jer rigtig godt om og tænke over, om det virkelig kan passe, at det er de allermest sårbare mennesker i det her land, som skal betale prisen for det ligelønsløft, man gerne vil lave. Det er vi i Enhedslisten sådan set enige skal laves, men at finansieringen skal komme fra mennesker med handicap, synes vi simpelt hen er for groft. Så sker der jo nogle ting lige nu på vores botilbud, som er meget, meget forfærdelige, og af hensyn til de pårørende skal jeg lade være med at nævne enkeltsager her fra talerstolen. Men jeg vil bare minde om, at det er præcis de botilbud, hvor der har været sager med indelåsning, og der må jeg bare sige, at en låst dør er en låst dør, og det her lovforslag åbner for flere låse døre. Enhedslisten stemmer imod det her lovforslag, og jeg håber, at I tænker jer rigtig godt om, når I om lidt trykker på knapperne. Tak for ordet.

at gå fra sit bosted midt om natten i bare tæer i frostvejr. Man kan gå ind og hjælpe sådan en borger ved eksempelvis at sikre, at borgeren får den rette hjælp, uden at personalet skal bruge enormt lang tid på at sidde og skrive på en computer, hver eneste gang de har hjulpet Kristian med ikke at gå udenfor. Der er så mange områder, hvor jeg synes at Enhedslisten mangler at komme med svar på, hvor vi skal gå ind og hjælpe medarbejderne til netop at sikre borgernes

I Enhedslisten vil vi gerne være med til at sikre mere uddannet personale, og vi vil gerne være med til at sikre mere personale i det hele taget, og så mener vi ligesom Socialdemokratiet, at personalet skal have mere i løn. Vi synes bare, det er en rigtig ærgerlig sammenkædning, man har lavet, som betyder, at det, der skal finansiere lønløftet, er, at man laver besparelser på mennesker med handicap. Der har vi forskellige holdninger.

om at der er galt med vores system. Det er lige præcis det, som vi vil gå ind og fjerne. Det er jo ikke pengene, vi fjerner; det er jo ikke blindestokken, vi fjerne. Vi fjerner alt bureaukratiet, og det forstår jeg simpelt hen ikke at Enhedslisten ikke kan være med til. jeg tror, at alle i den her sal er enige om, at vi bare skal af med unødvendigt bureaukrati. Jeg vil bare gerne minde ordføreren om, at der også er noget, der hedder rettigheder, og det kræver jo nogle gange noget bureaukrati, og det, man går ind og fjerner her, er jo rettigheder. Og hvis man er så tilfreds med sit lovforslag og siger, at det er mærkeligt, at Enhedslisten ikke vil være med til det, vil jeg bare sige: Hvis det er så godt et lovforslag, er det så ikke lidt mærkeligt, at der ikke er nogen af de organisationer, som arbejder med mennesker med handicap, som er glade for det? Det er jo ikke kun Enhedslisten, der kritiserer det her lovforslag. Tak for det. Nu har vi jo haft den her debat både under andenbehandlingen og under førstebehandlingen, men jeg bliver alligevel nødt til at knytte et par kommentarer til det, for der bliver fremsat nogle relativt vilde påstande heroppefra, og jeg synes simpelt hen ikke, det er i orden. En ting er, at vi er politisk uenige. Det er, hvad det er, og det er sådan set hele idéen med, at vi er valgt for forskellige partier herinde. Først til det her med, at man siger, at vi ikke skulle have tænkt os ordentligt om – det synes jeg måske bare er lidt arrogant. Så til nogle af de ting, som man konkret siger fra de to partiers side, der har været heroppe. bliver det sagt fra SF's ordførers side, at det er den økonomiske ramme, der ligger til grund for det her lovforslag om magtanvendelse. Det lyder, som om SF's ordfører slet ikke har sat sig ind i sociallovgivningen, men jeg kender hende godt nok til at vide, at det har hun. Og det vil sige, at hun ved udmærket godt, at man ikke må lægge økonomiske argumenter til grund for anvendelse af magt; det er defineret fuldstændig klart i loven. Derfor synes jeg måske, at det er sådan en lidt vild insinuering at køre med på sådan noget socialt mediebølge om, at nu siger vi alle sammen bare, at gør det her med den her magtanvendelse på grund af et eller andet med økonomien. Men ordføreren ved udmærket godt, at man til grund for en stillingtagen til, om man skal anvende bestemte redskaber i forbindelse med magtanvendelse, ikke må lægge økonomi til grund. Så bliver der sagt, at det her skal finansiere lønløftet, og at de udsatte borgere skal finansiere lønløftet. Men det er, fuldstændig som Socialdemokratiets ordfører også siger, nej, det skal de ikke, for det er fuldstændig klart defineret, at der, hvor der bliver taget penge i forbindelse med den her aftale, er fra de rigide regler, der er, og altså ikke fra borgeren, det vil sige, at de tages præcist fra bureaukratiet. Når Enhedslistens ordfører her siger, at man da i hvert fald gerne vil være med til at tage penge fra bureaukratiet, kan jeg bare sige: nej, det vil man ikke – for så var man jo gået med i aftalen. Så bliver der sagt både fra SF og Enhedslistens side, at man har et ønske om, at der er mere uddannet personale. Ja, det har vi andre også, og det er derfor, vi har indgået en aftale med hinanden om det. hinanden om det. Og så siger SF's ordfører, at hun ville ønske, der var fagpersoner, der havde været med til at lave loven, og der kan jeg jo så tilkendegive – og måske burde SF's ordfører selv have sagt det heroppefra, bare for at vi også har en debat på nogenlunde ordentlige præmisser – at både FOA og jo ikke mindst socialpædagogerne som de to største faggrupper på det her område har siddet med i forbindelse med udviklingen af det her. Så for ikke at genoplive hele debatten, men måske korrigere nogle af de ting, hvor jeg synes man forsøger at tage nogle utrolig lette point på noget, som vi jo alle sammen godt ved er ekstremt dilemmafyldt og helt vildt svært, for det meste står i en situation, hvor vi har tre hensyn, vi skal tage samtidigt: Det er hensynet til det enkelte individ, dvs. den beboer, der bor på botilbuddet; det er hensynet til de andre beboere, der bor på botilbuddet; og det er hensynet til personalet, der arbejder på botilbuddet. Når man laver de her regler, skal man jo helst balancere de tre hensyn, som indimellem kolliderer med hinanden. Det er ikke altid helt simpelt, og derfor er det svære processer, når vi tager stilling til de her ting. Så bliver der i øvrigt sagt og sådan bare slået fast, som om det var et faktum, at der kommer til at blive brugt mere magt. Det er der jo simpelt hen ingen af de to ordførere, der kan dokumentere – og nej, det er ikke hensigten med den lovgivning, der ligger her. Hensigten er at give nogle andre redskaber, og et af de redskaber, der har været meget omdiskuteret, er jo muligheden for eksempelvis at bruge guidning, dvs. gribe ind på et tidspunkt, før skaden er sket. Det vil sige, at det er et mildere magtanvendelsesredskab end det, der ligger i lovgivningen i dag, hvor man først må gribe ind, når skaden er sket, og hvor magtanvendelsen derfor typisk bliver langt mere voldsom. heroppefra, at der ikke er skyggen af belæg for at sige det, de to ordførere siger. Hvad der så er incitamentet til at blive ved med at gentage det, ved jeg ikke rigtigt, for vi havde den også under andenbehandlingen. Der er ikke i mellemtiden opstået den situation, at de to ordførere har fremlagt et belæg for det, det vedbliver med at være påstande og virker på mig som et ønske om at ride med på en eller anden bølge på de sociale medier. Jeg synes, at det tangerer en ikke særlig køn debat, at man fortsætter med det. er jo et ønske herfra om, at man kommer med et belæg for de påstande eller måske ophører med at bidrage til at skræmme borgere fra vid og sans, i forhold til hvad det er, der bliver vedtaget her.

Der er ingen tvivl om, at ministeren og jeg ser noget forskelligt på det her lovforslag om magtanvendelse. Men jeg vil godt lige høre, om ministeren ikke kan bekræfte, at det er sandt, alle handicaporganisationer stadig væk advarer kraftigt imod det her lovforslag. Institut for Menneskerettigheder, Ældre Sagen, organisationer for unge anbragte og for flere kronikere kritiserer lovforslaget og siger netop det samme, som vi vi har sagt, altså at man ikke har haft en grundig og inddragende proces. Når jeg nævner noget om økonomi, er det, fordi man, for at man kunne være med i rammeaftalen, skulle stemme for lovforslaget om magtanvendelse. Vi undersøgte det, fordi vi ikke syntes, at vi kunne være med i det her lovforslag om magtanvendelse, fordi det var sådan noget hastværk og vi ikke var trygge ved den måde, det var blevet presset igennem i forhandlingerne på. For det andet står der helt klart, at der skal være en reduceret økonomisk ramme. Det håber jeg da at ministeren kan bekræfte her, altså at det faktisk var en pakkeløsning med de forhandlinger. SF's ordfører sagde helt konkret heroppefra, at SF's ordfører ønskede, at der havde været fagpersonale med omkring den her lovgivning, og derfor bad jeg ordføreren om at bekræfte over for mig, at både Socialpædagogerne og FOA i øvrigt havde været med i forbindelse med udarbejdelsen af det her. Og så sagde ordføreren selv heroppefra, at vi havde lavet så mange ændringsforslag, at det var et fuldstændig andet lovforslag, som dermed ikke fik tre behandlinger. fik tre behandlinger. Det er Lovsekretariatet i Folketinget, der træffer beslutning om, om det er helt anderledes. Men hvis det er så anderledes, som ordføreren siger – det er jeg i øvrigt enig i, det er et meget anderledes lovforslag kan ordføreren så bekræfte, at det jo er, fordi vi har lyttet til de pågældende organisationer, og at det vil sige, at vi har imødekommet en meget stor del af de indvendinger, der har været i forhold til lovforslaget? Det er jo derfor, der er kommet så mange ændringsforslag, som der er kommet. er bare for at sige, at der er nogle ting, der stritter fuldstændig i det, ordføreren siger. Nu kan jeg så forstå, at ordføreren heller ikke rigtig vil stå ved det, som ordføreren sagde heroppe fra Folketingets talerstol om, at der var et ønske om, at der havde været fagpersoner inde over,

Jeg spurgte til det ene møde, jeg var med til i Sammen om handicap, om man havde behandlet lovforslaget om magtanvendelse derinde. Det blev der sagt nej til. lad os lige få det faktum på plads. Så kan man bare læse sig frem til i alle høringssvarene og efterfølgende i de forskellige debatindlæg osv., at man stadig væk kritiserer det fra organisationernes side ud fra det, vi siger. Så et eller andet sted vil jeg sige, at det altså ikke er noget, som jeg er vågnet op og har tænkt en eller anden morgen, altså at jeg nu lige skal være efter ministeren på det her. Det her er faktisk noget, og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil): Så når en organisation har kritiseret lovforslaget for at indeholde muligheden for at indelåse en borger, efter de har været forbi en dommer, og vi så fjerner muligheden for at kunne indelåse en borger, efter de har været forbi en dommer, så mener ordføreren helt seriøst at pågældende organisation stadig væk skulle have samme indvending. Det tror jeg vist ikke. Jeg tror ikke, der er nogen her, der prøver at hente nogle lette point eller er revet med af en sociale medier-debat. Det er jo faktisk, fordi vi tager det her alvorligt. Enhedslisten har været inviteret til en meget, meget kort forhandling. Vi har ikke haft særlig god mulighed for at diskutere det her med ministeren. Derfor bruger vi tiden på det i salen, for, minister, hvad skulle vi ellers gøre? Jeg vil gerne spørge ministeren om noget. De tre hensyn, som ministeren nævner, altså hensynet til borgeren, hensynet til fællesskabet og hensynet til personalet eksisterer jo også i psykiatrien, hvor vi har lavet en fælles aftale om at gå den præcis modsatte vej med mindre tvang, mindre magtanvendelse, og her laver man så et lovforslag, som skal øge brugen af magtanvendelse. og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil): Jamen det er jo, fordi det gør det ikke. Jeg vil gerne gentage, hvad jeg startede med at sige, og hvad jeg i øvrigt også sagde under andenbehandlingen, og hvad jeg også sagde under førstebehandlingen: Det at få flere forskellige redskaber betyder ikke, at der bliver brugt mere magt. Et af eksemplerne på det er – i øvrigt noget af det, der har været kritiseret, hvilket er mig komplet ubegribeligt – at man kan gribe ind, før skaden sker, dvs. forebygge at komme ud i de voldsommere typer af magtanvendelse. Det synes jeg er en rigtig god vej at gå, for når først skaden sker, bliver magtanvendelserne desværre mange gange meget ubehagelige, både for borgeren og for personalet. Derfor den her mulighed for at gribe ind på et tidspunkt, inden skaden sker, med en meget mildere grad af magtanvendelse. Det er jo rigtigt, at antallet af paragraffer udvides, men det forslag i sig selv vil jo, det er i hvert fald det, der er hensigten med det, betyde, at der bliver brugt mindre magt, altså mindre af den voldsomme magt på botilbuddene. Derfor opfatter jeg det som ordførerens fejltolkning af, hvad det er, vi gør her, der er den egentlige diskrepans, og det, Spørgeren. Kl. 11:55 Rosa Lund (EL): Så lad os da få evalueret, om Enhedslisten, SF, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og samtlige organisationer på handicapområdet laver en fejltolkning af det her lovforslag. at vi ikke ved, hvad der kommer til at ske med det i fremtiden. Vi kan jo bare konstatere, at det her giver mulighed for en øget brug af magtanvendelse. Så er det rigtigt, at vi ikke ved, om det kommer til at ske, Social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil): Det kan man godt, det ligger jo allerede i aftalen. Der lægges jo sådan set op til, at vi følger op med en status allerede om 1 år, og det er jo bl.a. for at fange, hvis tingene går i den forkerte retning. går i den forkerte retning. Nu siger ordføreren så, at det her giver en »mulighed for« – det synes jeg er en ret stor indrømmelse, så tusind tak for den. For indtil nu har både SF's og Enhedslistens ordførere sagt: Det her vil føre til mere magtanvendelse, der vil ske mere magtanvendelse. Og nu indrømmer ordføreren så, at det giver »mulighed for«. det giver mulighed for, at der også bliver mindre magtanvendelse, fordi redskaberne vil betyde, at man kan gribe ind, før skaden er sket. Det vil sige, at det jo er ordførerens tolkning, at det her skulle stikke af i en eller anden retning, hvilket aldrig har været intentionen med lovforslaget, som ordføreren intet belæg har for. Kl. næste korte bemærkning er til fru Karina Adsbøl, Danmarksdemokraterne. Kl. 11:56 Karina Adsbøl (DD): Tak for det. Det her lovforslag var jo et lovforslag, der var 294 høringssvar til, og det siger jo ikke så lidt. Men jeg vil egentlig gerne læse op fra et indlæg, der er i Socialmonitor i dag, og jeg citerer: »I dag vedtages et historisk tilbageskridt i dansk socialpolitik: Magtanvendelsesreglerne er noget af det mest komplekse, principielle og dilemmafyldte i dansk sociallovgivning. I dag vedtages lovændring, som vil få ødelæggende konsekvenser for den værdighed og respekt, som mennesker med handicap har krav på. Det mener landsformand for foreningen Lev Det er så Anni Sørensen, der har skrevet indlægget. Og samtidig, minister, skriver landsformanden også i det her indlæg, at de ikke har følt sig hørt nok i forhold til den her proces. Længere nede i det indlæg er det tydeligt i forhold til en overskrift, der hedder: »Smart forhandlingstaktik«. Så det vil sige, at vi har en masse organisationer, der i hvert fald ikke føler sig hørt; vi har en masse høringssvar, der taler imod det her lovforslag; og vi har lige haft en kæmpe demonstration ude på Christiansborg Slotsplads, hvor alle mødte frem. Altså, vækker det her ikke noget i ministeren?

Det skal jeg ikke vurdere. Det gør Lovsekretariatet i Folketinget. Men det er bare for at sige, at selv dem, der er modstandere af lovforslaget, opfatter det sådan, at vi har ændret så meget på det, at det ikke er genkendeligt og derfor burde have tre egne behandlinger. Det betyder jo, at vi har lyttet. Vi har jo faktisk stillet ufattelig mange ændringsforslag, og det er, fordi vi har valgt at lytte til en stor del af den kritik, der har været. Så er det også klart, at der er et modsætningsforhold mellem de tre positioner, altså hensynet til det enkelte individ, hensynet til fællesskabet på det pågældende botilbud og hensynet til personalet. Ikke altid, men indimellem betyder hensynet til de tre forskellige parter, at man skal træffe nogle beslutninger om at lægge snittet det ene eller det andet sted, og der er jeg ikke altid enig med Lev. Jeg mener også, at der er et hensyn til et fællesskab på et botilbud. Det vægter Lev mindre, typisk, end jeg gør,

for nogle uger siden, hvor de sagde: Nok er nok. Men jeg vil gerne citere mere fra det her indlæg, for det er faktisk et ret godt indlæg. Det er fra under overskriften »Smart forhandlingstaktik«: »Inddragelsen i det konkrete lovforslags indhold, af for eksempel Lev og andre, der repræsenterer de berørte borgere, har været meget mangelfuld. Socialministeriet gennemførte en workshop, hvor aktører kunne komme med deres perspektiver men her var der ikke nogen redegørelse for, hvilke enkeltdele ministeriet havde i tankerne.« Og sådan fortsætter det. Jeg vil godt opfordre ministeren til at læse det her indlæg, og så må jeg bare sige i forhold til det med ændringsforslagene: Det er rigtigt, men de kom jo ikke efter høringssvarene. De kom jo under processen med lovbehandlingen, efter at der var indgået en politisk aftale, (Karsten Hønge): Tak. Kl. 12:00 Social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil): Det, ordføreren spørger til, er, om det ikke gør noget indtryk, at der er en demonstration, og at der er en masse organisationer, der kommer med indvendinger i forhold til det her, og der svarede jeg bare: Jo, det er jo derfor, vi er kommet med så mange ændringsforslag, som vi er. Det har så afstedkommet al mulig kritik fra de samme partier, men det er det, der er baggrunden for, at vi er kommet med så mange ændringsforslag. Så er det rigtigt, at der tilbagebliver en diskussion, i forhold til Lev har jeg jo selv talt direkte med dem om spørgsmålet om lovgivning og magtanvendelse, hvor de sad på mit kontor og fortalte mig, hvad deres position var, eksempelvis i forhold til flytning uden samtykke, som er et af de steder, hvor vi har lavet ændringsforslag. det ene møde, der bliver talt om, så har der været en myriade af andre møder, hvor man har kunnet tilkendegive sin opfattelse af de her ting. Jeg synes måske lige, det er at stramme den lidt at gøre debatten så skinger. Der er god grund til at være kritisk over for det her lovforslag, som er hastet igennem. Jeg er selv en af dem, der var meget forundrede over, at vi, kort tid efter at vi lige har lavet en ældreaftale, hvor vi vil give ældre mere selvbestemmelse, så bare kan høre, at man ovre i Socialministeriet sidder og laver aftaler, der skal give mulighed for mere Det er ikke, fordi jeg ikke anerkender, at der kan være behov for at bruge magt i velfærdsområderne – desværre. Det er almindeligt kendt. Og der er simpelt hen også nogle steder, hvor jeg synes, det er en god idé at fjerne bestemmelserne om, hvad det er, man skal dokumentere. Men der er jo allerede dispensationsmuligheder i den aftale, som jeg tror jeg var med til at lave sammen med ministeren i tidernes morgen. Hvor var den brændende platform, som gav et behov for, at man skulle øge mulighederne for magtanvendelse her og Det er der ikke nogen brændende platform for, og det er heller ikke det, vi gør med den her lovgivning. Og derfor er den grundlæggende præmis jo simpelt hen forkert. Altså, det svarer jo simpelt hen til at sige, at fordi man i stedet for at bruge et stykke værktøj bruger tre forskellige stykker værktøj, så skulle der ligge en større opgave. Næh, man har bare mere forfinede redskaber til at udføre den samme opgave med. Så det er bare for at sige, at den fejlslutning, at der skulle være mere magtanvendelse forbundet med det her, det her, jo er en fejlslutning, SF har lavet, i øvrigt sammen med Enhedslisten, og bliver ved og bliver ved med at gentage. Det står ingen steder i aftaleteksten. Der er ingen af de partier, der står bag det, som har et ønske om det. Der er heller ingen af de organisationer, der har siddet inde i lokalet, der har haft noget ønske om det. Det vil sige, at det er noget, nogen opfinder og bliver ved og bliver ved med at gentage. Jeg kan jo se, at man får mange likes på det på de sociale medier, og jeg kan også høre, at der er nogle borgere, der bliver relativt skræmte af det. Det synes jeg måske man skulle overveje, inden man bare bliver ved med at viderekolportere noget, som der jo simpelt hen ikke er noget belæg for. Og derfor savner

overhovedet at tage det emne op i de her forhandlinger og netop udvide mulighederne. For det muligt, at ministeren bare mener, at det er en vifte af flere redskaber, men må jeg bare minde om, at guidning altså er en ganske almindelig plejefaglig opgave, som man benytter sig af ude i det praktiske liv hver evig eneste dag. Så det er jo ikke det. Men fakta er, at normeringen nogle gange ikke står mål med de opgaver, der skal løses, og det er i de situationer, at det kan blive kritisk. Så hvad vægter mest – normering eller magt? Ja, det fremgår fuldstændig klart af loven, at den aldrig må træde i stedet for en socialpædagogisk indsats. Altså, det ligger jo fuldstændig klart, har altid gjort det og gør det uforandret. Og så vil jeg sige til SF's ordfører, at det jo bare er at viderekolportere præcis det samme, og jeg synes, at det er så ufint over for de mennesker, der sidder i den anden ende af det her. Altså, for når ordføreren siger, hun godt kan forstå, at borgerne bliver skræmte over, at der skal være mere magtanvendelse, vil jeg sige: Det skal der heller ikke. Igen vil jeg sige, at SF ikke fremlægger skyggen af dokumentation for, at det skulle være det, der er tilfældet. Man bliver bare ved med at sige det det – igen og igen gentager man det, men uden skyggen af belæg for, at det skulle være tilfældet. Tværtimod giver vi jo en stribe redskaber, der gør, at man kan undgå at komme ud i de meget hårde magtanvendelsessituationer. Nogle gange er jeg i tvivl om, om ordførere fra både Enhedslisten og SF, når de står på talerstolen, overhovedet prøver at sætte sig ind i, hvad der foregår i de handicappedes hoveder, altså når man bliver ved med at sige det samme igen og igen. Det betyder, at mange af de her handicappede tager det her helt bogstaveligt. Det vil sige, at mange af dem, der er derude, tror, at de nu rent ud sagt bliver udsat for mere magtanvendelse. Det var også noget af det, som jeg bl.a. oplevede ved demonstrationen herude, altså at man glemmer, at der sidder nogle derude, der lytter til os, også blandt de handicappede. Kunne ministeren måske også trække frem og give et svar her i Folketingssalen i dag på: Hvorfor er det, at vi også har lyttet til nogle forældre og for den sags skyld organisationer, der har efterspurgt nogle ændringer i magtanvendelsesloven? for det. Jeg er helt enig i det billede af, at udfordringen er, at man bliver ved med at sige det. SF's ordfører siger det ovenikøbet, efter at jeg heroppefra igen og igen har sagt, at det her ikke er noget oplæg til, at man skal bruge mere magt, men at man får nogle flere forskellige redskaber. Så gentager man alligevel, at man godt kan forstå, at borgerne bliver skræmte over, at der skal til at bruges mere magt. Jeg synes, det er fuldstændig uvederhæftigt – for at sige det ligeud. I den situation, man står i som borger, hvis man f.eks. bor på et botilbud og er

går ud over de andre borgere. Desværre er det jo sådan, at borgere, der bor på botilbud, for ofte bliver udsat for vold fra de andre borgere, der bor på botilbuddet, eller f.eks. for seksuelle overgreb fra andre borgere, der bor på botilbuddet. Og det er ikke, fordi borgerne er onde eller har ond vilje; det er, fordi nogle af dem har et handicap, der gør, at de ikke kan forstå, hvad det er, de gør ved et andet menneske. Der skal der selvfølgelig være nogle socialpædagogiske redskaber, herunder nogle af de redskaber, der ligger i det her regelsæt. Og det vil jo konkret for den enkelte borger, der ellers ikke kan beskyttes mod det, betyde, at hverdagen kommer til at være mere tryg. (V): Mit sidste spørgsmål skal gå lidt i retning af netop det, som vi jo alle sammen har modtaget fra #enmillionstemmer, altså de vidnesbyrd, som de har afleveret til os. Det er jo bl.a. det, vi skal have ændret, så vi kommer til at leve op til det, de efterspørger. Og der vælger vi jo så at tage et ansvar og blive i lokalet og forhandle de her ting på plads nu, boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil): Det ved jeg ikke hvor mange kommentarer jeg egentlig har til, for jeg er enig og jeg er ærgerlig over, er det ikke lykkedes at få flere af partierne med. Man der, hvor det går fra, at jeg er ærgerlig, til, at jeg faktisk bliver lidt fortørnet over det, det, er, når det er helt åbenlyst, at man har et behov for at blive ved med at gentage noget, man ikke har noget belæg for, nemlig det her spørgsmål om, at der så skulle begynde at blive brugt mere magt. Det synes jeg simpelt hen ikke er i orden. Altså, én ting er at have politisk uenighed om noget, men bare at blive ved og blive ved med at sige, at der kommer til at blive brugt mere magt – og så særlig over for en gruppe, der er sårbar, og som for nogles vedkommende i forvejen kan have svært ved den her debat – synes jeg faktisk er ret vildt. Kl. 12:08 Anden næstformand (Jeppe Søe): Dermed tak til ministeren. Er der flere, der ønsker ordet?

næste punkt på dagsordenen er: 28) 3. behandling af lovforslag nr. L 151: Forslag til lov om ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, selskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Bedre vilkår for demokratiske virksomheder samt regler

Afstemningen er afsluttet. For stemte 94 (S, V, Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 33) 3. behandling af lovforslag nr. L 183: Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil blive sendt til statsministeren.

Mathiesen (UFG)), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil blive sendt til statsministeren.

hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil blive sendt til statsministeren. næste punkt på dagsordenen er: 33) 3. behandling af lovforslag nr. L 183: Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love.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

Da vi havde førstebehandlingen af det her lovforslag om en ny passagerafgift på flyrejser, havde vi jo også en diskussion og en forhandling med skatteministeren om det, der måske virker lidt tragikomisk i forhold til det her med at omlægge til grøn energi i Danmark. Det er jo rigtigt, at det skal vi, men vi skal også gøre det på en klog måde. Derfor spurgte vi faktisk ind til det lidt besynderlige i, at man, når der nu kommer elfly ud at flyve her i Danmark om ikke så forfærdelig længe, så insisterer på, at der også skal en klimaafgift på en flybillet til et fly, der flyver på strøm. Det er jo faktisk sådan, at selv SAS f.eks. allerede har bestilt de første elfly med planlagte flyvninger i Danmark fra 2028. Der har jeg jo spurgt skatteministeren, om ikke man kunne få teknisk hjælp til at lave et ændringsforslag netop med henblik på at undtage elflybilletter fra den her passagerafgift, som vi må formode er en afgift, man har lavet for at belønne klimahensyn og ikke for at beskatte. Men vi må ligesom konstatere, i hvert fald hvis vi kigger på det med Danmarksdemokraternes øjne, at det måske mere er beskatningen, som regeringen har øje for, frem for belønningen til de virksomheder, som faktisk går ud offensivt og investerer i nye teknologier og i vedvarende energityper, som er ganske fornuftige at gå over til. Det gælder bl.a., når vi taler om, at man på sigt i hvert fald på kortdistanceruter med årene vil komme over på elfly. Derfor synes jeg, det er ærgerligt, at at regeringen har afvist at give teknisk hjælp til det her. Det var en afvisning, vi fik så sent som i fredags i sidste uge, og det betyder jo så, at vi ikke kan få stillet et ændringsforslag her til tredjebehandlingen af L 184. Jeg synes bare, jeg vil nævne det over for Tingets medlemmer. Jeg synes, det er besynderligt, at man gør det her til en finansieringsudfordring frem for en klimaudfordring. For vi må jo ligesom gå ud fra, at grunden til, at man fra flertallets side at lave en ny passagerafgift, er at udvise rettidig omhu i forhold til en klimaindsats. Men det, det bare ender med nu, er jo sådan set, at man går ud og sanktionerer de virksomheder, der investerer i ny teknologi og grønne løsninger. Det synes vi i Danmarksdemokraterne er en forkert prioritering. Vi synes også, det er besynderligt, at man vælger den tilgang. Vi har en kraftig formodning om, at grunden til, at man ikke vil fritage elfly, er, at om nogle år vil der måske komme rimelig mange fly i luften, som også benytter sig af el, og når man nu går ind og vil bruge de her godt 610 mio. kr. af den her miljøafgift på at finansiere en ældrecheck, er det måske mere finansieringsdelen, som gør, at man ikke fra regeringens side viser interesse for at belønne de virksomheder, som investerer i klimarigtige løsninger. Vi har jo tidligere kunnet se i forhold til elbiler, at man har givet en ret lang række goder og afgiftslettelser, og man har givet fri parkering, og jeg ved ikke hvad, for at tilskynde både virksomheder og private borgere til

Så er det jo lidt ærgerligt, at det ender lidt med sådan en maveplasker, som vi lidt er ude i med det forslag, der er her. I Danmarksdemokraterne stemmer vi jo imod passagerafgiften, men vi synes måske, det havde været en formildende omstændighed, hvis også regeringen og det flertal, som står bag den her nye afgift, i det mindste kunne se fornuften i ikke at beskatte flybilletter, der baseres på, at man skal ud at flyve i et rent miljømæssigt korrekt elfly. Men de er altså bare ikke kommet dertil endnu, og der er egentlig ikke så meget at gøre ved det, andet end at jeg vil sige til Tingets medlemmer, at jeg synes, at det er en dårlig ting. Jeg synes faktisk, vi skal belønne de virksomheder og de borgere, der investerer og skaber fremdrift i at sikre nogle gode klimatiltag, frem for at det bare ender med en rigid fokus på proces, fordi man skal bruge pengene til noget andet. Tak for ordet. Der er ingen korte bemærkninger. Tak til hr. Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Er der flere, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 12:18 Afstemning Anden næstformand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

Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 36) 3. behandling af lovforslag nr. L 145: Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. (Modernisering af regler om aftaleindgåelse m.v. og fastsættelse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

hverken for eller imod stemte 0. Dermed er lovforslaget enstemmigt vedtaget og vil blive sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 40) 3. behandling af lovforslag nr. L 165 A: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. Anden næstformand (Jeppe Søe): Forhandlingen drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Derfor er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

Forhandlingen drejer sig derefter om lovforslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig om lovforslaget som helhed? Det er der ikke, og så går vi til afstemning. Kl. 12:24 Afstemning Anden næstformand hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil blive sendt til statsministeren.

hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og vil blive sendt til statsministeren.

0, hverken for eller imod stemte 0. Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget

Det næste punkt på dagsordenen er: 46) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 108: Forslag til folketingsbeslutning om at ændre forældelsesreglerne i ministeransvarlighedsloven, så det bl.a. sikres, at der ikke indtræder forældelse for ministre i den såkaldte FE-sag, før sagen er undersøgt til bunds.

Jon Stephensen (UFG)), hverken for eller imod stemte 0. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 47) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 122: Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge EU-rettens overholdelse af grundloven. Af

næste punkt på dagsordenen er: 51) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 187: Forslag til folketingsbeslutning om at give bolig- og grundejerforeninger og lign. adgang til at hyre indbrudsvagter. Af Mai Mercado (KF), Steffen Larsen (LA), Betina Kastbjerg (DD) og Mikkel Bjørn Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 13:31 Afstemning Formanden (Søren Gade): Der stemmes

næste punkt på dagsordenen er: 52) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 188: Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge behovet for en revision af den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse. Af Mette Thiesen

hverken for eller imod stemte 0. Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget og vil blive sendt til Folketingets Ombudsmand.

hverken for eller imod stemte 0. Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget og vil blive sendt til Folketingets Ombudsmand.

Det næste punkt på dagsordenen er: 62) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 161: Forslag til folketingsbeslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at sikre ordentlige forhold for mennesker i prostitution. Af Brigitte Klintskov Jerkel (KF) m.fl. (Fremsættelse

hverken for eller imod stemte 0. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 65) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 38: Forslag til folketingsbeslutning om at ændre integrationskravet

Afstemningen er afsluttet. For stemte 86 Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 66) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 39: Forslag til folketingsbeslutning om at ændre dokumentationskravet for anvendelse af udlændingelovens § 19, stk. 7. Af Rosa Lund (EL) m.fl. (Fremsættelse

Fonseca (UFG)), hverken for eller imod stemte 0. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er: 69) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 182: Forslag til folketingsbeslutning om at støtte Storbritanniens forslag om etablering af udrejsecenter i Afrika. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. (Fremsættelse

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til dele af Europa-Parlamentets og Rådets forordninger vedrørende asylforvaltning og migrationsstyring, håndtering af krisesituationer og force majeure på migrations- og asylområdet og om Eurodac.

Mathiesen (UFG)), hverken for eller imod stemte 8 (EL og ALT). Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget og vil blive sendt til udlændinge- og integrationsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er: 71) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 195: Forslag til folketingsbeslutning om, at en ansøger skal anerkende staten Israel for at erhverve dansk indfødsret ved

Det næste punkt på dagsordenen er: 72) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 178: Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve principperne om minimumsimplementering af EU-lovgivning på natur- og miljøområdet. Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl. (Fremsættelse 01.03.2024. 1.

næste punkt på dagsordenen er: 74) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 179: Forslag til folketingsbeslutning om grises adgang til udearealer. Af Helene Liliendahl Brydensholt

Det næste punkt på dagsordenen er: 78) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 128: Forslag til folketingsbeslutning om at gøre det muligt for forældre med børn i private pasningsordninger at søge om økonomisk fripladstilskud. Af Karina Adsbøl (DD) m.fl. (Fremsættelse 28.02.2024. 1.

Det næste punkt på dagsordenen er: 80) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 162: Forslag til folketingsbeslutning om opgørelse af minimumsnormeringer for pædagogisk personale i daginstitutioner på institutionsniveau og i børnehøjde med krav om en minimumsandel af kvalificeret pædagogisk personale.

næste punkt på dagsordenen er: 83) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 156: Forslag til folketingsbeslutning om at annullere udflytningen og nedskaleringen af studiepladser i de fire største byer. Af Sandra Elisabeth Skalvig (LA) m.fl. (Fremsættelse 01.03.2024. Brandenborg (S): Vi taler meget om, hvilket land vi gerne vil være, og hvordan vi sørger for, at det hænger sammen. Vi bygger broer, der forbinder landsdele, og vi flytter arbejdspladser ud i landet, men hvis vi ikke også sørger for, at der er uddannelsespladser, der kan uddanne folk til de lokale virksomheder og den lokale velfærd, så er alt det andet lige meget. Derfor aftalte Socialdemokratiet sammen med et bredt flertal af Folketingets partier i 2021, at der skulle sættes penge af til 23 nye uddannelsesudbud. Siden aftalen blev indgået, er der mange uddannelsessteder, der har søgt om lov til at oprette uddannelser. De har været igennem den almindelige proces, de har fået akkreditering, og uddannelserne er blevet godkendt. Ser man så på, hvordan det er gået, viser ministeriets egne tal for optag i 2023, at det faktisk er gået rigtig godt med at få folk til at søge disse uddannelser som deres førsteprioritet. Et par eksempler: I Slagelse søgte 101 om at komme ind på jordemoderuddannelsen med kun 40 pladser, 80 søgte jura i Esbjerg med 50 pladser, i Næstved er der optaget 42 ud af 42 mulige pladser på den nye radiografuddannelse, i Hjørring har 56 søgt om optagelse på bioanalytikeruddannelsen, i Holbæk har 102 søgt om at komme ind på de 100 ledige pladser, der er på pædagoguddannelsen, snart åbner en ny dyrlægeuddannelse i Foulum og en ny læreruddannelse i Svendborg. Men sådan skal det ikke være, hvis det står til Liberal Alliance. Ordføreren kaldte i Jyllands-Posten den her aftale for provinspopulisme. Nu foreslår man så at rulle hele aftalen tilbage. Det er selvfølgelig ikke uden omkostninger, når man stiller sådan nogle forslag, og derfor synes jeg, at ordføreren fra Liberal Alliance skal komme op på den her talerstol efter mig og fortælle alle her i salen, hvilke kommuner der kan forvente, at deres uddannelser skal lukke, hvis Liberal Alliance får gennemført deres beslutningsforslag. Tak for ordet. Vi følger i Liberal Alliance ret konsekvent det princip her i Folketingssalen, at vi siger vores ting til førstebehandlingen, og hvis der ikke er noget nyt at tilføje, går vi ikke op til andenbehandlingen. Jeg ved godt, at fløjpartierne i Folketinget ikke respekterer det princip og nu heller ikke Socialdemokratiet. jeg vil gerne høre, om hr. Bjørn Brandenborg kan bekræfte, at udflytningsaftalen ikke kun handler om at oprette uddannelsespladser ude i landet, men også at nedlægge uddannelsespladser i de større byer, for hvis man ikke nedlægger de pladser, vil der ikke være studerende nok til at søge de pladser, man opretter ude i landet. Man bliver simpelt hen nødt til at lukke, for at de unge, som helst vil være i byerne, kan være der, for at tvinge dem til at søge uddannelsespladser ude i landet. det er rigtigt forstået, at for at man kan få uddannelser til at være levedygtige i hele landet, nytter det selvfølgelig ikke noget, hvis man gør, som Liberal Alliance foreslår, som Enhedslisten foreslår, som Radikale Venstre foreslår, og bare opretter flere pladser alle steder. Man er selvfølgelig nødt til at tage højde for den geografiske udvikling, der er i vores samfund. at de her mennesker ikke har lyst til at læse de steder, passer jo ikke. Hvis man kigger på, hvor nogle af de her uddannelser er oprettet, er det jo steder, hvor rigtig mange af dem, som søger ind på de uddannelser, fortæller, at hvis ikke uddannelserne havde været derude, havde de ikke kunne tage dem, for de har ikke et ønske om at flytte til en stor by, fordi de f.eks. er lidt længere op i årene, har en familie eller ganske enkelt ikke ønsker at flytte til en af de største byer. Så det, som hr. Ole Birk Olesen siger, er forkert. Kl. 12:55 Formanden (Søren Gade): Hr. Ole sagde. Man opretter ikke kun uddannelsespladser ude i landet, man nedlægger også uddannelsespladser inde i de større byer, for ellers vil der ikke være studerende nok ude i landet, hvis der er mulighed for, at de unge mennesker alle kan søge en plads inde i byerne. Man bliver nødt til at presse dem ud af de større byer, hvor der er unge mennesker, der faktisk helst vil studere. Derfor må man man lukke de pladser, så man kan presse dem ud af de større byer og ud til et sted, hvor de ikke så gerne vil studere. Det er det korrekte, hr. Bjørn Brandenborg. Kl. 12:56 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Kl. 12:56 Bjørn Brandenborg (S): Nej, det er det ikke. Men det er klart, at det er det ansvarlige, når man laver sådan en aftale her, hvis man ønsker, at der skal være uddannelser i hele landet, at man så også sørger for, at de er levedygtige, og at der er hoveder nok til at gå på de uddannelser. Jeg er klar over, at Liberal Alliance har anlagt et helt andet standpunkt, man stod uden for den her aftale, man har i behandlingen af det her forslag sagt, at man bare kan oprette mange flere pladser alle mulige steder. Det kan man selvfølgelig ikke. Det er den ene del. Den anden del er, at det selvfølgelig også handler om, hvad det er for nogle pladser, man placerer derude. Vi kan jo f.eks. se, at da man oprettede lægeuddannelsen i Esbjerg, var der sidste år 1.000

blive ved med at påtale nogle ting, som jeg sådan set har gjort rede for under førstebehandlingen af det her beslutningsforslag. Liberal Alliance er ikke imod, at vi skal oprette uddannelsespladser uden for de større byer. Det, vi er imod, er, at man decideret nedlægger studiepladser i Aarhus, København, Odense og Aalborg, for at man kan oprette nogle andre. Vi mener godt, man kan oprette nogle ude i provinsen, også velfungerende udbud, som man bl.a. har gjort i Kalundborg, før udflytningsaftalen blev til virkelighed. Det kan godt lade sig gøre, men vi er bare ikke enige om, hvad det er for nogle værktøjer, vi bruger. Vi ønsker ikke at annullere hele udflytningsaftalen, kun den del, der handler om selve udflytningen og nedskaleringen; det vil sige, at den del om at oprette flere pladser ud i provinsen og at give et ekstra tilbud om uddannelsespladser uden for de større byer er vi sådan set ikke modstandere af i Liberal Alliance. Jeg vil gerne spørge ordføreren:

Det vil sige, at der skal være nok til at gå på de uddannelser. Og hvis man, som Liberal Alliance foreslår, og som jeg så hører ordføreren gentage her, hovedkulds foreslår, at man bare kan oprette flere pladser, jamen så nytter det jo ikke noget så kommer der til at være flere uddannelsessteder med tomme pladser. Derfor er det ansvarlige at gøre jo det, der er besluttet i den her aftale, hvor man tager det svære greb, ikke det populære greb, men det svære greb, som er at sige, at hvis man ønsker, at der skal være uddannelser i hele landet, som mit parti har et ønske om, og som der er en del andre partier her i Folketinget der har et ønske om, så kræver det også, at man tager nogle svære beslutninger om at skalere lidt ned nogle af de steder, hvor man de sidste mange, mange år har oplevet at der har været en eksplosiv stigning i antallet af uddannelsespladser. Nu taler vi jo i forhold til udflytningsaftalen ikke kun om en lille nedskalering. Det er faktisk relativt mange studiepladser, der ikke kun udflyttes, men decideret nedlægges i de større byer, for at man kan opfylde en ambition om at få flere til at søge uden for de større byer, på trods af at søgemønstrene viser, at de unge mennesker hellere vil gå i de større byer. Der vil jeg rigtig gerne spørge ordføreren, om ordføreren ikke mener, at det udbud, der er oprettet i Kalundborg, og som er oprettet før udflytningsaftalen, ikke er et velfungerende udbud med relativt mange studerende. Kl. er det er. Det er jo et rigtig godt eksempel på et godt lokalt samarbejde mellem Novo og den her uddannelsesinstitution. Men det her er jo en politisk forskel. Og jeg kan sige meget klart, at for Socialdemokratiet er det her en værdikamp, der grundlæggende handler om, at uanset hvor man bor i det her land, skal man have lige muligheder for at kunne få en god uddannelse, få et arbejde og skabe sig et godt liv. For det en værdikamp. Så vil jeg sige, at hvis man kigger på udviklingen i uddannelsespladser, er det her jo ikke et stort greb. Altså, da vi forhandlede aftalen, foreslog vi at reducere med 10 pct. af uddannelsespladserne, og ser man på

nemlig at Liberal Alliance i de behandlinger, der har været her i salen, har sagt: Vi vil gerne have uddannelser i hele landet, hvis fagfolkene, der sidder i de her institutioner, vurderer, at det er det rigtige at gøre. Der er altså tale om alle de her embedsfolk, som Liberal Alliance gerne vil af med, og det er så dem, der skal træffe de her beslutninger. Jeg vil bare gerne have ordføreren til at sætte nogle ord på, om ikke det er rigtigt, at der ikke var kommet en læreruddannelse til Svendborg eller en jordemoderuddannelse til Slagelse, hvis ikke der havde været politisk pres herindefra. Så var det jo sket for længst. Liberal Alliance bør fortælle, hvorfor magt skal flyttes fra folkevalgte

virkeligheden er, og det var jo derfor, vi lavede den her politiske aftale. Hvis man ønsker at have uddannelsespladser i hele landet, er det ansvarlige jo, at man så også tager de svære greb, som selvfølgelig er at sige, at så kan der ikke være mange flere pladser i hele landet, og at der er nødt til at blive Og nej, der havde ikke været nogen læreruddannelse i Svendborg, hvor jeg selv kommer fra, hvis ikke vi havde peget på den by og sagt, at det er vigtigt, at der er en læreruddannelse i Svendborg. For dem, der bor i de kommuner, skal selvfølgelig også have mulighed for at kunne vokse op, sende deres børn i folkeskole, hvor der går lærere, der er uddannede folkeskolelærere. se, at der i de områder, hvor folkeskolerne er lukket, er flere og flere ufaglærte lærere, der underviser i folkeskolerne, og derfor handler det om at sige, at hvis vi ønsker et velfærdssamfund, der hænger sammen, hvor alle har gode muligheder, er det vores ansvar herinde – ikke institutionernes ansvar. Det er vores ansvar at sørge for, at der er lærere i hele landet, at der er sygeplejersker, uddannelsesmuligheder, og at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for. Tak. Der er foreløbig fire mere, der har skrevet sig ind. Hvis der er nogen, der har behov for at gå ud, kan I roligt gøre det. Jeg skal nok sørge for, at der bliver tid til at komme ind til afstemning. Den næste, der får ordet, er fru Anne Hegelund fra Enhedslisten. Værsgo. Jeg vil gerne spørge ordføreren, om ikke det kunne have været en bedre idé at prioritere, at det er muligt for uddannelserne at åbne udbud flere steder, altså økonomisk muligt. Man kan jo se, at det rigtig mange steder er svært at få det til at hænge sammen, og rigtig mange af de uddannelser, der skulle være flyttet ud, er endt med at have været nødt til at lukke pladser i stedet for. Jeg har i hvert fald lidt svært ved at forstå, hvorfor den her regerings politik, når det kommer til uddannelse, hele tiden handler om, at for at man kan prioritere en uddannelse, er man simpelt hen nødt til at skære på en anden, og at hele uddannelsessystemet skal være sådan noget med fodre hunden med dens egen hale. Det er jo ikke, fordi der aldrig popper uddannelser op nye steder, hvis ikke det er, fordi man inden for Christiansborgs side siger, at det skal der. Vi var jo med i aftalen til at starte med, fordi vi synes, det er rigtig vigtigt, at man kan studere rigtig mange steder i landet uden at være nødt til at flytte væk, hvis man egentlig gerne vil blive boende. Vi synes godt nok også, det er ærgerligt at svinge unge mennesker til at læse et andet sted end f.eks. Aarhus, hvis det var det, de godt kunne tænke sig. Frihed og lighed hænger sammen, og hvis man virkelig gerne vil have god uddannelsesdækning over hele landet, skulle man have sørget for, at den her aftale var ordentligt finansieret. Og det var derfor, det endte med, at vi var nødt til at gå, for vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten af uddannelse. Bjørn Brandenborg (S): I dag går tvangen så den anden vej. For hvis man ser på, hvor langt de fleste unge mennesker bor og lever deres liv, lever de uden for de fire største byer. Jeg kan huske, da ordførerens kollega, det var den daværende formand for Enhedslisten eller politisk kalder det, var uddannelsesordfører i sidste periode og valgte at kalde den her aftale for et regulært blodbad, fordi man tillod sig at foreslå at reducere 6 pct. i optaget på universiteterne for at sørge for, at der kunne være gode uddannelsesmuligheder i Slagelse, i Svendborg, i Hjørring, i Esbjerg og alle mulige andre steder. Det ansvarlige havde været, hvis Enhedslisten havde stået ved den aftale, de indgik, også med de svære valg og upopulære beslutninger, der selvfølgelig også ligger, når man er nødt til at reducere i og optaget af uddannelsespladser. (EL): Nu siger ordføreren, at man var nødt til at reducere i det antal, men samtidig har ordføreren jo også sagt, at der er folk, som ellers ikke havde taget nogen uddannelse, der har valgt at læse, fordi det lå tæt på. Kunne man ikke forestille sig, at mange af de her uddannelsessteder kunne være poppet op alligevel, hvis man sørgede for, at videregående uddannelser havde en økonomi, hvor det kunne køre rundt? Det er jo bare dyrere at have små uddannelser uden for de større byer, end det er at have uddannelser i de store byer, hvor man også har nogle stordriftsfordele. at prioritere anderledes og valgt at prioritere flere penge til uddannelse af høj kvalitet de steder, som vi lige listede op, hvis ikke vi havde besluttet det i Folketinget. Jeg kunne også omvendt have spurgt ordføreren, hvorfor de så ikke var kommet før. Man har masser af gange her i Folketinget siddet og diskuteret, hvordan man kunne give flere penge, og prøvet med satellituddannelser osv. og alle mulige typer uddannelser for at se, om ikke det kunne virke. Det har ikke virket, fordi det selvfølgelig hænger sammen med, at der også er nødt til at være et politisk pres. Det er jo, fordi vi i dag har et institutionsstyre, hvor det i alt for høj grad er institutionerne, der bestemmer, hvordan uddannelsesudviklingen skal være i det her land, hvor der skal være gode uddannelsestilbud, og hvor der skal være et velfærdssamfund, der hænger sammen osv. Der har vi jo så valgt med den aftale at sige, at vi ikke synes, at det skal være sådan. Det sidste eksempel på det er læreruddannelsen i Skive, der ikke var blevet grebet ind herfra, var lukket en velfungerende uddannelse med 160 studerende, selv om den har fået et højere økonomisk tilskud, fordi der sidder nogen i en bestyrelse meget, meget langt væk og synes, at det er en fantastisk god idé. Pernille Vermund (LA): Tak for det. Det er også sympatisk, hvis man som politisk parti eller regering gerne vil oprette uddannelser ude i landet, hvis der er efterspørgsel efter dem, og hvis man vel at mærke kan sikre uddannelser af en høj kvalitet. Det er mindre sympatisk, hvis det sker på bekostning af uddannelsespladser i storbyerne, som er eftertragtede blandt unge, og som også er uddannelser, vi har brug for i samfundet, og det er jo bl.a. det, der sker med den her aftale.

tvangsflytte gymnasieelever. Nu tvangsflytter man studerende. Man siger: Vi reducerer uddannelsespladserne i de store byer for at tvinge unge mennesker til at tage uddannelser ude uddannelser ude i resten af landet. Kan ordføreren bekræfte det, altså at man vil reducere i storbyerne og tvinge unge mennesker til at tage uddannelser ude i landet, man vil ikke gøre både og. Kl. Nu kan jeg huske, at da vi indgik aftalen, var spørgeren jo stadig væk formand for et parti, der valgte at være med i aftalen, og som godt kunne se vigtigheden i, at man havde gode uddannelsesmuligheder i hele landet. Det kan jeg så forstå ret hurtigt er gået over, og man synes, det er tvang. Nej, det mener jeg ikke, det er. her handler grundlæggende om at sige, at hvis man ønsker, at der skal være gode uddannelsesmuligheder i hele landet, så er man selvfølgelig også nødt til at tage de ansvarlige beslutninger, der følger med det. Og det er selvfølgelig at sige, at man ikke kan blive ved med at tillade, at uddannelsespladserne eksploderer i de store byer, samtidig med at man skaber dårlige forudsætninger for, at man kan skabe gode uddannelsesmuligheder ude Så synes jeg egentlig, det er en mærkelig måde at tale om det flertal af unge, der faktisk bor uden for de største byer nu, eller det flertal af danskerne, der bor uden for de største byer nu, og at man skulle tvinge dem til noget som helst. Hvis man kigger på de her uddannelser, er det nogle, som folk gerne vil læse på. Der er mange flere folk, der søger ind på mange af de her uddannelser, end der er pladser til. Det er nok, fordi folk synes, det er gode uddannelser, der ligger et fint sted, og hvor det dejligt at bo og leve sit liv. vi er helt enige i, og det har vi altid været, at det er vigtigt at sikre gode uddannelsespladser i hele landet. Men det, som vi foreslår i Liberal Alliance, er jo sådan set, at det ikke er på bekostning af de vigtige uddannelsespladser i storbyerne, f.eks. på DTU. Det er også et punkt, som jeg har været kritisk over for tidligere. Indimellem må man jo bare sluge nogle kameler undervejs. Men helt ærligt, kan ordføreren ikke erkende, at man nedlægger pladser i storbyerne for at tvinge de unge mennesker, som ellers kunne have lyst til at tage en uddannelse der, til at tage uddannelser andre steder? Jeg synes, at det, når Liberal Alliance så begynder at tage alle mulige andre ting i den her debat, bliver lidt spøjst. For man har selv været med til at indgå en aftale om en kandidatreform, der reducerer 10 pct. af optaget i hele sektoren, hele sektoren, som jo også bl.a. gælder den uddannelse, som spørgeren selv refererer til nu. Og nu er man så kritisk over for den aftale, jeg taler om, som reducerer det 6 pct. i de store byer, men samtidig sørger for uddannelsesmuligheder i hele landet.

udlægge LA's politik, sådan som den er! For vi har jo i den grad diskuteret det her nede i det område, hvor vi to er valgt, nemlig Svendborg, hvor hr. Bjørn Brandenborg har rejst rundt med usande oplysninger om LA's politik, selv om vi er nogle, der bliver ved med at korrigere hr. Bjørn Brandenborg. Vil hr. Bjørn Brandenborg være venlig at udlægge LA's politik, sådan som den er, nemlig at vi er meget åbne over for uddannelser i alle mulige byer, så længe der er efterspørgsel og behov og mulighed for at få den nødvendige kvalitet i uddannelserne. Det er jo ikke det;

hvad det er for nogle uddannelsespladser, som må lukke, når man foreslår at rulle aftalen tilbage. Man kan selvfølgelig ikke både blæse og have mel i munden, og når man foreslår at rulle hele udflytningsaftalen tilbage alle nedskaleringerne i de store byer, så er der jo ikke økonomi til aftalerne, og der er heller ikke forudsætninger for, at de her uddannelsespladser bliver levedygtige, hvad vi har sørget for i den her aftale. Så jeg synes faktisk, det ville klæde ordføreren at komme herop og forklare, hvordan og hvad for nogle uddannelser der vil lukke. Når vi f.eks., forhåbentlig snart, åbner en ny læreruddannelse i Svendborg, er det jo, fordi der sad nogle mennesker i forhandlingerne om den aftale engang, som insisterede på, at det var vigtigt, at der også var gode skolelærere i det sydfynske område. Hvis vi ikke havde gjort det, var der ikke kommet nogen læreruddannelse. Det samme kunne man sige om at læse til jordemoder i Slagelse, pædagog i Holbæk osv. Måske skulle ordføreren have lyttet efter, da det her blev førstebehandlet, for der ved jeg, at ordføreren faktisk fremlagde LA's argumenter på strålende vis. har selv forsøgt det samme adskillige gange over for hr. Bjørn Brandenborg, så måske skulle hr. Bjørn Brandenborg bare tage at lytte efter, hvad det er, der faktisk bliver sagt. Tak for opfordringen. Jeg kan forsikre ordføreren om, at jeg har læste beslutningsforslaget adskillige gange. Der er for mig også noget paradoksalt i, at der er nogen, der påstår, at man ikke har læst det, og når man så læser det, står der præcis det samme igen, at rulle hele udflytningsaftalen tilbage, dvs. de 23 uddannelsesudbud, der er placeret i aftalen, og man foreslår at rulle økonomien tilbage, og man foreslår at rulle nedskaleringen af uddannelsespladser tilbage. Hvis det ikke er det, man mener, vi er en hel sal, der har misforstået det, så synes jeg, at ordføreren skulle komme herop og forklare, hvad det så i virkeligheden er, der er Liberal Alliances politik. er meget enig med hr. Bjørn Brandenborg i, at det er lidt ærgerligt, at man kalder det provinspopulisme, fordi det nu er muligt at tage uddannelser i hele landet eller i hvert fald i større grad kan gøre det. Men jeg vil egentlig gerne spørge Socialdemokratiets ordfører, om man er med på at gå yderligere ned ad den vej, så vi udflytter flere uddannelser. Der

Skulle man ikke lave en lidt bedre fordeling af de uddannelsespladser? Er vi nået langt nok, som det er nu? For det er jo fint nok, at man som Socialdemokraternes ordfører står og siger, at man skal kunne tage uddannelser i hele landet, men der er jo en meget skæv fordeling i dag, så skulle vi ikke gå længere ned ad den vej, så man får en bedre fordeling? Tak for kommentaren. Ja, det er vigtigt. Hele forudsætningen for, at det her samfund kan hænge sammen, er, at der er gode uddannelsesmuligheder i hele landet, men derfor kan man selvfølgelig ikke, som Liberal Alliance gør, påstå, at man bare kan oprette mange flere uddannelsespladser i de store byer, i provinsen osv., og så vil alt bare gå godt. Man er også nødt til at træffe de svære og strukturelle beslutninger. Jeg tror på, at vi kommer et stykke ad vejen med den her aftale. Det er en aftale, hvor der bliver kigget på økonomien i uddannelserne, altså hvor man giver et bedre grundtilskud til de uddannelser, der er, og giver dem bedre muligheder for at kunne opretholde de uddannelser, vi allerede har, og de får større taxametertilskud. Man har herfra oplevet et politisk pres for at sørge for, at der skal være uddannelsesmuligheder i hele landet, vi har lavet en kandidatreform, der naturligvis også reducerer optaget på kandidatuddannelserne, og vi har investeret i erhvervsuddannelserne osv. Jeg tror, at alle de ting er med til at gøre, at uddannelserne bliver mere levedygtige. Men jeg vil også være ærlig og sige, at vi jo står over for udfordringer i forhold til faldende ungdomsårgange, og derfor tror jeg på, at det kun bliver endnu vigtigere, at vi har nogle diskussioner som den, som hr. Dennis Flydtkjær rejser her, nemlig om, hvordan man sørger for, at der også i fremtiden er gode uddannelsesmuligheder i hele landet. Hvis man kigger på antallet af uddannelsespladser på universiteterne, så ligger 96 pct. af dem i de fire store byområder. Det er altså en utrolig skæv fordeling. Så hvis Socialdemokraterne mener det, de siger, om, at man skal kunne tage en uddannelse alle steder i landet, og at der er nogle, der bliver afskåret fra det, fordi de måske har ventet med at tage en uddannelse og er kommet op i årene og derfor ikke tager en uddannelse, fordi den ligger langt væk, burde vi så ikke gå længere ned og den vej, hvor vi får flyttet nogle flere uddannelsespladser ud?

Jeg kan ikke afvise, at vi kommer til at lave en ny runde på det her område. Jeg tror, det vigtigste er at sørge for, at forudsætningerne for, at man kan have uddannelser uden for de store byer, er i orden. Og noget af det handler jo om, at vi herinde diskuterer, hvad det er for et uddannelseslandskab, vi vil have, altså hvor der er brug for at uddannelserne ligger, så man f.eks. fremover også har øje for at sørge for, at der er mulighed for, at man kan få sig en læreruddannelse i alle dele af landet, så man har gode uddannede lærere i alle vores folkeskoler. egentlig glad for, at hr. Bjørn Brandenborg lige runder den diskussion en gang mere, for det er en utrolig vigtig debat, og hr. Bjørn Brandenborg har givet meget gode argumenter for, hvorfor det er så vigtigt for balancen i vores land og udviklingen i alle landsdele, at der er gode uddannelsesmuligheder. fingrene meget nede i den her sag, så jeg er glad for, at der er fokus på den. Når jeg lige reagerer, er det, fordi det både i bemærkningerne til beslutningsforslaget, som vi stemmer om nu, og i det indlæg, der var fra Enhedslistens side for et øjeblik siden, bliver antydet, at der er et problem med kvaliteten af de uddannelsesudbud, der bliver oprettet, bl.a. som følge af aftalen her. Og der skal jeg bare bede ordføreren bekræfte, at den fuldstændig samme måde, som alle andre uddannelsestilbud også bliver oprettet på, godkendt på og kvalitetsvurderet på, også gør sig gældende for alle de udbud, der er oprettet, efter at den her aftale er indgået, altså at det foregår på fuldstændig lignende vis, som alle andre udbud bliver kvalitetsvurderet på. Er det ikke korrekt? Det kan jeg bekræfte. Men det er sådan, ligesom jeg sagde i min tale, og som jeg også sagde i mit ene svar, tror jeg, til hr. Ole Birk Olesen, nemlig at alle de uddannelser, der bliver oprettet i de her år, og alle dem, der måtte komme senere, alle sammen skal leve op til alle de almindelige mål, som alle andre uddannelser har skullet og skal i fremtiden. Petersen (S): At have den ting på plads er jo dejligt. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, og det er derfor også forkert at klandre aftalen på den måde, som det skete dér. Det andet emne, der fylder noget her, handler om dimensionering eller begrænsning af muligheder, bliver der sagt. Men vi foretager jo netop dimensionering på uddannelserne; der er jo ikke frit optag på alle de uddannelser, som man godt kunne tænke sig, i alle de byer, som man godt kunne tænke sig. Og er det ikke sådan, at hvis man ikke gjorde noget, altså at det var uden politisk handling, og der derfor ville blive flere lukninger af uddannelser, så ville man faktisk tvinge unge mennesker eller dem lidt oppe i alderen, der gerne ville tage en uddannelse, til at skulle flytte sig eller til slet ikke at kunne tage den, altså hvis man ikke gjorde det, vi gør her? Er det ikke korrekt? Kl. 13:17 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. her er jo ikke det nemmeste at gøre. Det nemmeste havde været bare at være ligeglad og lade det gå sin gang. Men det ansvarlige her er jo også at tage de nødvendige greb, som er det, hr. Jesper Petersen selv fremhæver her, og i en tid, hvor der er faldende ungdomsårgange, at prioritere, hvor det så er, at uddannelserne skal ligge henne i landet, og det er det, jeg mener man har gjort med den her aftale. Så det er jeg helt enig i. Der, hvor jeg kommer fra, siger man jo normalt, at afstanden mellem de store byer er størst ud af dem og mindst ind i dem; den gode gamle tale om, at Valby Bakke er meget svær at krydse, når man kommer inde fra København og ud i landet, kører normalt. Det betyder også, at det jo ikke blot er sådan, at ungdommen flytter til de store byer. De kan også pendle til dem, og det er også derfor, det ofte giver god mening at koncentrere nogle af de store uddannelser omkring steder, hvor der er god infrastruktur, og hvor man netop kan komme let frem og tilbage, for så kan man jo komme at deltage på uddannelserne, også selv om man bor ude. Jeg har selv i mit liv ikke boet der, hvor jeg har læst. Jeg er blevet nødt til at pendle ind, og det synes jeg var fint. Jeg levede et andet liv et andet sted. Der kunne jeg forstå på hr. Bjørn Brandenborg, at det syntes han stort set var umuligt, altså det her med f.eks. at kunne pendle ind; nej, man må jo selvfølgelig bo lige i nærheden af sin uddannelse. Men jeg kan afsløre så meget, at selv med de her udflytninger vil der være utrolig mange unge mennesker, der pendler ind og ud af byerne. Men derfor er langt, langt de fleste uddannelsespladser jo også placeret i de største byer, i de fire største byer i Danmark. Der er også placeret mange uddannelsespladser i Kolding, hvor ordføreren selv kommer fra. Men jeg har til stadighed svært ved at forstå, hvorfor man er så arg modstander af, at der bliver oprettet 35 uddannelsespladser på en læreruddannelse i Svendborg, som kan sørge for, at lokalområdet også kan uddanne lokale folkeskolelærere, eller en jordemoderuddannelse i Slagelse, hvor jeg tror ordføreren vistnok kommer fra og har påstået, at der ikke skulle være nogen, der gad at læse, og hvor der er 101 personer, der har søgt 40 ledige pladser. Jeg har til stadighed svært ved at forstå, hvorfor man er så meget imod, at nogle af de mennesker, der så ikke har kunnet det samme, som hr. Steffen Larsen kan – som måske har fået familie eller ønsker at skifte karriere senere i deres liv – også har mulighed for at få sig en uddannelse. Hvis man kigger på nogle af de rapporter, der er lavet på det her område, vil man se, at VIVE har lavet en rapport, der viser, at af dem, der er over 26 år, svarer 90 pct., at det allerallervigtigste, i forhold til at de kan få sig en uddannelse, er, hvor den ligger henne, og derfor betyder det selvfølgelig noget, hvor uddannelserne i landet ligger henne. 13:20 Steffen Larsen (LA): Det er jo her, det bliver ejendommeligt igen. For hr. Bjørn Brandenborg bliver ved med at sige, at vi er modstandere af at oprette studiepladser ude i landet. Det er vi ikke. er modstandere af, at man f.eks. nedlukker flere hundrede studiepladser på DTU, fordi man så vil bruge de midler til at oprette de her pladser ude i landet. Det kunne man jo gøre på andre måder.

Man foreslår, at aftalen skal flyttes tilbage og dermed også de 23 udbud. Jeg går også ud fra, at det er den økonomi, som vi har aftalt. Det står der i hvert fald heller ikke noget om i beslutningsforslaget. Faktum er bare: Der havde ikke været nogen af de uddannelser, jeg lige har læst op, hvis der ikke havde været et politisk flertal i Folketinget, der havde prioriteret økonomi og sagt, at her var der et politisk ønske om, at man i fremtiden skulle kunne få sig en uddannelse. førstebehandlingen af det her beslutningsforslag. Og jeg synes stadig, at Liberal Alliance skylder det ene svar efter det andet. For det er jo ikke rigtigt, at de her uddannelser kunne oprettes, uden at man tager nogle håndtag i brug fra Christiansborgs side. Et eksempel er jurauddannelsen i Esbjerg. Den kæmpede og kæmpede man for, men det var jo først, da vi på Christiansborg tog initiativ til at rykke studiepladser fra SDU i Odense til Esbjerg, at det kunne lade sig gøre. At det så efterfølgende viste sig, at det var en stor og bragende succes, er jo bare glædeligt. De tal, jeg har, viser, at 478 studerende søgte ind på uddannelsens 50 pladser. Så det er bare en stor opfordring til, at Liberal Alliance går på talerstolen, så vi kan få en grundig debat og svar på nogle af de spørgsmål, som vi ikke fik svar på fra det parti, der er allerstørst i den borgerlige blok i målingerne. Det skylder I danskerne. det er jeg meget enig i. Nu bliver der så råbt fra hr. Ole Birk Olesen, at man sagde det under førstebehandlingen. Det gjorde man ikke. Man pegede ikke på, hvordan det så skulle hænge sammen, og om der var økonomi til de her ting, og at det åbenbart kun handlede om nedskalering af pladser og ikke om at annullere udflytningen. Derfor ville det klæde Liberal Alliances ordfører eller hr. Ole Birk Olesen at komme en tur op på talerstolen og forklare, hvad det egentlig er, der er partiets politik. går på talerstolen og tydeligt redegør over for danskerne, hvad det er, man vil. Det har I ikke gjort, og det føler jeg heller ikke at I gjorde til førstebehandlingen. få et debatindlæg i Jyllands-Posten, hvor man kaldte den her aftale for provinspopulisme og leflen for udkantsområderne, og hvad der ellers stod i det debatindlæg. Hvis det er så vigtigt for Liberal Alliance, at der er uddannelsespladser i hele landet, synes jeg, at ordføreren skulle komme herop og forklare hvorfor. Kl. 13:23 Formanden (Søren Gade): Fru Sólbjørg Jakobsen, Liberal Alliance. Værsgo. Jeg er virkelig ked af at skulle forstyrre jeres gruppemøde, men vi andre har et møde i salen. Jeg kan forstå, at det var svært at høre, hvad der blev sagt til førstebehandlingen. Ordføreren nævner flere gange, at vi vil rulle hele aftalen tilbage, det er det, der står i beslutningsforslaget. Jeg kan anbefale ordføreren at se, hvad der står i forslaget. Det handler om at rulle det tilbage, der hedder tvangsnedlukninger og tvangsudflytninger. Vi vil stadig bevare et forhøjet taxameter, fordi det skal være muligt at tage uddannelse uden for de større byer. Vi er også for, at der kan oprettes nye studiepladser. Ordføreren bliver ved med, gang på gang, at sige, at vi vil rulle hele aftalen tilbage, selv om det er blevet sagt virkelig mange gange, at det ikke er tilfældet. Hvorfor er det så svært for ordføreren at forstå? Jeg tror, der er mange, der deltager i den her debat, fordi det er noget, der betyder meget. Altså, der er mange, der kommer fra områder, hvor man i årevis har knoklet for at få en uddannelse, måske få en uddannelse tilbage til sit område, eller fordi man har et erhvervsliv, der skriger på at få noget kvalificeret arbejdskraft. Derfor betyder uddannelser i hele landet rigtig, rigtig

det besvarer ikke spørgsmålet. Har ordføreren ikke forstået, at vi ikke vil rulle hele aftalen tilbage, men at vi er imod, at man tvangsnedlukker nogle studiepladser, for at nogle helt andre uddannelser skal kunne være et andet sted? Ordføreren får det til at lyde, som om det er en til en. Der er blevet lukket uddannelser på DTU. Uddannelser, som ikke kan udflyttes, er blevet lukket ned, så folk skal søge ind på en tredje uddannelse et andet sted.

og dem, der ville være blevet det, ville så lukke. Altså, det eneste gode eksempel var jurauddannelsen i Esbjerg. Et andet godt eksempel er læreruddannelsen i Svendborg, hvor jeg selv kommer fra. Hvis der ikke politisk havde været en beslutning om at flytte nogle af de pladser, var de uddannelser aldrig nogen sinde blevet oprettet.

Vi har prøvet med at sige, at Alex hadede kvinder, og at han også skulle melde ud, at han var statsministerkandidat, men er der ikke nogen af jer, der sådan ligesom kan stille mig nogle spørgsmål, hvor jeg kan svare, så det som om vi alle sammen er meget forargede over Liberal Alliance? Vi mangler bare, at hr. Bjørn Brandenborg havde bedt en komme og sige, at det også er imod konventionerne. Så havde den været helt hjemme igen i Socialdemokratiet, og så havde vi alle sammen skullet stå her og spilde vores eftermiddag på det. det. Hr. Bjørn Brandenborg siger noget, som jeg ikke kan forstå, når han siger, at Socialdemokratiet er imod, at folk oppe i alderen skal flytte sig. Men lige nøjagtig det var hr. Bjørn Brandenborgs parti jo imod, da det gjaldt ambulanceredderuddannelsen. Man ville jo netop ikke flytte den, på trods af at det kunne dokumenteres, at der er mennesker, der ikke søger den uddannelse, fordi man ikke flytter sig, når man er kommet lidt op i alderen. Kan hr. Bjørn Brandenborg ikke bare gøre mig klar på, om man nu er villig til at lave en ambulanceredderuddannelse, f.eks. i Nordjylland? Jeg ved ikke helt, hvor man skal starte henne. For det første er jeg meget enig med ordføreren i, at jeg synes, at hr. Alex Vanopslagh skal melde sig som statsministerkandidat, når han alligevel render rundt og foregiver at være det. Det synes jeg ville være en rigtig, rigtig god idé. Det har dog ikke så meget med den her diskussion at gøre. Jeg håber, at ordføreren er enig med mig i, at den her aftale er en god aftale, og at det er vigtigt at sørge for, at der er gode uddannelsesmuligheder i hele landet. Jeg kender ikke til diskussionen om ambulancereddere i Nordjylland, og derfor tænker jeg ikke, at det vil være så kløgtigt af mig at svare være så kløgtigt af mig at svare på. Men jeg håber, at vi trods alt kan dele ambitionen om, at der skal være gode uddannelsesmuligheder i hele landet. Kl. 13:27 Formanden (Søren Gade): Hr. Kim Edberg Andersen. Kl. 13:27 Kim Edberg Andersen (DD): Det kan vi sagtens blive enige om. Tænk, hvis man havde brugt tiden på det, i stedet for at få sine partikollegaer til at rose en, fordi man er træt af Liberal Alliance, men fred nu være med det. Vil hr. Bjørn Brandenborg så bakke op om Danmarksdemokraternes ønske om at flytte endnu flere uddannelser ud? Man fejlede jo fra Socialdemokraternes side ligesom i at gøre, som man siger i forhold til f.eks. ambulanceredderuddannelsen. Jeg hører jo hr. Bjørn Brandenborg sige, at det ikke er for godt, Liberal Alliance, men vi vil gerne flytte flere uddannelser ud. Så vil Socialdemokraterne det? Vil I flytte flere uddannelser ud i områderne uden for byerne? Edberg Andersen er havnet det rigtige sted med den store fascination for Liberal Alliance, der er hos spørgeren i dag. Som jeg har sagt, ligger der jo stadig væk rigtig, rigtig mange gode elementer i den her aftale, der bl.a. handler om, at der skal oprettes flere uddannelser næste år. her efter sommerferien kommer der en dyrlægeuddannelse i Foulum. Jeg glemmer ikke citatet fra en af dem, der sagde, at hun havde frygtet, at hun skulle rejse til København for at læse til dyrlæge, og nu havde hun mulighed for at blive boende tæt på sin familie. Det er jeg enormt stolt af. Efter sommerferien åbner der også en filmuddannelse i Svendborg og en læreruddannelse osv. Så rigtig mange af de uddannelser er jo på vej og bliver til noget. Og ja, Socialdemokratiet er selvfølgelig åben over for også at diskutere det her. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Det er der ikke, og derfor går vi til afstemning. Kl. 13:29 Afstemning Formanden (Søren Gade): Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Jeg skal nok lade dem, der sidder ude bagved, få tid til at komme ind, men vi starter afstemningen

Formanden (Søren Gade): Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter.

Det næste punkt på dagsordenen er: 88) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 123: Forslag til folketingsbeslutning om at nedlægge veto mod optagelse af nye EU-lande, der ikke lever op til Københavnskriterierne. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. (Fremsættelse 23.02.2024. 1.

formanden Formanden (Søren Gade): Hermed nåede vi til vejs ende med dagens møde i Folketinget. Vi har endnu et møde til gode i Folketingssalen, inden den mødefri periode i salen begynder i juni måned. Nogle af os mødes den 25. juni for at godkende resultatet af valget til Europa-Parlamentet. Jeg vil takke alle medlemmer og alle kollegaer for et godt og konstruktivt samarbejde gennem hele folketingsåret. Det kendetegner vores daglige arbejde, at vi anerkender hinandens holdninger og mødes til forhandlinger i respekt for det mandat, vores vælgere har givet os hver især. Debatterne i salen viser spændvidden imellem os; det så vi jo også i dag. Det er kun sundt for demokratiet, at vælgerne kan se, at vi er forskellige, men det er lige så vigtigt, at vi kan bygge bro og blive enige. Det er faktisk her, folkestyret skal stå sin virkelige prøve, for det er sværere at finde sammen om kompromiser end at markere særstandpunkter. Men det lønner sig, for vi ved alle, at brede flertal gør løsningerne langtidsholdbare. Jeg synes, debatterne og resultaterne i Folketingssalen tjener medlemmerne til ære. Det er i høj grad med til at gøre både mit, næstformændenes og tingsekretærernes arbejde lettere. Tak for det. I morgen fejrer vi grundlovens 175-årsfødselsdag. Grundloven er en forudsætning for det parlamentariske arbejde her i Folketinget. Men grundloven betyder også meget for borgernes daglige liv, og vi kan jo alle i Danmark takke grundloven for, at vi kan leve som frie mennesker og ytre os om det, vi vil, og tro på det, vi vil. Grundloven fylder måske ikke så meget i vores bevidsthed, og vi tager privilegierne mere eller mindre for givet, men vi må jo aldrig glemme, at de rettigheder, som folk mange steder i verden er villige til at sætte livet på spil for, er noget, der er besluttet af generationer før os her i Danmark. I morgen er det demokratiets festdag, og glæden og stoltheden over grundloven og det stabile demokrati, den beskytter, kommer til at fylde ekstra meget på grund af 175-årsdagen, både her på Christiansborg, men så sandelig også mange steder i Danmark, hvor mange af jer skal ud at holde taler i morgen. Det bliver forhåbentlig både festligt, folkeligt og for alle, ligesom vores demokrati er det. Og jeg kan se, at rigtig mange af jer medlemmer af Folketinget er med til vores fejring i morgen; det er jeg glad for. Sammen med Præsidiet glæder jeg mig til at kunne byde Hans Majestæt Kong Frederik, Hendes Majestæt Dronning Mary og andre medlemmer af den kongelige familie velkommen til vores arrangement i Landstingssalen i morgen. Det har været et travlt folketingsår med mange lov- og beslutningsforslag. Sideløbende med lovgivningsarbejdet har et underudvalg under Udvalget for Forretningsordenen lagt mange kræfter i at reformere folketingsarbejdet. I første omgang forlænger vi tidsfristerne for behandling af lovforslag. Det giver bedre tid til at komme i dybden med lovforslagene, med forudsigeligheden bliver det også lettere for medlemmerne at tilrettelægge arbejdet. Vi skal sørge for at give hinanden lidt bedre tid til at sikre lovgivning af høj kvalitet. Også her vil jeg takke medlemmerne for en meget konstruktiv tilgang til arbejdet. Det var det, der gjorde, at vi kunne stemme resultatet igennem i dag. Vi fortsætter selvfølgelig reformarbejdet i næste folketingssamling. Her skal vi se nærmere på udvalgsstrukturen. To begivenheder det sidste halve år har gjort særlig indtryk, tror jeg, der Hans Majestæt Kong Frederik, Hendes Majestæt Dronning Mary og andre medlemmer af den kongelige families besøg den 15. januar her i Folketinget efter kroningen af Danmarks nye konge. Besøget understregede, at den nedarvede magt og den demokratiske magt kan fungere side om side helt i overensstemmelse med grundloven, vi fejrer i morgen. Den 2. marts døde tidligere minister Søren Pape Poulsen uventet, og det kom som et chok for alle herinde. Folketinget mistede en markant skikkelse og et vellidt menneske, der satte aftryk på dansk politik. Søren Pape Poulsen var også værdsat uden for Christiansborg, og den store folkelige deltagelse ved hans bisættelse i Viborg viste, at han var en politiker og et menneske, som mange satte stor pris på. Tiden for sommerferien nærmer sig. Jeg ved, at alle har travlt de næste uger, og jeg har en lille appel – en appel, som også gælder mig selv. Vi skal gøre os selv den tjeneste at få slappet af i vores ferie. Sidste år sagde jeg, at det var tæt på at være en tjenstlig ordre. I år er det en tjenstlig ordre. Nyd de små glæder sammen med familie og venner, og husk, at de analoge øjeblikke giver større glæder end de mange digitale øjeblikke. Lad tankerne om folketingsarbejdet ligge for en tid, og sæt telefonen på lydløs. Jeg ved, det kan være svært. Der kunne også være en drastisk opfordring til at lade mobiltelefonen holde ferie i gruppeformandens taske. Jeg er ikke sikker på, min gruppeformand ønsker det. Jeg vil selv bestræbe mig på at koble af, så jeg kan tage fat på folketingsarbejdet med nye kræfter. Lad det sidste være, at jeg ønsker alle en rigtig god sommer og velkommen tilbage efter den mødefri periode. Næste møde i salen er som allerede nævnt den 25. juni kl. 13.00. Mødet er hævet. Tak